dobar dan kolegice i kolege i nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 795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 Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Ispričavam se na malom kašnjenju. Nema uobičajene pauze za klubove ujutro, ali dobro da se nije danas dogodila jer ćemo brže preći na važnu temu. Vjerujem da dijelite moje mišljenje. Radi se o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji danas imam čast i zadovoljstvo da vam ga u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske uvodno predstavim. Dakle u cilju stvaranja suvremenije, brže, učinkovitije, u krajnjoj liniji i pravednije Porezne uprave sjetit ćete se, pred vama je krajem prošle godine imali smo onaj niz poreznih zakona, paket malih poreznih promjena kako smo ga nazvali. I ovaj krovni zakon, dakle kada govorimo o porezima kojem samo ime govori Opći porezni zakon je na neki način kruna tog malog poreznog paketa, a primarno se dakle nastavlja na Zakon o Poreznoj upravi za koji smo dobili vašu podršku. Dakle Zakon o Poreznoj upravi koji je donesen na temelju Strategije razvoja Porezne uprave, a u koji zakon su ugrađene mnoge organizacijske promjene, a sve u cilju podizanja efikasnosti i učinkovitosti rada same Porezne uprave sa jedne strane, ali sa druge strane otvorena su vrata i za neke nove institute koje dakle ovim prijedlogom zakona danas jesu ovdje pred vama i koje dakle ugrađujemo u Opći porezni zakon tj. predlažemo vama i očekujemo vašu podršku za njega. Time na neki način zaokružujemo cjelinu i kao što rekoh, očekujemo vašu podršku tim izmjenama i dopunama. Dozvolite da uvodno taksativno nabrojim nabrojim one točke koje su najznačajnije točke izmjena i dopuna ovoga zakona. Prvo je izdavanje obvezujućih mišljenja, druga važna promjena je mogućnost sklapanja upravnog ugovora, treća također važna promjena, vrlo važna promjena, teško mi je gradirati koja je važnija, ovisi iz kuta iz kojeg gledate, je mogućnost sklapanja porezne nagodbe. A uz njih još tri značajne promjene, ove tri osobno procjenjujem nešto važnijim, ali još značajne promjene također. Tu su obveza podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje, kada rekoh nadovezujemo, to je onaj jamac platac kojim se ovdje nadovezujemo na donesene zakone krajem prošle godine. Tu je zatim kao peta velika novina mogućnost i dužnost ispravka porezne prijave, objasnit ću nešto kasnije o čemu se radi te šesta velika izmjena, a to je osobna dostava poreznih akata elektroničkim putem, mjera koju vam predlažemo da sa 1.1.2016. zaživi. Dakle u svakoj od ovih ključnih mjera želim reći nekoliko rečenica, a sve one imaju zajednički cilj, a to je efikasnije i ekonomičnije vođenje poreznog postupka, poticanje poreznih obveznika na dobrovoljno ispunjenje poreznih obveza, a kroz neke stimulativne mjere koje su dakle predviđene ovim zakonom, sve to kako bi se u konačnici smanjili rizici i samog poreznog tijela, kako bi dakle porezno tijelo bilo učinkovitije i efikasnije, ali i rizici poreznog obveznika s obzirom na objektivnu i i vjerojatno će o tome biti danas rasprave, objektivnu duljinu trajanja postupka i moguće rizike. Kada govorimo o obvezniku postoje rizici porezne naplate i zakašnjenja i tekuće likvidnosti izvršenja samog proračuna i efikasnosti Porezne uprave, ali i rizici možebitne kasnije naplate u slučaju usporenijih postupaka pa onda to vrlo često može debelo narušiti i likvidnost poreznog obveznika i zato je tu primarno jedna od mjera, a to je dakle porezna nagodba. Dozvolite nekoliko riječi dakle o svakoj pojedinoj od tih mjera. Tu je kao prvo kao što rekoh obvezujuće mišljenje, dosad nepoznato u našem zakonodavstvu, ali postoji kao standard u mnogim drugim zemljama nama bliskih sada i naših partnera u Europskoj uniji. Dakle jedan od zahtjeva koji je bio stalni zahtjev i poslovne zajednice i domaćih i međunarodnih investitora, dakle da se donesu određeni standardi i da dakle Porezna uprava može i mora izdati tzv. obvezujuće mišljenje. Što to zapravo znači? Znači da će prema ovom prijedlogu zakona Porezna uprava imati ovlast da donosi, dakle obvezujuća mišljenja za tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovni događaji i djelatnosti poreznih obveznika, a što će pridonijeti predvidljivosti i postupanja poreznog tijela sa jedne strane i pravne sigurnosti što je dakle bio temeljni i glavni zahtjev poslovne zajednice. Vrlo često smo i u ovome Domu razgovarali o tome, o sigurnosti i predvidivosti ulaganja. Znači, pojednostavljeno rečeno potencijalni investitor kod većih investicija, popisat će se dakako sve svojim pravilnikom, rokove i slično, donijeti će svoj prijedlog zajedno sa poreznim savjetnikom koji je donio. Porezna uprava će ga na neki način ovjeriti, utvrditi, donijeti to obvezujuće mišljenje kroz kolektivno tijelo i tada on stiče svoju sigurnost da se u nekim budućim interakcijama ne može dogoditi rizik da bi eventualno netko drugi mogao na drugi način tumačiti ono što mu je u početku na neki način jamčeno. Znači, Porezna uprava u ime države jamči da će porezni tretman u budućnosti te i takve investicije biti takav kako stoji u obvezujućem mišljenju. Druge dvije značajne promjene upravni ugovori, porezna nagodba bile su primarno upravni ugovor, bile su u prijašnjim interakcijama u nešto doduše drukčijim oblicima sastavni dio zakona, Općeg poreznog zakona primarno kroz članak dakle 118. koji je ukinut vi se toga sjećate 2012. godine kada smo imali onaj paket donošenja, dakle Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Onda je taj članak 118. izašao iz zakona što je tada dakako bilo logično da tako kažem, ali je time Porezna uprava praktički sa dakle znamo da je pred nama i novi Stečajni zakon jer su predstečajne nagodbe u glavnom dijelu, a vjerujem da o tome će biti i dodatna rasprava. Neki dan smo podnijeli izvješće na zahtjev Kluba nezavisnih zastupnika o, zapravo odgovorili prilično detaljno o tome što i kako se učinilo i što su to predstečajne nagodbe pozitivno učinili za hrvatsko gospodarstvo. No, da se vratim na temu. Dakle, kada govorimo o o upravnom ugovoru Porezna uprava je praktički bila bez određenog alata. Da, poduzetniku koji jest u nekim objektivnim teškoćama da ima neki alat da omogući da prodiše, da dođe do tekuće likvidnosti jer svi znamo i dobar dio vas i živi na gospodarskom svijetu. Može doći i u domaćim i u međunarodnim okolnostima do određenih problema oko rizika naplate i svega. Porezna uprava prepoznaje da se radi o dobrom poreznom obvezniku, ali u ovom času ne želi ga jednostavno ugušiti, ne želi ga pritisnuti sa nekim ovrhama da mu zapravo ne da disati i da zapravo ono što je zdravo, a ukoliko nemate mjeru predviđenu zakonom onda ne možete drugo ni učiniti na žalost ubije i onda gube i porezni obveznik. Gubi gospodarstvo u cjelini, gube radnici, ali gubi u konačnici i država ubiranjem …/Govornik se ne razumije./… koji je imao svoju perspektivu. neku vrst odgode ili ovrhe koju su dakle, koju je prepoznavao bivši zakon prepoznaju i svi zakoni svih zemalja porezne uprave, pa tak mi ovdje uvodimo taj institut upravnog ugovora i time će ovim prijedlogom zakona koji je pred vama porezno tijelo i porezni obveznik moći, dakle radi namirenja dospjelog poreznoga duga sklopiti i takav upravni ugovor najdublje na rok od 24 mjeseca pod kažem uvjetima koji su propisani ovim zakonom. Neće se moći, dakle u cilju manipulacija sklopiti ugovor sa poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika ili protiv kojega što je još važnije se vodi na neki način postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. Neće se moći sklopiti ugovor za dug koji je već, dakle predmet nekoga reprograma iz onih vremena kada je to bilo moguće. I neće se moći sklopiti takav upravni ugovor ukoliko porezno tijelo ocijeni da porezni obveznik nije učinio vjerojatnim ispunjenjem svrhe i predmet upravnog ugovora. Iza ove pravne formulacije krije se zapravo da će Porezna uprava puno temeljitije i preciznije zapravo pogledati poreznog obveznika, a i zatražiti određeni kolateral ukoliko govorimo, dakle o obročnoj otplati za narednih 24 mjeseca. Ono što jest temelj, radi se o dobrovoljnom odnosu između dakle dvije strane. Reklo bi se moderno reći win-win situacije, ali u kojoj svaka nosi svoju određenu odgovornost. Ono što je prednost u odnosu na bivše institute, dakle odgode i ovrhe da se u svakom času taj upravni ugovor može raskinuti ukoliko jedna od strana ne zadovoljava, dakle one uvjete koji su dobrovoljno pristupili tome ugovoru. tome ugovoru. I tu će se za razliku od nekih vremena koja su iza nas, gdje su se zapravo na jednu obročnu otplatu …/Govornik se ne razumije./… druge itd. Ne bih previše širio, jer vjerojatno ćemo to raspravljati u raspravi da bude u tom pogledu efikasnija. I da ukoliko porezni obveznik zaista u dobroj vjeri pristupi tome ugovoru da onda se taj ugovor i poštuje. Ukoliko se on neće poštivati nakon dva, tri, pet mjeseci on se može i raskinuti. Treća velika promjena koja također ide ka tom približavanju Porezne uprave ka poreznim obveznicima i gdje se zapravo traži taj dragovoljni i zajednički pristup jest mogućnost sklapanja porezne nagodbe dakle pri nadzoru određenog poreznog obveznika za novoutvrđene obveze, a prije uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru. Važno je ovdje reći da dakle takvu nagodbu se neće moći postići ako je utvrđeno postojanje osnovane sumnje o eventualnom počinjenju kaznenog djela. Ali cilj ove mjere je u svakom slučaju povećanje naplate novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru, skraćivanje trajanja poreznoga postupka. Neće biti žalbi, nema prigovora, nema tužbi. Znate da to jako dugo traje, pa …/Govornik se ne razumije./… itd. itd. I tu se zapravo potiče poreznog obveznika na dobrovoljno izvršenje svojih poreznih obveza, a stimulativne mjere sa druge strane koje će Porezna uprava moći pristupiti je oslobađanje, primarno oslobađanje zatezne kamate koje su utvrđene u nadzoru. Dakle, prije samo uručenja samog zapisnika o nadzor sjeda sa jedne strane Porezna uprava i ono što je bitno reći ne sjeda pojedini porezni inspektor, i onaj koji je to odradio nego sjeda i to je često što smo govorili da će kolateralno, zajedničko, dakle porezne uprave koje donosi odluke o tome s kim i kako se može sklopiti porezni nadzor o tome ćemo vjerojatno nešto kasnije u raspravi, ali kažem miče se ta subjektivnost i gradi se jedan transparentan odnos porezne uprave prema poreznom prema poreznom obvezniku. Da kažem kroz kolektivno tijelo i kolektivno odlučivanje pod brojem određenog predmeta se može sklopiti takva porezna nagodba. Ono što je ključno, dakle i što očekujemo onda da će podići efikasnost same naplate rekao sam što je benefit poreznog obveznika sa strane porezne uprave, dakle odricanje od kamata, vrlo često znate da porezni nadzor bude 2, 3 godine kasnije od samog izvršenja djela pa onda te kamate znaju i značajno utjecati na likvidnost ako se utvrdi određeni problem oko određeni problem oko poslovanja poreznog obveznika a značajno utjecati na likvidnost jer dolaze odjednom, dolaze kažem akumulirane u te dvije tri godine. Porezna uprava će kroz svoje kolektivno tijelo imati mogućnost da se dakle odrekne toga djela, a sa druge strane porezni obveznik će se morati kroz tu poreznu nagodbu odreći prava na žalbu i sa te strane značajno ćemo ubrzati postupke, tako očekujemo i tome se nadamo, koji postoje, ubrzat ćemo tekuću likvidnost proračuna, smanjiti pritisak na drugi stupanj koji je vrlo često što opravdano što u dobrom djelu neopravdano zna biti izlika za ne plaćanje utvrđenih nedvojbeno utvrđenih poreznih obveza. I onda se nažalost vrtim u krug oko same efikasnosti, gradimo vrlo spor birokratski sustav a na kraju u kranju liniju i rušimo i na neki način tržišnu utakmicu jer nismo svi jednaki pred zakonom i pred obavezama plaćanja poreza. Rekoh, četvrta izmjena oko statističkih izvještaja, dakle uz prekršajnu odredbu uvodi se mogućnost da porezna uprava traži od obveznika statistička izvješća. Cilj je prikupiti podatke o obveznicima koji ne plaćaju račune u rokovima plaćanja. Vodili smo ovdje rasprave o tome, rekoh kad je bio onaj paket poreznih zakona kroz porez na dohodak, kroz onaj čuveni naplati pa plati. Pa je onda rečeno da će to utjecati na likvidnost ali da ćemo imati korist kažem posebnu korist mi u poreznoj upravi oko toga kada dobijemo informaciju o tome ko eventualno ne plaća i onda budimo onu instituciju jamca platca i sa te strane podižemo efikasnost, podižemo ono što je normalno. Često to znam reći u ovoj sabornici sjeverno od …/Govornik se ne razumije./… to je normalno da svi svima plaćaju svoje obveze a što nažalost u Hrvatskoj nije bio običaj kroz mnoge godine koje su pred nama. Još jedna mjera, dakle rekao sam uvodno osobna dostava poreznih akata elektroničkim putem zaživjet će 1.1.2016. prema ovom prijedlogu zakona u cilju efikasnosti kažem funkcioniranja porezne uprave vrlo često, ajde da ne budem prestrog ali znaju naši porezni obveznici u pravilu neuredni i potražiti malo krivine oko toga kako platiti svoju nedvojbenu utvrđenu poreznu obvezu pa onda imamo problema sa uručenjem rješenja, pa sa adresom, pa ga nema na objektu na koji je prijavljen pa to vrlo često traje vrlo, vrlo dugo. Imate jako velike poštanske troškove iz onoga što mi kažu kolege iz porezne uprave to zna biti i administrativni ali i financijski trošak. Ako se ne varam gospodine ravnatelju 90 milijuna kuna je samo poštanski trošak koji porezna uprava ima godišnje. Znači kroz institut uvođenja elektroničke obavijesti o poreznim aktima očekujemo da će taj postupak dostave rješenja koji onda ubrzava cijeli upravni postupak i sve druge porezne postupke biti puno efikasniji i da ćemo time direktno i indirektno podići efikasnost rada porezne uprave. reći, jedna od značajnih izmjena što mislim da sam propustio reći uvodno jest da uvodimo i ovrhu tzv. male vrijednosti tj. omogućuje se mogućnost da se sva rješenja a kojima se utvrđuje iznos do 5 tisuća kuna budu odmah ovršna ovršna rješenja. To konkretno znači da rješenje se šalje na naplatu u FINA-u bez donošenja posebnog ovršnog rješenja. To je osobito važno za ove male, manje utvrđene poreze osobito je važno za lokalnu zajednicu, za njihovu efikasnost, tu nam je postupak naplate znatno slabiji slabiji nego u nekim drugim porezima. Načelo oportuniteta govori da sam trošak i izdavanje dvaju ili tri niza tih rješenja znači nešto više. Pa sa te strane predlažemo da dakle malu vrijednost ovrha do 5 tisuća kuna ubrzamo da tako kažem postupak. Ima još izmjena u ovim, Hvala vam da sa te strane zaštita i porezna tajna za prikupljanje podataka od banaka koje smo dakle krenuli ove godine, za na temelju sporazuma fakta iz Berlina kojima se dopunjuju odredbe o ispravcima poreznih prijava, prilagodbe ovršnom postupku, mogućnost zabrane zapravo prikupljanje podataka od banaka i svih drugih informacija sa te strane je značajna i međunarodne institucije dakako žele zaštiti i identitet i sve druge odnose. Tako da sa te strane određene izmjene koje vjerojatno su više interesantne onima koji su dublje u tome manje za samu raspravu se također predlažu ovim izmjenama i dopunama zakona. Evo dame i gospodo zastupnici da ne bi previše odužio oko ovog uvodnog, vjerujem da će biti interesantna rasprava, vjerujem da ćemo dobiti vašu podršku za ove izmjene i dopune. Kažem na temelju strategije donesene na temelju zakona koji smo u ovome Saboru predložili a vi donijeli krajem prošle godine, na temelju strategije razvoja porezne uprave, približavanja porezne uprave poreznim obveznicima, porezna uprave koja prvo savjetuje onda upozorava a tek onda kažnjava. Ono što je često ministar Lalovac znao govoriti i premijer Milanović to je cilj ove Vlade, to je cilj nove uprave relativno nove uprave, zapravo čelništva porezne uprave. Ovim zakonom kaže stavljamo točku na i na taj paket zakona, na krovni Zakon općeg poreznog zakona i vjerujemo da uz vašu podršku i donošenje ovog zakona dobijemo jedan značajniji alat da Porezna uprava bude efikasnija i učinkovitija u vremenu koje je pred nama. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. Krešimir Bubalo, replika. Hvala lijepo. Uvaženi zamjeniče ministra. Malo prije ste rekli da ćemo imati pravedniju poreznu upravu. Ispada kao da je do sada bila nepravedna. No ovaj vakuum koji je nastao prošlu godinu i pol dana nicale su samo afere i to je ono što nije dobro. Neke stvari ste trebali prevenirati puno ranije. malo prije ste spomenuli da ćemo imati učinkovitiju i efikasniju upravu, no gledajući novi instrument koji se uvodi, a to je nagodba, mislim da su nagodbe dobre. Ali ono što nedostaje to je tko će raditi procjenu poslovnih planova jer upravo tu vidimo jedan detalj, jednu rupu koja će otežavati sam rad unutar Porezne uprave, a svatko tko je u zadnje vrijeme bio po poreznim upravama mogao je strah rezati mačem po hodnicima kako se ljudi boje bilo šta potpisati nakon svega onoga što se događalo u prošlim mjesecima. Prema tome, trebali ste reagirati puno ranije.

Dugovi Porezne uprave deseci i tj. potraživanje Porezne uprave su deseci milijardi kuna nastali u proteklih 20 godina dobrim dijelom zateznih kamata itd., itd. ja vjerujem da svi oni koji su bili odgovorni i u samoj Poreznoj upravi i u Ministarstvu financija u krajnjoj liniji i u vladama koje su prethodile ovoj sadašnjoj Vladi činili sve da stvari poprave, ali ne bih se na to vraćao. Kažem vaše je pravo da govorimo tko je više kriv za nešto što nije funkcioniralo u prošlosti. Ja bih volio da se koncentriramo na budućnost i da vidimo ovih 5, 6 mjera koje pomažu upravo ovome efikasnijem, boljem, transparentnijem načinu rada Porezne uprave. Ja vjerujem da sve ove mjere o kojima sam uvodno govorio, a vi a vi možete vidjeti u ovom zakonu idu k tom smjeru. Nikad stvari neće biti idealne, nisu idealne vjerojatno u Poreznoj upravi Švedske, ni Finske, ni Danske ne znam, da ne uvrijedim ili ne pohvalim neku zemlju previše, ali kažem gledajmo prema budućnosti i ajmo razgovarati što ove mjere mogu donijeti. Kada govorimo o poreznom nadzoru, ovo što ste rekli uvaženi zastupniče o poreznoj nagodbi, to je upravo taj pomak od subjektivnog, pojedinačnog pristupa nekog inspektora koji može biti namjeran ili ne namjeran, da ja o tome na špekuliram, upravo ovim prijedlogom zakona uvodimo ta kolektivna tijela, kolektivno odlučivanje o mogućnosti da se određeni sporazum sklopi i ta kolektivna tijela će zajednički donositi odluke o tome. Ono što mi predviđamo i pravilnici koji slijede ovaj zakon su u visokom stupnju izrade, predviđamo da ta kolektivna tijela tijela na svojim razinama zasnovana odlučuju na temelju predmeta pod brojem, ne da piše Bubalo d.o.o. traži to i to nego broj 128 predmet koji je takav kakav je i onda kolektivna tijela zajednički odlučuju i potpisuju se po to porezni nadzor, to je upravo doprinos transparentnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče sa suradnicima. Porezna uprava bi po prirodi posla treba biti najdinamičnije tijelo državne uprave i tijelo koje se kontinuirano nadograđuje, a ne koje prekida određene procese pa ih nastavlja. A izmjena ovog zakona upravo to potvrđuje. Međutim ono što bih želio reći, Ministarstvo financija je predlagatelj Zakona o fiskalnoj odgovornosti, između ostalog unutra je navedeno da se mora napraviti procjena fiskalnog učinka. I poprilično je neozbiljno i pomalo neodgovorno da Porezna uprava predlaže i Ministarstvo financija zakon, a da nemate uopće procjene fiskalnog učinka, dakle svih ovih mjera. Ove mjere neće biti neutralne po državni proračun kako na prihodovnu tako na rashodovnu stranu. Inače većina ovih mjera za laike ona može izgleda nekakvo poboljšanje, međutim Porezna uprava i taj posao općenito ne trpi subjektivno odlučivanje. Opći porezni zakon upućuje lex specialis zakone kako trebaju riješiti određene probleme. Nažalost, Opći porezni zakon nas uvodi u previše subjektivnog odlučivanja, a to je najgore što se može dogoditi u Poreznoj upravi. I ono što bih želio ponoviti, ali o tome govorim od donošenja proračuna jeli Porezna uprava napravila ugovor sa HZZO-om oko praćenja prikupljanja i naplatu zdravstvenog doprinosa jer nekada je taj posao do 2002.godine u HZZO-u radilo preko tisuću i pol ljudi. Taj posao je svaljen na Poreznu upravu koji opterećuje kapacitete Porezne uprave i logična bi stvar bila da Porezna uprava s obzirom da je HZZO postao izvanproračunski korisnik, naplaćuje svoje usluge jer na to se potroši silna količina vremena, a i to bi trebalo definirati Općim poreznim zakonom jer je različito postupanje i vi bez suglasnosti HZZO-a ne možete sklopiti nagodbu nagodbu ni ovakvu ni ovakvu jer to je njihov prihoda i takav sporazum morate potpisati s njima da bi to mogli raditi. sastanaka i razgovora na tu temu i blizu smo. Ovdje ljudi iz Porezne uprave zajedno sa Ministarstvom zdravlja morati će sklopiti taj ugovor. Bilo je određenih da ne upotrijebim neke teže riječi pa ne izazovem dodatni interes malih otpora u Ministarstvu zdravlja da nam na neki način financijski nadoknadi taj trud koji Porezna uprava radi što je sasvim razumljivo. krajnjoj liniji Porezna uprava u ime i za račun lokalnih zajednica naplaćuje određene poreze pa je tu do 5% i zakon govori da se taj administrativni trošak može naplatiti i ja vjerujem da ćemo vrlo brzo i

da Porezna uprava bude netransparentna, nejedinstvena da eventualno donosi određene odluke koje nisu konzistentne, to uvijek ovisi o pojedincu tu vidim i glavnu prednost ovog zakona. dakle sve ove odredbe mi gradimo instituciju kolektivnih tijela koja sa jedne strane odlučuju o tome što i kako odobriti odobriti određenom poreznom obvezniku kažem kroz jasna pravila i sa te strane vjerujemo da je to veliki pomak. Sa druge strane kažem transparentno i imamo odnos samih poreznih obveznika sa druge strane koji će jasno vidjeti tko sa druge strane stoji i utvrđivanje samih obveza kažem i kroz upravni ugovor i kroz poreznu nagodbu je veliki pomak ka naprijed. Kažem, ako ima nekih prigovora u tom smjeru da nismo do kraja dobro definirali određene odredbe, možemo ih čuti iako zapravo pravilnici predviđaju sva tehnička rješenja, ali mislim da smo tu baš u cilju transparentnosti i kolektivne odgovornosti napravili veliki korak naprijed. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče, nekako bih razumio kad bi Ministarstvo kulture predložilo zakon u kojem nema procjene fiskalnog učinka, ali da to Ministarstvo financija predlaže to ne mogu nikako razumjeti. A ako nema procjene podrazumijeva se da nema ni učinaka, da je ovaj neutralan učinak ovog prijedloga zakona. Onda se postavlja pitanje zašto ga uopće donosite ako je neutralan učinak. Porezni sustav treba podrazumijevati stabilnu, usklađenu i funkcionalnu cjelinu u kojoj u svakom pogledu vladaju načela i red, a ovo je već samo tri godine. Vas 44. zahvat u porezni sustav, 44. izmjena i više zato porezni sustav nema niti jednog od ovih prerogativa koje bi trebao imati. Ovo je zadnji čin drame koja se zove predstečajne nagodbe. Onima kojima su kroz predstečajne nagodbe oprostili najveći dio dugova ostatak im sad reprogramirate. A što o tome misle mali poduzetnici, to Vladi nije uopće bitno. Zato je ova Vlada učinila od poreznog sustava nefunkcionalni, on je bez načela i bez logike, on je bez elementarnih kauzaliteta, on je s visokom razinom nereda i od poreznog sustava ova Vlada je u tri godine sa 44 izmjene napravila ono što ne bi nikako porezni sustav trebao biti. Zato je on elementarno i duboko nepravedan, on je nestabilan, on je generator konfuzije i svih prepreka gospodarstvu i poduzetničkoj aktivnosti, on je segregatoran prema malim poduzetnicima, a vrlo fleksibilan i susretljiv prema nekim djelatnostima i velikim gospodarstvenicima. Zato je on podijelio i ukočio i anestezirao hrvatsko poduzetništvo i hrvatsko gospodarstvo. Hvala lijepa. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine Mariću, govorili ste generalno o izmjenama poreznih zakona, o čestim izmjenama koje nisu specifikum zadnjih nekoliko godina, često smo mijenjali porezne zakone i u dobrom dijelu i zbog pristupanja Europskoj uniji itd., a a vrlo malo, zapravo nisam čuo nijednu rečenicu, pažljivo sam vas slušao, niste rekli o samim izmjenama i dopunama ovog zakona i o tih 6 osnovnih mjera i nekoliko sitnih u kojima bih volio čuti vaše mišljenje jer vas držim stručnim i odgovornim čovjekom. Volio bih da smo čuli vaše mišljenje na sjednici matičnog Odbora za financije. Vidio sam da predstavnici oporbe tamo nisu bili, prema tome dajte da gledamo manje u prošlost, a da vidimo što i kako možemo pomoći oko budućnosti. Ovaj prijedlog zakona kažem krov je onih zapravo cijelog zajedničkog paketa i kroz promjene Zakona o Poreznoj upravi i kroz one druge zakone. Pred vama je nakon temeljitih analiza i razgovora i sa poslovnom zajednicom i sa Gospodarskom komorom i sa Udrugom poslodavaca, od svih njih dobili smo nepodijeljenu podršku, dapače imali smo kritiku što brže nismo uveli određene institute, dakle što nije bilo ovog obvezujućeg mišljenja, što nije bilo mogućnosti odgode ovrhe, reprograma, što je rekao sam uvodno bila logika predstečajnih nagodbi, ona su ostvarila svoj cilj. Premalo je ovih 40, 39 već sekundi da objasnim što i kako je napravljeno kroz tu priču, a onda je također bilo logično da u tom času izradite ove druge institute dakle odgode i ovrhe samoga duga jer se htjelo ubrzati likvidnost generalno. Sada vraćamo te institute, vraćamo ih poboljšane i vjerujem i očekujem u ovoj raspravi da razgovaramo o sadržaju tih instituta ako smo eventualno i tu očekujem i vaš doprinos i doprinos svih drugih kolega koji su dublje u temi da tako kažem. Ako nešto nismo najbolje pogodili dajte nam pomozite, dajte neki savjet, dajte amandman ako treba, rado ćemo promijeniti jer mislimo da je ovo zaista veliki korak naprijed i zapravo kruna na jednu novu misiju i viziju porezne uprave. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Linića-Vukšića-Hodžića, kolega Slavko Linić. Izvolite.

Priključujem se razmišljanjima da ovaj prijedlog zakona i o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona ima kvalitetna rješenja i znači poboljšanje rada Porezne uprave, ali uvijek postoji ali. Pa bih ja onda vrlo jasno naznačio što su to dobre strane, a što su to rizici koje ovaj zakon donosi. Sigurno da jedno od najboljih rješenja u ovom zakonu je obvezujuće mišljenje na zahtjev poreznog obveznika. To je nešto što smo nekada imali, od čega smo uporno bježali i zbog čega smo poreske obveznike dovodili do ludila. Lokalna porezna zajednica dala je svoje mišljenje koje mišljenje je bilo tko u Poreznoj upravi mogao poništiti i tada smo imali jednostavno i ja bih rekao oštećivanje poreznih obveznika, nametanje obveza, parničenje, suđenje, zatezna kamata i uništenje. Jedan od tih primjera mislim da možemo naći na području Crikvenice za koji ja znam. Potpuno uništen građevinski subjekt, isto tako kako je dodatno se bavio i hotelijerstvom i hotel. Porezna uprava ga je uništila svojim ponašanjem. Tako da vjerujem za poduzetnike, pogotovo za strane investitore poručiti da ćemo od sada imati mogućnost davanja obvezujućeg mišljenja mišljenja znači i garanciju tim poduzetnicima, tim investitorima da više neće biti izloženi teroru pojedinih ljudi u Poreznoj upravi. mislim da je to zasigurno najbolja poruka investitorima i našim poduzetnicima. I vjerojatno zbog toga itekako treba poduprijeti ovaj prijedlog. S druge strane vidimo zajedničku borbu unutar Europske zajednice vezano za razmjenu podataka i polako …/Govornik se ne mičemo u stranu u interesima zaštite proračuna, u interesima zaštite razmjene podataka da se svaka porezna utaja sankcionira. I mislim da je to također kvalitetno rješenje. I isto tako pravo Ministarstva financija da dobije podatke i o carinama i o porezima od poslovnih banaka ako to zatreba i da to na neki način pa i u tom dijelu na neki način ograničavamo i bankarsku tajnu. Mislim da su također kvalitetna rješenja da porezno tijelo može utvrditi da je Porezna uprava, porezna prijava poduzetnika pogrešna, neispravna i da može ponuditi poreznom obvezniku da ju izmijeni, znači temeljem uočenih grešaka ne ide sankcija, ne ide kazna, ne idu kamate nego mogućnost izmjene i to ono prije nekakvog nadzora i čak i mogućnost po nadzoru da se izmijeni od strane poreznog obveznika ako prihvati mišljenje Porezne uprave da je pogrešno. Sve su to rješenja koja itekako će doprinijeti sigurnosti i ja bih rekao nešto i daleko kvalitetnijem odnosu poduzetnika i Porezne uprave. Eto, isteku ove godine ubrzat će se i cijele procedure sa uvođenjem i razmjene poreskih podataka putem elektronične pošte. To možemo zaista reći kvalitetna rješenja. Sad idemo do dva najteža instituta koje imamo ovdje, koji su inače prisutni u Općem poreznom zakonu već davno bili, a to su upravni ugovor i porezna nagodba. da bi se lakše opredijelili ja bih bio sretan da smo dobili podatke što su ukupni dugovi i tko je kriv za te dugove, tko je kriv. Pa slušajući malo i repliku kolege Marića onda bih ga samo podsjetio da 2012. godine smo zatekli 50 milijardi nenaplaćenih potraživanja, 50. tome, možda nije se mijenjalo, ali se nije naplaćivalo poreze. Da li znate što je najveći razlog nenaplate poreza bila? Pravo Porezne uprave da odgodi plaćanje poreza na 12 mjeseci, pa još 12 mjeseci, pa još 12 mjeseci i samovolje u tom dijelu pojedinih poreznih djelatnika. To je dovelo do enormne nenaplate potraživanja, potpune neefikasnosti. Moj prvi potez kao tadašnjeg ministra bilo je ukidanje tog prava, ukidanje jer sam ocijenio da to ruši efikasnost Porezne uprave. I na žalost da je to dio političkog utjecaja na Poreznu upravu. I sad dolazimo zaista do osnovnog pitanja a da li ćemo imati sutra političkog utjecaja? E onda bih vas ponovo vratio na Zakon o poreznoj upravi. Zakon o Poreznoj upravi koji sam također kao ministar poslao u saborsku proceduru i prihvaćanje je bila potpuna depolitizacija Porezne uprave i profesionalizacija Porezne uprave. Ali što smo mi načinili pred svega tri mjeseca? Novi prijedlog i opet je Porezna uprava politizirana. Nema natječaja, imenuje Vlada, srušeni kriteriji za izbor čelnih ljudi u Poreznoj upravi. Što to znači? Puni politički utjecaj na čelnike Porezne uprave, puni. prisjetite se 50 milijardi je i upravo bio razlog što smo ocjenjivali i u javnosti je bilo prisutno da je politika imala puno utjecaja na tome kome ćemo prolongirati, koliko ćemo prolongirati, komu ćemo naplatiti, zašto nećemo naplatiti. I sada mi imamo zaista suprotnosti, politizaciju Porezne uprave sa izmjenama Zakona o Poreznoj upravi. I sve ono što smo organizacijski kvalitetno predložili u tom rješenju politika je opet htjela staviti ruku na vođenje Porezne uprave. I sada mogućnost da opet ojačamo institut ugovora i upravnog ugovora, gdje ćemo poreznim obveznicima omogućiti prolongaciju do 24 mjeseca kad je u pitanju dospjeli dug. E sad, ja ponovo postavljam pitanje da li je u ovih proteklih nekoliko godina kvaliteta kadrova, školovanje kadrova se bitno promijenio kad je u pitanju Porezna uprava. Da li možemo biti sigurni da ponovo neće biti političkog utjecaja, da prolongacija plaćanja obveza neće bit pod utjecajem politike, da opet neće biti diskreditacija pojedinih poreznih obveznika u odnosu na političke podobne. Bojim se da iz uvodnih obrazloženja gdje bismo mogli izbjeći taj rizik i prihvatiti ovakvo rješenje je sasvim sigurno nešto što bi nam pomoglo u ovoj odluci. Kad mene osobno pitate nisam za to da to omogućimo Poreznoj upravi, nisam. Još uvijek se ona preslaguje, još uvijek nije ona kompletno završila preustroj, još uvijek se kadrovi mijenjaju i biraju i ostaje uvijek pitanje koliko ćemo imati efekata od svega ovoga. S druge strane, svi vidimo koliko je u javnosti prisutno osuđivanje nekakvih rješenja kao što je recimo predstečajna nagodba, pa do tih priča da je predstečajna nagodba najveća pljačka ovog stoljeća. U svemu kad pogledate nešto oko milijardu kuna je porezna uprava otpisala da bi se zaključilo ukupno 408 milijardi nagodbi. Otpisano je milijardu. Mi u javnosti imamo diskreditaciju rada svakog u državnim službama, svakog čelnika. Što mislite koliko će sutra biti opet ataka na politizaciju ovog instituta, na to da pokušavamo i možda kvalitetna rješenja diskreditirati i koliko ćemo imati problema kod ljudi koji će trebati donijeti takve odluke sugerirat čelniku porezne uprave da nešto piše u ovakvom društvu u kojem živimo? Zato još uvijek smatram ovo rješenje se može ugraditi u zakon ali u prijelaznim i završnim odredbama smatram da treba ići opet na mogućnost da Vlada odluči u kom trenutku će dati mogućnost plaćanja dospjelih dugova po određenim nagodbama, po određenim rješenjima i da tada svi imaju pristupa a ne da to idemo na ovaj način iz jednostavnog razloga što ocjenjujem da će bit puno problema u provedbi radi određenih političkih pritisaka, radi neodlučnosti ljudi i radi diskvalifikacije u javnosti s obzirom da smo navikli na ovakve političke obračune. Kad je u pitanju porezna nagodba, tu moram reć da za taj institut jesam koliko god je to isto veliki rizik da ćemo imati zloupotreba. Ali zašto sam? Pa zato što ta nagodba omogućava poduzetnicima da otpišu kamate, da otpišu zatezna kamate, kazne i sve ostalo jel će uplatiti po nadzoru, znači nazor je utvrdio porezni dug, znači imamo kvalitetno odrađen stručni nadzor i priliku da poduzetnik se nagodi da mu se otpišu kazne i sve ostalo i da mu se omogući lakše plaćanje i veću efikasnost Prema tome, mislim da porezna nagodba je vrlo rizična za poreznu upravu ali na neki način povećat ćemo efikasnost i omogućit prividnicima da izbjegnu sve one kazne i negativne pojave. Prema tome, kad sve ovo pozbrojim dobrih rješenja, kvalitetnih rješenja ali se nikako ne mogu složiti sa tim da definiramo mogućnost da porezna uprava sklapa upravni ugovor vezano za predstečajne predstečajne nagodbe iz jednostavnog razloga jer ćemo ne samo imati problema mogućih zloupotreba, nego opet ćemo i predstečajne nagodbe koje sada guramo u kako bi rekao Stečajni zakon, i njih ćemo prolongirati i same stečaje ćemo prolongirat. Jer jednostavno nekomu ćemo omogućiti dvadeset četiri mjeseca otplatu što ne mislim da je potrebno. ako ne plaća porezni dug obavezno je restrukturiranje takve firme. Porezna uprava mora dobiti mišljenje prije svega nadležni su u tom dijelu bili ovi kako se zovu, konzultanti koji su trebali dati procjenu je li moguće izići iz krize, je li moguće i kaje su mjere restrukturiranja tvrtke. tome, porezna uprava mora biti u funkciji da pomogne gospodarstveniku u restrukturiranju al ne da otpisuje i prolongira naplatu duga. Pogotovo ispada sve će se platiti i radnike, i dobavljače jer nigdje nema dugova samo ćemo im dozvoliti da ne plaćaju poreze. Malo čudno, malo neprihvatljivo. Prema tome, sugestija da možda upravni ugovor ostane kao solucija ali nikako da se u naredne dvije godine primjeni jer mislim da ni privrednici a ni porezna uprava nije spremna za to a plus toga smatram da bi trebalo mijenjati i Zakon o poreznoj upravi i totalno profesionalizirati poreznu upravu da izbjegnemo konotaciju mogućeg političkog utjecaja na ovakva rješenja u općem Poreznom zakonu. Evo to su sugestije našega kluba, jel šteta bi bilo da jedan ovako kvalitetan prijedlog zakona koji će unaprijediti i rad porezne ali i bolje donijeti gospodarstvenicima zbog jednog instituta ima negativne konotacije. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike. Ivan Šuker. Hvala lijepo. Sva sreća pa postoje dokumenti. Tako je u veljači 2002. donesen zakon u ovom visokom domu o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima sa rokom važnosti do 31.12.2002. produžen rok do 31.3.2003. Tada je rečeno da se taj zakon donosi zbog toga što država potražuje negdje između 22 i 24 milijarde kuna. Ako samo na taj iznos bez da se dirne, obračuna 18% ili 14% kamata koliko je bila, doći ćete do 50 milijardi. Druga stvar, prosjek naplate porezne uprave ne računajući kriznu 2009. je bio 98, 99%, 1% nenaplaćenog je milijardu i još nešto kuna. kad govorim o ovom poslu onda treba reći upravo iz ovog razloga da najveći dio ovog nenaplaćenog se odnosi na preuzete obave HZZO i mirovinskog 2002. i 2003. godine, tada se radilo to o 7, 8 milijardi kuna. I druga stvar, najveći dio ovog nenaplaćenog se odnosi na obveze utvrđene poreznim nadzorom koje se veći dio tih postupaka se vodi na drugostupanjskom. I to su činjenice. Druga stvar, ni u jednom zakonu nije stajalo da se može obročna naplata ići jedna na drugu. Do 2008.godine to je bio regulirano Zakonom o izvršenju državnog proračuna, a 2008.donošenjem Općeg poreznog zakona je to regulirano tim Općim porezom zakona. Prema tome, kada govorimo o ovome zbog hrvatske javnosti, zbog 3 tisuće ljudi koji rade u Poreznoj upravi treba govoriti o činjenicama. Reći 50 milijardi, o.k. 50 milijardi. Samo što je s one 22 milijarde iz 2002.godine? prema tome to je proces koji ide. Kažem, 1% ne naplate je milijardu i 200 milijuna kuna, a po postupku naplate hrvatska Porezna uprava bar po njenim izvješćima je bolja od nekih skandinavskih zemalja, kažem isključivo 2009. I još nešto, jedina godina u kojoj je smanjen ukupni porezni dug je bio 2007., a to je posljedica rada Porezne uprave 2004.do 2007. Kolega Šuker, ne znam zašto pokušavati pravdati samo svoj rad. Ono što morate znati 50 milijardi je ukupno potraživanje od 1990.prema 1990.prema tome od samostalne RH. Što je osnovni problem? da li smo rješavali dugove privrednika? Nismo. Kalemili smo kamate, pa onda ako je privrednik i preživio sve što je plaćao zatvarali ste mu stare dugove, ostavljali su nove dugove. Što ja pokušavam reći? Gospodo,mi moramo riješiti dugove poduzetnika, mi ih moramo riješiti. Mi još uvijek imamo 1990.i nekih ratnih godina potraživanja koja ne otpisujemo jer nemate mogućnost otpisa. Ni ovdje ga nismo definirali ga otpisati ta nenaplaćena potraživanja, ona su nenaplativa jer su i zastare i ovo ali nemate pravo otpisa. Možete ih otpisati kod predstečajne možete ih potpisati u stečaju. Prema tome, to su naši problemi. I zato ja pokušavam reći, odgoda ne rješava problem. institut odgode nije rješenje, vi ga morate riješiti konsolidacijom, restrukturiranjem svog poduzetnika i u tome trebamo učestvovati, ali nikako ne odgoda jel odgoda mu ništa neće riješiti i mi govorimo o tim dugovima. 50 milijardi je naš zajednički problem. Odite pogledati pa ćete vidjeti da je jednim dijelom smanjeno, a da još uvijek imamo ogromni dio nenaplativ. U tom dijelu odgoda ništa neće pomoći. ja uvijek smatram da Ministarstvo financija itekako kvalitetno odrađuje posao, neovisno o kojem mandatu pa time i Porezna uprava. Ali sam protiv instituta koji je ovdje predviđen, a to je sklapanje ugovora. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ingrid Antičević-Marinović, replika. potpredsjednice. Poštovani kolega Liniću, meni je drago da ste ipak i kao poznavatelj ovog sustava uočili čitav niz dobrih, kvalitetnih rješenja, a prije svega koje se temelje na načelu, ja bi ih svela sve ono što ste vi i ponovili jer ne može poreski sustav funkcionirati bez povjerenja u svoje porezne obveznike. Drugim riječima to znači, da porezni obveznik ne treba gledati u državu kao u onu koja ga želi oguliti, ali s druge strane ni država u poreskog obveznika samog onoga koji je želi prevariti. Dakle na tim načelima koji smo i postavili bili još 2000.porezni sustav i na ovim izmjenama se nadograđuje taj sustav upravo na tim temeljnim načelima, prije svega evo kroz upravni ugovor, kroz poreznu nagodbu. I kao što ste rekli onima koji kritiziraju i ne vide ništa dobro u ovome da ste naslijedili 51 milijardu nenaplaćenog poreza. Kada je već bio prozvan tadašnji šef porezne Mladineo, on je rekao da spominje se 51 milijarda ne negira, nego kaže, ali nitko ne spominje da je 850 milijardi naplaćeno. Molim vas to bi vam pred kaznenim sudom izgledalo mislim da ćete se time složiti kao da netko kaže pa šta ja sam ubio jednoga, a sve ostale nisam. Dakle to je ta logika ne sagledavanja onih koji kritiziraju dobra rješenja, a koja ste vi prepoznali. trezveno spustiti lopticu, 50 milijardi u 25 godina to je problem ne naplate. Tu se slažem sa kolegom Šukerom da je najveći dio problema proizvela i kamata jel je to uvijek zatezna kamata koja diže tu u nebesa. Ali osnovno je nema rješenja za poduzetnike sa ovakvim dugovima i svaka razmišljanja o ugovoru, o odgodi ne rješava problem jer nismo riješili stare dugove. Zato ja smatram prihvaćam nagodbu. Zašto? Jel nagodba će značiti dio platit, a otpišete mu te proklete kamate, kazne i sve ono što treba. to je rješenje, odgoda nije. Plus toga, uvijek se vraćamo na politizaciju toga, na rizike ljudi koji će to potpisivati iz jednostavnog razloga jer smo mijenjali Zakon o Poreznoj upravi. Nemamo ju profesionalno. kontrolom Vlade, uvijek je moguć politički utjecaj, to moramo izbjeći. Prema tome, nisam za to da brišemo institut, nek ostane, ali ga odgodimo da primjenu dvije godine. A ako hoće Vlada svojim odlukama može reći idem reprogramirati dugove jel nemam drugog rješenja. Ali onda svi imaju pristup, nije diskrecioni pristup tada je odluka Vlade. To smo radili 2012.godine. Prema tome pomognimo i Poreznoj upravi, ali pomognimo i poduzetnicima. Ali probajmo shvatiti, brisanje dugova je rješenje, odgoda nije rješenje, samo ćete morati računati kamatu i imat ćemo daljnje probleme. I zato nemojmo kvalitetan prijedlog zakona radi odgode koja će sigurno imati političkih implikacija umanjiti mu vrijednost. Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Naime, kolega Liniću imali smo dug na dug, imali smo kamatu na kamatu, imali smo odgodu na odgodu i zato imamo danas preko 50 milijardi nenaplaćenih potraživanja, a to je gotovo pola državnog proračuna. Ono što je najveći problem u ovom trenutku, a to je u Poreznoj upravi strah na strah, svatko se boji potpisati, svatko se boji odlučiti i s ovim današnjim izmjenama nećemo riješiti problem, a krajnje je vrijeme da se podvuče crta, da se otpiše ono što se ne može naplatiti. Jasno, ako su potraživanja iz '90.-ih godina, ako firme ne postoje itd., pa moraju se potraživanja otpisati. No s ovim problemom nećemo riješiti strah koji se uvukao u ljude u poreznim upravama, bježe od olovke ko vrag od tamjana. Prema tome, krajnje je vrijeme i tu da ih ohrabrimo, a upravo se može to sa regulativom i sa zakonima i jasnim kriterijima da nemamo, može ovako ili onako. Neki odbor će nešto odlučit, ma ja sam za to da imamo aplikaciju u koju kad unesete podatke ona će vam sama dat odgovor, a ne da neka grupa, dva-tri čovjeka odlučuju o nekom poreznom dugu i onda će ponovo bit političkih špekulacija, onda će vjerojatno bit ponovo nekih hapšenja i problema. Prema tome ovo nije krajnje rješenje, a krajnje rješenje moramo upravo ugradit u ovaj zakon. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Slavko Linić, odgovor na repliku. **Linić, Slavko strah kod djelatnika Porezne uprave prisutan, zaista je prisutan i taj strah pokušajmo umanjiti i zaista promotivno govoriti o nagodbama i na neki način osigurati ljude koji će radit na nagodbama da se ne moraju bojat kad su poduzetniku otpisali kamatu. Ali odgoda je problem. Zašto, pa iz jednostavnog razloga odgoda je problem jer ne smijete imati neplaćenog radnika, ne smijete imat neplaćenog dobavljača. Pa objasnite mi zašto onda imate dug, zašto imate dug porezni. Prema tome, to je apsurd da kad pogledate kriterije pod kojim je ovdje napisano da možete dobit, vi nikome ne smijete dugovat, morate dat takve izjave, a porezu ste dužni. Pa ja to ne razumijem. Ja to nikad neću razumjet. Prema tome, to je ono što moramo smanjiti strah, odgodimo taj institut, nemojmo se s njime bavit. Vlada uvijek može u Sabor poslati prijedlog zakona o odgodi plaćanja pa ćemo onda svima dati priliku, a ne da bude to diskreciono pravo čovjeka i da je pun straha da l će bit zbog toga progonjen. Jer kriteriji kako su napisani su nerealni, … a s druge strane potičemo upravo taj predmet nagodbe. Broj 1 to je prošao nadzor, utvrđene su greške, u tim greškama evo plati, otpisuje ti se sve ostalo. Jer jednostavno mi moramo ojačati i ja bih rekao poziciju poreznika u Poreznoj upravi. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Linić, neizravno ste me prozvali na repliku. Nije sporno da mi o nekim pojavama mislimo drukčije, ali ja ne vidim ništa tu loše, to nije nenormalno. Ja mislim da to je normalno i da je to dobro. Ako mislimo isto onda i ne mislimo nikako. Meni ne smeta da vi mislite drukčije, pa ne bi bilo dobro da i vama smeta što ja mislim drukčije. Što čini tržišno gospodarstvo tržišnim? Pokušajmo odgovorit na to pitanje, da svi koji se bave poduzetništvom imaju jednake uvjete, da sve institucije jednako se odnose prema njima, da svi zakonski propisi se jednako na sve primjenjuju i samo to može dovoditi do veće ekonomske aktivnosti, do kvalitetnije robe, do nižih cijena i sve ono što tržišno gospodarstvo nudi. A tko može učiniti najveću nepravdu? Onaj tko narušava tu jednakost. I sad jedan primjer. Vi kažete ne strahujmo otpisati kamate poduzetniku, ali što ćemo s onim poduzetnicima koji su podigli kredit u banci komercijalnoj po kamati 12% da bi platili porez ili doprinos ili bilo što drugo i oni koji nisu dizali kredite, koji su ostali dužni porez, vi im otpisujete kamatu, a banka ne otpisuje kamatu onima koji su uredno platili. Kako će se oni ravnopravno ponašati na tržištu? Nikako. Jedan propada, drugi opstaje i to na štetu onih. Kažete da su predstečajne nagodbe za vas spas, a za neke najveći zločin. Ne mislim da su najveći zločin, ne mislim da su pljačka, ali mislim da su ukočili ukočili hrvatsko poduzetništvo, nanijeli najveću štetu i primjer diskriminacije. Ali neću više što ja mislim, pitajte bilo koga, evo nazovite telefonom gospodina Biondića u Senju pa pitajte ga zašto se želi ubiti jer mu je to predstečajna nagodba učinila. I takvih 150 dopisa sam dobio u zadnjih 15… Dvije riječi o predstečajnima. Predstečajne su rješenje zato što pravosuđe nije odradilo svoj posao, a to znači otvorio stečaj nad svakim trgovačkim društvom koje nije moglo poslovati, I ako se ne varam 44 milijarde neplaćenih računa u tržišnoj utakmici o kojoj vi govorite su nešto što svaku Vladu potiče da aktivno uzme ulogu u rješavanju tragedije na tržištu i to je posao Vlade. Prema tome, o slobodnom tržištu i neintervencijama Vlade možda možemo govoriti u potpuno normalnoj situaciji i u potpunoj stabilnoj situaciji za gospodarstvenike, ali 44 milijarde nelikvidnost treba riješiti. I rješenje je, pala je na 30 milijardi nelikvidnost. 48 milijardi su se vjerovnici dogovorili kako će riješiti, dogovorili. Zašto smatramo da to samo pravosuđe treba, a onda vidimo punu neefikasnost pravosuđa. 32 hiljade ljudi je izišlo iz rizika, normalno posluje. 32 tisuće zaposlenih. Naplaćeni su porezi, Porezna uprava je otpisala samo 1 milijardu kuna i onda kad vi meni govorite o tome da je to nepravda pa koja bi sudbina bila tih tvrtki? Stečaj. Pa zadnjih 10 godina promatrano stečaja naplata je 9% potraživanja, 9%. Koliko su naplatili u predstečajnoj? I preko 50%. E pa sad, ja zaista volim ekonomski razgovarati, brojčano, a ne po osjećajima. Jer netko smatra zato što je bio sudionik predstečajne da je otpisan. U stečaju bi sve izgubio. Uvaženi kolega Linić, evo samo da se nadovežem na repliku gospodina Marića. Ne da je poželjno drukčije misliti. Mi i u klubu drukčije mislimo, znači ne slažemo se oko svih stvari i dobro je što se ne slažemo jer tako bistrimo različita mišljenja i dolazimo do nekakvih rješenja koja nisu idealna. Gospodine Liniću, vi ste govorili o depolitizaciji Porezne uprave. Govorili ste o tome da je napravljena jedna velika pogreška prije nekoliko mjeseci. mjeseci. Rak rana hrvatskog društva jest politizacija javne uprave, politizacija svega onog što ne smije biti politizirano. Kada bismo mi imali sustav koji funkcionira tada ne bi bilo stresno ni za društvo, ni za građane ove zemlje promjena vlasti. Što se događa kod promjene vlasti? Kod promjene vlasti se događa sve, mijenjaju se porezne politike, mijenjaju se politike one koje se ne bi smjele. Mijenja se način funkcioniranja državne državne uprave, javne uprave, lokalne samouprave. Sve ovisi koja stranka dolazi. Mijenjaju se ljudi, množi se birokracija, a to je isto tako i sa Poreznom upravom. Nije puno dvije milijarde neplaćenog poreza godišnje u 25 godina 2 milijarde ako se ubroji kamata. Problem je u tome što se nekim ljudima opraštalo i kada su imali za plaćanje poreza, pa nisu trebali plaćati. Problem je u tome u sustavu, u tome kako se radi, kako se odnosi prema pojedinim privrednicima, koliko je politika upletena u porezni sustav, koliko se nekome oprašta, a nekome se ne oprašta. Meni isto nije jasno kad ste govorili o stečaju kako je stečaj dobar, a stečaji se vode 10 godina, sudovi ne funkcioniraju. To je rak rana hrvatskog društva što je tvrdim najgore sustav koji je i onaj sudski sustav. …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… A predstečajne nagodbe su doživjele tako velike kritike. Budimo iskreni, Prijedlog zakona o Poreznoj upravi gdje smo išli na depolitizaciju je prije svega i rješenje koje su nudili stručnjaci iz Europe, iz Svjetske banke jer jednostavno je ocjena da su to institucije koje moraju biti profesionalne i koje se ne bi trebale mijenjati sa promjenama vlasti i koje imaju velike ovlasti i samostalnost u tom dijelu procjenjivanja gdje se može, a gdje se ne može dati određene olakšice u naplati poreza. To kod nas nije prošlo. Teško je to objasniti, jer jednostavno bio je taj prijelazni period sa promjenama vlasti ide na izbore, znači ne da se nekoga postavi prije toga. prije toga. Sve je to načinjeno. Na žalost volje političke za to nije bilo i zato ćemo uvijek imati prigovore da je to previše političkog utjecaja na rad Porezne uprave. onog trenutka kad mi zaista pojedine institucije potpuno profesionaliziramo i imamo odgovorni rad njihovih čelnika koji će zaista imati sigurnost i snagu svojim djelatnicima jamčiti da ih neće progoniti, da neće bit izloženi napadima tog trenutka mi ćemo imati kvalitetne ljude u Poreznoj upravi. I bitka za takve kvalitetne ljude neće ići ako ne shvatimo shvatimo da politiku moramo maknuti od tih pojedinih tijela. To je najveći problem politike, da postane svjesna toga da će onda dobit svakog djelatnika itekako odgovornog. Ivan Domagoj Milošević, replika. Pa ja najčešće odgovaram da vidim dva logična razloga, odnosno nelogična razloga, ali dva objašnjenja a to je s jedne strane država se sve ove godine ni na koji način ne reformira i ne prilagođava, nego se neprekidno igrala porezima. A s druge strane antipoduzetnička klima, a ta antipoduzetnička klima se možda u Hrvatskoj najbolje ocrtava u činjenici da zapravo ne postoji niti jedna društvena skupina o kojoj se toliko negativno sudi na bazi jedan, dva ili tri posto oni koji krše zakon kao što su to poduzetnici i obrtnici. Dakle, postoje mnoge društvene skupine, međutim nitko, ali ni sa kim se javnost toliko ne bavi na žalost na negativan način. To je jedan dio priče. Drugi dio priče koji ste s pravom vi otvorili, a to je pitanje arbitrarnosti, odnosno proizvoljnosti u državnoj administraciji. Slažemo se nije to problem samo u Poreznoj upravi, to je problem cijele hrvatske državne administracije na svim razinama, ta arbitražnost što jednim dijelom proizlazi isto kako se pišu zakoni i provode zakoni. Međutim, zna se točno u civiliziranom svijetu kako se bori protiv arbitrarnosti i nečije proizvoljnosti, a to je da se uvedu jasni parametri, transparentni kriteriji, da se unaprijed zna tko, što, o čemu na kojoj razini smije odlučivati i tko preuzima odgovornost. Dakle, napiše se kuharica, pučki rečeno i točno se zna za koga vrijede kakva pravila, unaprijed transparentno na internetu objavljenog pravila. I sad samo još jednu rečenicu koliko imam vremena, a to je, dakle zaista je, moram to ovdje reći krajnje licemjerno jer mi se čini da to ima neposredne veze i sa ovim današnjim prijedlogom izmjena i dopuna zakona, a to je, mislim da je to posljedica ako se ne varam i ako sam dobro čitao hrvatske medije posjeta ministra financija Lalovca Berlinu i Njemačkoj i savjetovanja sa poreznim stručnjacima iz Njemačke. Dakle, s jedne strane gospodin Milanović vrlo licemjerno i zapravo da ne kažem nešto baš preružno reći ću barem ne primjereno napadne HDZ da se savjetuje sa ponajboljim europskim ekonomskim institutom oko dorade ekonomskog programa, istovremeno ministar financija njegove Vlade

su poduzetnici najviše napadani, ne bi, dobro ne bi rekao. Ja sam jedno vrijeme se s njima znao itekako žestoko svađati kao i sa bankarima, a polazim da sam jedan od članova Vlade bio. Prema tome, mnogi drugi i nisu. Tako da ne bi ja rekao da su poduzetnici napadani. Nažalost devijantna ponašanja kod nekih poduzetnika izazivaju ogromno nezadovoljstvo zaposlenih pa su oni ti koji onda stvaraju sliku. Budimo iskreni jel na te poduzetnike nažalost pada i država kad gledamo vlasnike, i pogledajte jučer Treći maj, danas pružne građevina. Znači nama je osnovni problem da menadžerska struktura nažalost nema koji puta odgovornost. Jel tragedija da ta rukovodna struktura u trgovačkim društvima prepušta da predstečajne jednostavno moraju se pokretat po sili zakona, da to porezna mora brinuti umjesto da si sami, jel imate Zakon o trgovačkom društvu gdje je on mogao sam konsolidirat svoje poslovanje u dogovoru sa vjerovnicima. I normalno je da on itekako pregovara sa svojim vjerovnicima. Vi kad gledate institut prodaja pravnih osobnosti, pa odite prošetat malo pa ćete vidjeti da masu trgovačkih društava zatvara, otvara, uvijek isti ljudi, uvijek isti menadžeri i da varaju, varaju svoje kolege, svoje poduzetnike, druge i zaposlene. Nažalost to su tako devijantna ponašanja i to je razlog da Vlada pokušava koji puta naći rješenje da razriješi tragediju koju takvi poduzetnici stvore razriješi takve dubioze. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Izgradnja poduzetničke klime, referiram se sad na ove zadnje replike je proces nije pojedinačni akt i oko toga se subjektivno možemo slagati da li su su napori ove Vlade išli u pozitivnom ili negativnom smjeru, ali ovaj pojedinačni akt je dobio podršku da upravo ide u smjeru dakle izgradnje pozitivne političke klime, dobio je podršku Hrvatske gospodarske komore, dobio je podršku Hrvatske udruge poslodavaca. Dakle, mi smo zato, ovaj zakon i kasni jer smo ga upravo u suradnji sa tim institucijama i pripremali, brusili da tako kažem upravo oko upravnog ugovora. Dobio je i podršku Hrvatske udruge banka, dobio je jučer podršku na Odbor za financije, kažem svih vanjskih stručnih članova tog odbora. Prema tome, vjerujem da je doprinos sa te strane velik. Zahvaljujem predstavniku kluba Nezavisnih zastupnika, bivšem ministru čovjeku sa nedvojbenim iskustvom što je gro ovoga prijedloga zakona ocijenio kvalitetnim i što kažem daje sa te strane podršku ovome prijedlogu. Mogu se složiti da i to je bio i dio rasprave, glavni dio rasprave vaših replika da nismo rješavali dugove sve ove godine, da su se dugovi kalemili jedni na druge. Kažem ja ne bi želio da idemo ka tome da vidimo tko je više a tko je manje kriv ili tko je manje ko je više zaslužan, ali da toga ima ima zasigurno. Evo ovih dana sam imamo pritiske da tako kažem, Dalmacija vino tvrtka koja je u stečaju ako se ne varam već 2 godine, carina je za naplatu trošarina, ne mogavši naplatiti tekuće trošarine stavila ovrhu ovih dana na 5 milijuna kuna. I pritisci pusti, makni, vidi šta se može učinit dobijemo informaciju, barem je ja dobijem kako nisam dugo u sustavu, znači Dalmacija vino je u stečaju već 2 godine, ukupno u stečaju potraživanja države milijardu i sto milijuna kuna, porezna uprava, carinska uprava, Fond za zaštitu okoliša, milijardu sto milijuna kuna samo Dalmacija vino, samo jedna tvrtka. Da vam ne pričam sad da se trošarine naplaćuju kada roba već ode van, kad je samo rizik naplate, 30 dana poslije itd. Dakle, nedvojbeno je da imamo teško nasljeđe. Kažem zahvaljujem na podršci za ove druge četiri pet, dobro ste obrazložili i pohvaliti te mjere,. Oko upravnog ugovora tri činjenice. Dakle, nije cilj ovih mjera, cilj je da porezna uprava dobije neki alat. Nema porezne uprave koja nema alat, koja omogućuje da se izađe u susret poduzetniku koji ocjeni da se trenutno nalazi u problemu sa tekućom likvidnošću da ne može naplatiti određene obveze. Tri su činjenice koje ovdje nastojim podvući. Odgoda, obročna otplata koje su prije bile instituti nisu imali mogućnost da se na njih, da se njih prekine što zbog nevolje, što zbog nedovoljne informiranost, što zbog subjektivnog, što zbog objektivnog faktora. I istina jest da su često išle i odgode na odgodu, i kamata na kamatu kako lijepo rekoste, i da tu sad kažem koliko je to neinformiranost, koliko je želja, koliko je eventualna korupcija. O tome možemo špekulirati bilo jednoga, drugoga i trećega. A upravni ugovori je upravo suprotno, upravni ugovor omogućuje da se u svakom času kada se on ne poštuje, zato se i zove ugovor, da se on raskida i sa te strane porezna uprava ima tu mogućnost da ga raskine kada se ne plati jedna obročna rata. Znači cilj su obročne rate, jel to 24 jednakih obročnih rata, da li ne, da li da, da li ne, vidjet ćemo ali cilj je obračun i cilj je, konačni cilj 24 mjeseca, 2 godine. Ne mora biti, može biti 6 mjeseci, može biti godinu dana, maksimalno je 24 mjeseca. Razlika od prijašnjih vremena i druga činjenica koja ide u prilog ovom upravnom ugovoru je kolateral, uzima se kolateral standardno prema svemu tome, prema tome kako se to može, jel to jamstvo banke, jel to razročno pravo na nekretnini ili nešto treće. I treće, zaštita da ovaj upravni ugovor potpisuje čelnik državne uprave. Znači ne potpisuje bilo ko, bilo koji službenik nego ga potpisuje čelnik na temelju kažem detaljno propisanih, to kaže da potpisuje čelnik, članak 91.b on može svoju ovlast prenijeti, znači čelnik evo sjedi tu s nama, može prenijeti svoju ovlast za neke manje, vidjet ćemo to sa pravilnikom, propisat ćemo još, radit ćemo transparentan odnos na svoje čelnike područnih poreznih uprava, a znate da ih je sad puno manje za određene manje iznose. Ali u svakom slučaju želimo u tom smjeru i krenuti da je odgovornost samog čelnika s jedne strane, s druge strane proces je apsolutno transparentan. 91c vam govori o tome što sam prijedlog upravnog ugovora mora sadržavati. Pa sada vidim da imam još 20-ak sekundi ne mogu to pročitati, ali evo pozivam vas 91c da vidite što sve porezni obveznik koji mora započeti taj proces mora zamoliti, zatražiti i ti papiri ostaju i što sve mora priložiti da bi se taj upravni ugovor onda mogao potpisati i da sve transparentno ostaje za uvid zainteresiranoj javnosti i svima drugima koji to žele vidjeti. To su razlozi zašto je upravni ugovor dobar argument i vjerujem da

vi ste rekli da će nekim pravilnikom čelnik Porezne uprave moći prenesti ovlasti na …tijelo i vi u principu rušite kompletnu koncepciju. To je najgora stvar što se može dogoditi. Jer ako vama Sabor ovim zakonom daje mogućnost da sklapate bez procjene fiskalnog učinka, a vi ćete nekakvim pravilnikom to prenositi na nekakve niže razine onda je to katastrofa. onda je to katastrofa. Zašto? Pa zato što svi porezni zakoni sva postupanja u poreznoj upravi se donose na temelju iskustava rada Porezne uprave iskustava nekih drugih. S obzirom da smo sada ušli u zajedničko tržište kako gospodarsko tako i financijsko EU da se unaprijedi EU da se unaprijedi rad i da se poboljšaju stvari koje su bile loše. Tako i ovdje, ako neke stvari nisu bile dobre, ako se događalo to i to onda neke stvari se ne smiju ponavljati. Jer ovaj Dom će donest odluku o tome da to potpisuje čelnik Porezne uprave i ne znam s kojim ovlastima jer ovdje se ne kaže da će se potpisati pravilnik da će ministar pravilnikom odrediti drugačije. S kojim ovlastima vi to derogirate recimo na čelnike područnih ureda ili onih 5 5 regionalnih kako je to sada napravljeno ako to ne postoji u zakonu i mislim da to nije dobro da se napravi, bar dok se sustav ne uhoda jer po prvi put se radi o 24 mjeseca. Igor (SDP)** Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Šuker. Pa nisam ja to slučajno rekao. Da, zakonom stoji čelnik Porezne uprave i mi još uvijek raspravljamo razlog što pravilnici još uvijek jesu u nekoj raspravi i volio bih da tu raspravu i proširimo i da saslušamo i vaša mišljenja sa iskustvom i svih drugih zainteresiranih stručne javnosti da li možemo i samim pravilnikom, to je u ovlasti ministra financija ali i sama odgovornost njega jest da spusti određenu ovlast. Vi znate, bili ste čelnik Ministarstva financija mislim da ministar iz Ministarstva financija izađe 500 dokumenata dnevno najmanje raznoraznih dokumenata i nešto se potpisuje dobrim dijelom i mene boli ruka, ja … /Govornik prebrzo govori, ne razumije se./ … jedan dio dokumenata sam potpisao i ovlaštenju samoga čelnika i bilo bi i loše i ekonomski opravdano da bude drukčije. Moramo vidjeti ovdje što taj upravni ugovor znači. ono što je ključ i zato smo debelo izradili u to 91c da to bude transparentan odgovoran proces, da on ima svoje gabarite ali mora imati određenu kako bi rekao manevarski pomak oko toga. Svi dokumenti ostaju ovdje, nisam stigao čitati 91c pročitajte ga sada da vidite što sve porezni obveznik mora zamoliti tj. zatražiti da taj upravni ugovor zajedno dođe do … Da li se čelnik Porezne uprave, a to je jedan jedini za čitavu Hrvatsku, potpisivati sve upravne ugovore ili će možda svoju ovlast za ne znam do milijun kuna, do 500 tisuća da li će spustiti unutar Porezne uprave svojim čelnicima, a sada ih je daleko manje, nije ih više 20 nego 5 itd., itd. možemo to ostaviti za pravilnik. Ali evo ima još rasprave imate vi u ime kluba dajte nam savjete oko toga pa ću ih ja ministru prenijeti, ministar će ih saslušati pa će ja vjerujem biti … /Govornik prebrzo govori, ne razumije se./ … odluku. Nije cilj ovoga, znači cilj je svega transparentan proces ali nije cilj da se uspori pa da ministar kada je tri dana na putu da se nijedan upravni ugovor ne potpiše. Da li će ih biti 5, 10 ili 50 dnevno, vidjet ćemo. **Zgrebec, U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana zamjenice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Konačni prijedlog zakona, kada gledamo i vidimo da u prošlih nekoliko godina bilo je 6 izmjena samo ovog zakona onda sigurno ne možemo ostati ravnodušni prema tome. A kada vidimo da naplata poreza ne ide baš najbolje pa kada vidimo da se spominje pedesetak milijardi kuna nenaplaćenih poreza onda sigurno da si moramo postaviti dosta pitanja, ali vjerujem prije svega da si to mora učiniti ministar sa svojim suradnicima kao i ljudi u Poreznoj upravi. Svatko od nas tko ode do Porezne uprave obično tamo imaju malo tanja vrata itekako čuje taj strah koji postoji u poreznim upravama upravo strah od odlučivanja, od potpisivanja, strah od svega onoga što se događalo u prošlih nekoliko godina, a radilo se i o hapšenjima ljudi no isto tako i o aferama koje su tresle i Poreznu upravu i Ministarstvo financija i RH. Gledajući te sve afere prvu rečenicu koju mogu izreći, pa i Al Capone je pao kada nije plaćao porez, no u Hrvatskoj izgleda da nitko Al Caponea nije pao, dapače, dug se gomilao i gomilao, dugovi su rasli no i danas nitko nema hrabrosti i otpisati pojedine dugove. Ono što je nama u klubu HDSSB-a itekako važno da postoji pravda u Poreznoj upravi, da imamo pravednu državu i da imamo isti aršin za sve, a to bi podrazumijevalo da oni ljudi koji rade u Poreznoj upravi kada odnesu podatke da na enter dobiju pozitivni ili negativnu negativnu ocjenu da li s nekim mogu ići u sklapanje nagodbe ili ne. No ono što je evidentno da u prošle gotovo dvije godine imali smo vakuum koji je nastao da se ljudima nije mogla odgađati i pružiti mogućnost da prežive, gasila su se mnoga radna mjesta i pojedini ljudi i službenici u poreznim upravama ulazili su u teške probleme, a gledali su upravo ljudske sudbine, gledali su gašenja radnih mjesta, gledali su kako firme odlaze u predstečajeve ili stečajeve. Da se ranije reagiralo moglo se upravo to izbjeći, no ovaj zakon i ove izmjene neće promijeniti taj strah koji se uvukao u ljude, strah od nesigurnosti i neizvjesnosti. Česte porezne izmjene poreznog sustava sigurno da otežavaju i i rad svima onima koji žele uložiti u Hrvatsku, ali i poduzetnicima koji djeluju u Republici Hrvatskoj. No isto tako kad pojedini ljudi odlučuju upravo ta tumačenja predstavljaju njima problem i donošenje odluka. Gledajući institut obvezujućeg mišljenja o poreznom tretmanu budućeg i namjeravanih transakcije koje će se konačno prekinuti u praksi, što se naglašava u zakonu i njihovo tumačenje od strane djelatnika Porezne uprave može imati nesagledive posljedice za poreznog obveznika i predstavlja pravnu nesigurnost u poslovanju poduzetnika. Svi poduzetnici želimo da imaju pravnu sigurnost, da se onima koji su ušli u neku nezgodnu situaciju, a ne mogu ju možda riješit s bankom u danu ili dva, može dogoditi mogućnost obročnog plaćanja dužnika, poreznih obveznika. To je dobro, no što se nama događalo u Hrvatskoj, da smo imali porezne dužnike, posebno velike. Pa i vi ste spomenuli maloprije, niste vi, Dalmacija vino, pa kako je moguće da netko je dužan milijardu i 100 milijuna kuna, pa to znači da je bio dug na dug, kamatu na kamatu, odgodu na odgodu i da se stvari nisu rješavale sustavno godinama. I onda imamo Hrvatsku kakvu imamo, onda imamo porezne dužnike kakve imamo, no upravo zato treba omogućiti ljudima koji rade u Poreznoj upravi da mogu procijeniti planove. Kada se donosi plan za obročnu otplatu treba bit realan plan i to ste naglasili, samo ono što je krucijalno pitanje, tko će odlučivati da li je taj plan realan ili nije. To je pitanje svih pitanja i tu mora biti nedvojbeno, tu mora biti jasan kriterij i jasna procjena redovnih obveza i obveze koje se tiču obročne otplate. Mora se vršiti procjena poslovnih planova i tu moramo imati kompetentne ljude koji će o tome odlučivati. Isto tako mi se često u Slavoniji i Baranji susrećemo s poljoprivrednicima kojima Ministarstvo poljoprivrede nije isplatilo poticaj, a u istom trenutku imamo porezni porezni dug. Znači tu se treba pružiti mogućnost da se i taj porezni dug lomi i da se zatvaraju pojedine stavke, a ovo upravo pruža mogućnost poljoprivrednicima da žive. Gledajući ove izmjene, one će poboljšati sustav i smanjit će troškove. Pa reći ću vam primjer recimo Osječko-baranjske županije koja samo za vozila izda godišnje 29 tisuća rješenja, smanjit će se troškovi upravo zbog ovih ovrha i pružit će se mogućnost brže i efikasnije naplate. To podržavamo, isto kao i dostavljanje elektroničkim putem i druge stvari koje se uvode. No gledajući upravo tu procjenu planova o kojoj sam govorio, tu detektiramo da će biti problema, tu detektiramo da će biti najteže odlučiti i najteže kontrolirati sustav. Mi ne želimo više da se vrte afere kao što su se događale u prošlim mjesecima ili godinama, koji se tiču recimo procjena. Pa kad su u pitanju i procjene sudskih vještaka moraju se respektirati, moraju bit ujednačeni kriteriji jer upravo kod tih procjena vidjeli smo na pitanju Spačve, vidjeli smo na pitanju nekih drugih poduzeća gdje su se spašavala radna mjesta, gdje su se otvarale afere. Želimo da se to izbjegne, želimo da imamo jasne kriterije. Pa i mi u Osijeku bili smo svjedoci afere …, vidjeli smo dosta tih afera koje su se ticale i pjevača i sportaša pa i one tvrtke koje se zovu Cameo i neke druge. Vidjeli smo i raznih nemilih scena u riječkoj poreznoj upravi i u osječkoj i u zagrebačkoj i u nekim drugim poreznim upravama. Moje je sigurno pitanje danas, koliko je država izgubila u predstečajnim nagodbama, ono što nismo naplatili i ono što nećemo nikad naplatiti, tko je činio propuste u svom radu i upravo tu moramo tražiti odgovornost. gledajući ove izmjene zakona, gledajući ovo što imamo danas, ne nude se jasni kriteriji, ne nudi se olakšavanje ljudima koji rade u Poreznoj upravi da lakše odlučuju, a maloprije je rekao zamjenik ministra da želimo pravedniju Poreznu upravu. Pa Porezna uprava je pravedna, samo joj treba odrediti jasne kriterije i zabraniti svakolike političke utjecaje, pa i onda kada želimo spašavati radna mjesta, bilo da je to premijer, bilo da je ministar, bilo da je bilo tko u ovoj Republici Hrvatskoj. Onda moramo pružiti mogućnost da to ugradimo u zakone, a ne da se to radi telefonskim pozivima jer nismo mi država na telefonski poziv, na vršenje utjecaja na pojedine poreznike. Gledajući ovaj zakon onda možemo reći da želimo efikasniju naplatu, želimo da ona bude bolja, no gledajući koliko je gospodarstvo iscrpljeno sa svim onim porezima, sa parafiskalnim nametima upravo trebamo tražiti rješenja u tim situacijama, smanjivati trošak države i omogućavati poduzetnicima da žive, da se razvijaju i da normalno funkcioniraju. Ovdje pružamo mogućnost onima koji nisu plaćali porez da budu u povoljnijem položaju nego svi oni koji su uredno izvršavali svoje obveze u dan. Tu sigurno da treba biti i jasan kriterij. Često mi se dogodi da s nekim poduzetnicima razgovaram, da nisu dobili posao zbog 200-300 kuna poreznog duga koji im je baš taj dan sjeo na račun ili im se nešto dogodilo, a upravo mislim da takve stvari trebamo izbjegavati i upozoravati poduzetnike šta im se može dogoditi. Gledajući ovo što piše u ovom samom prijedlogu onda možemo reći da ćemo ponovno imati subjektivnog odlučivanja, da nećemo imati šprancu i nećemo imati automatsku obradu podataka. Kao što država mora čistiti obveze, tako isto i općine i gradovi i županije. No, svako od njih se boji otpisivati dug. I kada dođu te odluke na vijeća, županijsku skupštinu, pa i kad se zna da su poduzeća postojeća nepostojeća svejedno je teško otpisati dug upravo zbog tog straha o kojem sam malo prije govorio. Ono što smo imali često primjer ne samo da se dug išao na dug, kamata na kamatu, odgoda na odgodu bilo je otvori d.o.o. pa zatvori d.o.o., opet otvori d.o.o. zatvori d.o.o. Nitko nije pratio taj trag. Ljudi su ostajali dužni i poreza i drugih obveza, osnivali nova poduzeća i upravo se tima nije stalo na kraj, a ti su se bogatili, tajkunizirali zemlju, ovladali dobrim dijelom RH i danas imamo situaciju gdje politika vrlo malo može toga učiniti upravo u utjecaju na gospodarstvo. Ostali smo bez poluga za makroekonomsku politiku, ostali smo bez poluga za provođenje politike i imamo situaciju da se upravo nekoliko jačih gospodarstvenika u RH odlučuju u kojem će pravcu Hrvatska ići, da li će se razvijati ili neće. Gledajući ove mjere možemo reći da dobar dio podržavamo ali tražimo jasan kriterij jasan kriterij kako bi se svima pružala ista mogućnost, ali isto tako nemojmo zaboravljati da ne smijemo nagrađivati one koji nisu plaćali porez, a u isto vrijeme kažnjavati one koji su plaćali porez, izvršavali svoje uredno obveze. Jer mišljenja smo u HDSSB-u, ako ne plaćate porez ne volite RH, ne živite za nju, dapače štetno djelujete upravo na nju. No, isto tako svjedoci smo državnih poduzeća, javnih sustava koji ne izvršavaju svoje obveze po zakonima o plaćanju i sigurno da te stvari trebamo izbjegavati jer ne smije država biti ta koja ne plaća svoje obveze a u isto vrijeme pruža mogućnost nekih odgoda i nekih različitih mišljenja od uređenih država jer svaka uređena država vodi brigu oko svojih prihoda. Ali isto tako ako u roku od 5 godina ih ne naplati onda ili otpisuje ili traži druga rješenja. Prema tome, jasan kriterij za odgodu, jasan kriterij kad govorimo i o preuzimanju nekretnina, kad govorimo o sudskim vještacima. Prema tome, dug je još put da uredimo i naš porezni sustav. Ali isto tako postanemo zemlja sa jasnom i snažnom konkurentnošću i jasnim poreznim sustavom kako bi oni koji žele ulagat na prostoru RH ne morali koristiti svakodnevno porezne konzultante i razno razne konzultante jer znaju da ih prepreke sustižu, znamo često smo viđali da upravo netko tko traži povrat poreza da često dobije umjesto povrata poreza inspekciju i inspekcijski nadzor. Hvala lijepo. Nikola (Nezavisni)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Bubalo, rekli ste da bi Porezna uprava između ostalog trebala imati isti aršin za sve. Svjedoci smo naravno svi dobrog broja ljudi u Hrvatskoj čija imovina definitivno ne odgovara njihovim poreznim karticama. Sad je osnovan ured koji bi trebao pratiti velike porezne prijevare. Porezna uprava bi trebala obavljati svoj prvotni posao, a to je upravo taj, dakle da ustanovi imovinu koju čovjek ima, da ustanovi da li je ta imovina za svakog građana da li je ta imovina zarađena na zakonit način, tj. da li je prošla preko računa. Ako nije da se ta imovina zamrzne, stavi u postupak i oduzme. To nije privatna imovina, to je ukradena imovina. To je čini mi se jedna od temeljnih funkcija Porezne uprave u svijetu. Drugo, rekli ste da bi Porezna uprava trebala biti pravedna. Pravda je jednostavna. Svatko od nas ima svog poreznog referenta koji ima uvid u sve naše račune. Zašto ja ispunjavam poreznu prijavu ako moj referent sve zna o meni. Neka mi lijepo na kućnu adresu pošalje uplatnicu za porez koji trebam platiti i stvar bi se puno, puno pojednostavila. I treće, država OPG-e opterećuje, naravno pravedno opterećuje porezima, doprinosima i svima, ne isplaćuje poticaje. Jedan dan neisplate poticaja nosi državi 6 milijuna kuna profita. Dakle, mjesec 180 milijuna kuna poticaj za 2014. koju nije isplatila država je već toliko zaradila. Naravno država ne omogućava prijeboj. Država svoje traži i tu idu zatezni kamati, a na poticaje kamata nema. Evo kolega Vuljaniću, ono što je prioritet naš u HDSSB-u ali vjerujem svih stanovnika Rh da postoji isti aršin za sve. No, u Hrvatskoj su se događale velike porezne prevare i ono što možete i vi detektirati kao prosječni građanin RH kao i ja, da imovina je rasla isto kao i porezni dug pojedinim poduzetnicima. E tu smo zatajili, tu nismo radili svoj posao, a u isto vrijeme nismo pružali mogućnost OPG-ovima kojima kasne poticaji da prelome taj dug. pa za nas u HDSSB-u to bi bio logičan potez i očekujem od resornog ministarstva kao što je neki dan uvažilo kad smo govorili o švicarcu i akceptiralo da i OPG-ovi imaju problema, ne samo oni koji su kupovali vile ili neki luksuz, nego dapače i u ovoj situaciji da pomognu upravno onima kojima je teško, koji očekuju taj poticaj od države svakodnevno pogledavaju na svoje račune i čude se kako su blokirani od porezne uprave a nisu dobili poticaje. Evo poštovani kolege mi u Hrvatskoj mjerimo metrima. Petar Baranović replika. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Bubalo, vi ste u svom izlaganju spomenuli visinu duga Dalmacija vina i svakome ko iole može procijeniti jednu poslovnu godinu Dalmacija vina ili slične tvrtke je jasno da taj porezni dug nije nastao u tijeku jedne godine, i potpuno je jasno da se radi o poreznom dugu koji je nastajao ne funkcioniranjem porezne uprave odnosno ne pravilnim poslovanjem ne samo Dalmacija vina nego i porezne uprave koja je pratila poslovanje Dalmacija vina. Na taj način je dovedeno niz tvrtki u hrvatsku situaciju iz koje se više tvrtka ne može izvući. Je li bila dobra politika vaše mišljenje da se tolerira ne plaćanje poreza u situaciji u kojoj su zatezne kamate na takvu vrstu dugova dovodile do eksplozije na ovaj način na koji se desilo sa Dalmacija vinom. I drugo, spomenuli ste i vi kolega Vuljanić u svojoj replici a vi u izlaganju OPG-ove i prebijanje obaveza sa poticajima. To je jedna od najvećih gluposti hrvatskog poreznog sustava u povijesti, valjda o Isusa Krista na ovamo, od kad je Hrvata. I na taj način, i na taj način smo doveli selo i hrvatske seljake u bezizlaznu situaciju. Umjesto da smo prebivali dugove sa potraživanjem poticaja mi smo doveli situaciju u situaciju OPG-ove da je danas blokirano gotovo dvije trećine OPG-ova, a neke procjene kažu čak i više i doveli smo u situaciju da Hrvatska odnosno OPG-ovi u Hrvatskoj ne mogu na takav način pristupiti povlačenju europskih sredstava odnosno sredstava iz omotnice niti se mogu javljati na natječaje. Učinili smo dvostruku štetu, uništili smo selo, uništili smo seljake uz ostale slabosti sustava hrvatske poljoprivrede, a napravili smo i štetu kad je u pitanju povlačenje europskih novaca. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Baranoviću, voli bi kad bi u Hrvatskoj pa i u vezi poreza bilježili pomake metrima. No, nažalost ne možemo ih bilježit ni centimetrima. Mislim da kad je u pitanju Hrvatska, ali isto tako BDP vidimo iz godine u godinu da bilježimo stagnaciju, a to jasno ukazuje da mora zvonit zvono na uzbunu. Mi kad gledamo iz Slavonije i Baranje ne samo da se je tolerirala Dalmacija vino milijardu i sto milijuna gdje nije platilo obaveza, nego kad gledamo i sve ono što se učinilo u brodogradnji onda se smo pitamo Slavonija što si kome kriva. Da se je slabo toga ili gotovo ništa otpisivalo u Slavoniji, da se ništa nije za Slavoniju davalo i upravo zato je regija sa najmanjim BDP-om. No, i ono što ljudi krvavo zarade i ono što je definirano, pa ako se to zove i poticaj, da se ni to ne plati na vrijeme. E to je pitanje svih pitanja. Vi ste maloprije rekli a to pitanje traje dugo, ali krajnje je vrijeme više da se to pitanje razriješi i da Slavonija i Baranja dobiju isti onaj status kao i neke druge regije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na repliku me ponukalo kolega Bubalo vaša izjava oko naplate poreza na cestovna motorna vozila. Mislim da bi bila najveća sreća na poreznu upravu da se odmakne od tih lokalnih poreza i neka si svaka lokalna jedinica naplaćuje sama. A što se tiče poreza na motorna vozila da ih naplaćujemo prilikom registracije imali bi naplatu 100%. No, vrlo interesantno da lijepo je na ovakav način …/Govornik se ne razumije./… govoriti, međutim ajmo vidjeti koliko jamstava je protestirano u RH u protekle 20 godina. A druga stvar, ajmo isto tako vidjeti kome je bilo u interesu da OIB ne profunkcionira do kraja, pa bi onda vidjeli ovo što vi govorite otvori pa zatvori firmu idemo tako dalje. OIB je upravo uveden zbog toga. A što se tiče Dalmacija vina, znate šta najbolje je ovako sa strane o tom slučaju sve državno odvjetništvo je, neko je htio Dalmacija vinu poslati u stečaj i pobrat onu prevrijednu nekretninu na splitskoj rivi, a dug Dalmacija vina vam je bio 2003. preko 300 milijuna kuna pa računajte 18% na to 14 godina pa ćete doći do ove milijarde. Ali kažem najbolje je nabaciti jednu cifru u Hrvatski sabor i neka se zastupnici glođu oko nje, a ne reći sve činjenice. Međutim, vi vidite da je Dalmacija vino preseljeno sa rive iz one prevrijedne zgrade na pomorskom dobru, a Splićani dobro znaju što im ta zgrada, što bi značilo da se neko toga po famoznim stečajnim zakonima kako se u Hrvatskoj domogao za jednu kunu, onda bi to vjerojatno bilo poštenije. Ja kažem da ne. A ono za što sam se zalagao i dok sam bio ministar i dok god budem govorio o tome a do je depolitizacija porezne uprave. Odmaknut od porezne uprave prije svega od čelnika jedinica lokalne samouprave pa prema gore, da niko na te ljude ne može vršiti ni ovakav ni onakav pritisak. I to je bit svega. I kad napravimo taj korak onda sve ove rasprave će biti iluzorne. Međutim, kolega Bubalo prije godinu i po dana je smijenjeno 9 čelnih ljudi porezna uprave pod razno raznim optužbama. Jel vi znate da su ti ljudi oslobođeni, jel im se ko ispričao, jel ih ko vratio na staro radno mjesto? Ne, to je politika i politikantstvo i pritisak na poreznu upravu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Krešimir Bubalo mogao bi se složit s vama u ovom prvom djelu kad govorimo o cestovnom, o vozilima i porezu na motorna cestovna vozila i bilo bi dobro da se upravo porez naplaćuje prilikom same registracije, olakšao bi se put i jasno da bi naplata bila puno bolja nego što je bila dosad. No, upravo za dobar dio županija radila je to porezna uprava, neki sad uzimaju taj posao prema sebi jer vide da su efikasniji i nisu često mogli imati uvid na enter i tu su imali problema. Ono što ste ukazali a to su jamstva u RH koja su protestirana. Pa nismo u Slavoniji i Baranji imali osjećaj da je za Slavoniju i Baranju nešto protestirano, za brodogradnju je, za neke druge regije je. Prema tome, tu su izostale upravo potpore Slavoniji i Baranji koje su bile indirektne, koje su išle kroz jamstva. Kamata 18% pa tko će nju zaraditi, tko će imati prihod na toj razini da može servisirati kamatu od 18%. Tu smo trebali puno brže, puno operativnije rješavati ili otpisivati ili naplaćivati potraživanja, ne samo u novcu nekretninama i drugim stvarima. Porezna uprava je tu trebala biti puno brža i operativnija. Depolitizacija apsolutno, no malo prije ste spomenuli 9 čelnih ljudi u poreznim upravama, ljudi koji su izblaćeni, ljudi koji su po medijima razvlačeni i šta imamo danas. Ali to nitko neće pisati danas. Imate tekst preko cijele strane kada se nekog razvali, a onda netko možda dobije kockicu, pa evo zato služi Sabor da se upravo kaže ovo što ste malo prije rekli, a radi se o tih 9 ljudi. Prema tome, često se u Hrvatskoj vide naslovi koji kasnije ne odgovaraju realnoj istini, a ti ljudi koji su nažalost bili išamarani, koji su vučeni po blatu kasnije nemaju mogućnost dobiti medijski prostor. **Zgrebec, Dragica Hvala. Kolega Bubalo, ja bih se složio s vama, vi ste rekli onaj tko ne plaća porez taj ne voli RH ili državu. Vi ste svjesni kao pametan i iskusan čovjek sa funkcijama koje ste radili da se to ne može tako tumačiti jer nažalost upravo odlukama vlada ili ministarstava mnogi su dovedeni u poziciju da ne mogu plaćati porez. I ne možemo reći da su oni narodni neprijatelji odnosno da oni ne vole RH. A i strah o kojem ste pričali je jasno kako postoji u županiji tako postoji i u Poreznoj upravi, a strah postoji samo zbog ne definiranih jasnih kriterija jer kada bi se znali jasni kriteriji i kada bi bilo transparentno i javno kada bi se sve takve odluke transparentno na internetu ili nekom javnom glasilu koje je svima dostupno mogli objaviti onda ne bi bilo straha. I strah može biti ono zbog političkih naredbi, ali i njega ne bi bilo kada bi bilo javno i transparentno sve to. A ovo što se tiče Dalmacijavina moram se tu javiti također i brodogradilišta, ne bi bilo dobro da se sada Slavonija i Dalmacija natječu oko toga nekom danom više ili manje, to ne vodi dobitku ili dobrobiti RH pa mislim da takve rasprave i nisu dobri takvi primjeri. I zamjenika ministra koji je ovdje iznio primjer Dalmacijavina, Dalmacijavino je strateška tvrtka, prevažna za Split, Dalmaciju cijelu i zbog nekretnina i zbog one mogućnosti o čemu je Šuker govorio. Možda je netko i htio dođi do cijele te vrijednosti koju ima Dalmacijavino upravo takvim potezima ajmo u stečaj na brzinu. I zato podržavam … u redu je da se spašava i najmanje je kriv menadžment. I strah je i u Dalmacijuvinu bio problematičan jer se nisu donosile odluke gdje su trebale. I ja sam svjedok toga, kada smo tražili nismo mogli doći do potpredsjednika Vlade do ministra da se donese odluka jer su bježali mnogi od donošenja odluka, a to je rezultiralo da je DAlmacijavino došlo u poziciju u kojoj je. A isto je situacija sa brodogradilištom. Ali apeliram dajmo potporu Slavoniji treba pomoći Slavoniji sve što treba ali nemojmo to uspoređivati to neće donijeti dobrobiti Hrvatskoj, a to je onda loše da takve rasprave idu iz ovog Sabora. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo kolega Sanader, mi smo često vezivali kao župani Slavoniju i Dalmaciju i to je dobro, upravo radi prodaje naših proizvoda po Dalmaciji, posebice kada govorim o prehrani i o drugim stvarima i sigurno je da je to za čestitati. No ja jesam malo prije spomenuo, imamo raznih situacija nekad treba mogućost nekoj kompaniji da ide u nagodbu, no imali smo situacija da su ljudi osnivali nova poduzeća, a nisu plaćali porez. E to su oni koji ne vole RH, to su oni koji su nanosili štetu RH. Strah, strah na svim razinama, ne samo porezne uprave nego na svim razinama odlučivanja i to je jedan od velikih problema RH danas, a nadam se da neće biti sutra. Ono što dobro donosi ovo zakonsko rješenje, da će biti objave vezano za nagodbe. To je dobro, da svatko u svojoj sredini dobro može procijeniti tko tko je doista zrel za nagodbu, a tko nije i sigurno će tu biti raznoraznih reakcija upravo na to subjektivno donošenje odluka. No, kolega kada govorite o jamstvima pa i Dalmacijavinu ili otpisu onda želim reći volio bih ja da možete vi pričati o Dalmaciji koliko se toga oprostilo Slavoniji, koliko se toga i tih jamstva oprostilo slavonskim i baranjskim poduzećima, no toga nažalost kolega gotovo da nema. A ono što smo imali situaciju da su pojedini ministri financija otpisivali u privatizacijama pa čak i županijske prihode, no evo sustigla ih je prije par mjeseci i kazna, ali to je plaćao ministar financija pa ste imali problema s tekućom rezervom još iz vremena kada sam ja bio župan jer sam tužio RH. treba ustrajat i ne može se jedinice lokalne i regionalne samouprave otpisivati prihode, prihod je njihov a ne državni. Uvaženi kolega Bubalo slažem se s vama kada ste govorili o tvrtkama koje su kada su skupile popriličan broj računa zatvorile jednu tvrtku, otvorile drugu tvrtku, a znamo koje je godine donesen taj zakon i zbog čega je taj zakon donešene. To su često radili i mediji kada bi skupili dovoljno računa za papir, za usluge, za tiskanje, naročito kazne sudske kazne sudske tada bi zatvorile jednu tvrtku otvorili bi novu tvrtku, isti ljudi bi radili u toj istoj tvrtki. Međutim to je problem zakona u RH. Govorili ste i o društvu jednakih šansi odnosno istim da ne bude aršin mjerilima za sve. Mislim da je to jedna floskula na koju stvarno se ljudima okreće u želucu kada čuju da u ovom ili bilo kojem drugom neoliberalnom društvu da imaju ljudi jednake šanse, naročito oni čiji očevi kopaju po kantama za smeće njihova djeca, ona djeca ona djeca kojima kruli u želucu. Sljedeće čega ste se dotakli i izmijenili ste sa gospodinom Vuljanićem isto tako, a to je bilo, ja bih to nazvao sjećate se onog Zakona o porijeklu imovine. Kada bi se primijenio taj Zakon o porijeklu imovine sasvim sigurno da bi 500, tisuću ili nekoliko tisuća ljudi završilo u zatvoru stupova društva jer ne bi mogli opravdati svoju imovinu onu koju imaju i to je dan danas otvoreno pitanje. Taj zločin ne smije zastarjeti jer ako netko koji ima nekoliko kuća, vikendica, automobila, aviona, jahti, a porezna kartica mu govori da je zarađivao prosječno kao i drugi građani RH to znači da je krao i krao je sve u 16. Takvim ljudima treba oduzeti imovinu, a ne kao što je bilo predlagano zapravo da plate porez na tu imovinu pa da im se ta zapravo imovina priznaje i ozakonjuje lopovluk. Mnogi bi završili u zatvoru. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, kolega Vukšiću često se dogodilo da upravo ljudi otvaraju i zatvaraju poduzeća, da ostaju u poreznoj dužni i dobro je zato što je profunkcionirao OIB. Danas vi na enter možete u Poreznoj upravi vidjet kakva je situacija sa pojedinim dužnikom, no u Hrvatskoj imamo i Zakon o pranju novce. Prema tome samo da se ti zakoni malo jače i bolje koriste sigurno bi se moglo puno toga detektirati. A svi se ovdje slažemo ja vjerujem da imamo društvo jednakih šansi, a ne jednakih kanti. Prema tome, svi želimo jednake šanse, no danas u Poreznoj upravi nije teško doći do toga da li usklađenost imovine doista takva sa prihodima. Porijeklo imovine nije uopće problem danas u poreznoj detektirat i evo ja bih volio čuti od ljudi iz Porezne uprave koliko su ljudi dosad detektirali u Hrvatskoj kojima je neusklađena imovina sa prihodima, a upravo to bi bilo interesantno i hrvatskim građanima čut, a tu bi onda znali da ono crveno svjetlo koje blinka na neusklađenost imovine i prihoda doista funkcionira u Poreznoj upravi jer danas Porezna uprava može pristupit i bankama i nekretninama i svemu. A ono što se često progovara u Saboru, da ide porez na nekretnine, onda nema razloga da se jasno ne može detektirati imovina što podrazumijeva i novac i nekretnine i plovila i pokretnine itd., sve ono što je dostupno poreznoj upravi pa molim evo odgovor ljudi iz porezne koliko ste imali dosad slučajeva neusklađenosti primitaka i imovine u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Kolega Bubalo, vi ste u više navrata, dakle i u samoj raspravi a i prije toga u replikama spominjali strah koji se uvukao među službenike Porezne uprave. Dakle ne slažem se s vama da su službenici Porezne uprave baš toliko prestrašeni da to paralizira njihov rad, ali je dobro dobro da više nema one činovničke bahatosti, ja bi to tako nazvala, onog negativnog birokratskog odnosa prema poreznom dužniku u stilu mi smo ti koji odlučujemo o tvom životu i o tvom poslovanju u u budućnosti. Dakle institutom obvezujućeg mišljenja otklanja se upravo taj jedan rašomon poreznih stavova, poreznih mišljenja i dakako samovoljnih postupanja koja su izazivala jedan ogroman revolt kod poreznih obveznika i ne samo revolt nego i jednu ogromnu nesigurnost u njihovom svakodnevnom poslovanju. Dakle upravo suprotno od vašega stava kojega ste izrekli, obvezatnim mišljenjem dobit ćemo upravo jednu šprancu, jednu praksu za jedinstveno postupanje koja će se donositi kolektivno, a ne pojedinačno, dakle neće biti pojedinačnih stavova nego će kolektivno tijelo formulirati to jedno obvezujuće mišljenje koje će se evidentirati pod odgovarajućim brojem, a to bi svakako trebalo doprinijeti onda i efikasnijem postupanju Porezne uprave i naravno sigurnijem poslovanju poreznih obveznika. Hvala lijepa. Naime kolegice Nadice Jelaš, nema potrebe da vam govorim o tom strahu s kojim se suočavaju ljudi i u poreznoj, ali i na nekim drugim razinama. Najbolje da ih pitate. Strah je prilično velik, ljudi se boje potpisivati i nastao je jedan grč u državi, a to se dosta osjeti. Nisam osjetio niti sam čuo kroz razgovore sa našim građanima da postoji tamo činovnička bahatost. Da postoji jedna skromnost i jedan veliki strah u ovom trenutku, to osjećam jer upravo ti ljudi koji rade tamo nekad im je teško protumačiti određene stvari koje se mogu protumačiti ovako i onako. To trebamo mi u Saboru ovdje točno detektirat. A ono što je veliki problem to je ovih 50 milijardi. Da nije bilo samovolje ne tih činovnika nego pojedinih političara, pojedinih ministara, predsjednika Vlade itd., ne bi nam se ovo dogodilo. Prema tome, ovo što ste vi rekli kolektivno odlučivanje, ja bih volio kad bi imali jasan softver da ljudi ne bi morali odlučivat nego samo unijet podatke i na enter dobit rezultat tog odlučivanja. onda bi to bilo puno lakše i bio bi ujednačen kriterij i u Osijeku i u Dubrovniku i u Zagrebu, Splitu, Rijeci, a često nam se događa i u sudskoj praksi i u poreznoj praksi i u nekim drugim praksama da od regije od regije, od grada do grada imamo različita tumačenja. To je ono što nije dobro. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bubalo, jedan moj omiljeni lik iz crtanog romana imao je majicu na kojoj je pisalo "tko izgubi dobitak dobije gubitak". Vi ste spomenuli, postavili ste pitanje ovako, koliku je država štetu pretrpjela od predstečajnih nagodbi. Mislim da ovo pitanje vremenski nije dobro postavljeno. Prije bi mogli pitat koliko je država uspjela umanjit štetu od predstečajnih nagodbi jer kad su došle predstečajne nagodbe zapravo taj novac je već isisan, novca više nema u poduzećima i uglavnom imamo gubitke. Ili bi mogli postavit pitanje koliko je država pretrpjela štete od stečajnih postupaka, ali ne onih koji su provedeni već onih koji se nisu uspjeli provesti. Naravno, vi ste spomenuli u svojoj raspravi i to je cijela istina, da se uglavnom kad govorimo o nagodbama govorimo o radnim mjestima, očuvanju radnih mjesta i to je intencija. Naravno u tom smislu ja razumijem kad vi govorite o strahu jer uzmite, a bilo je primjera u praksi, širi kontekst ove cijele priče gdje prijevozničko poduzeće koje ima koncesiju npr. županije vozi djecu u školu i ono dolazi u poslovne poteškoće. Ako ga blokirate neće djeca ići u školu jer on ima koncesiju, ne možete vi preko noći neke stvari stvari napravit. Da zaključim priču, radna mjesta otvaraju ugovori. Ugovori se moraju poštivaju. Problemi nastaju onda kad se ugovori ne poštivaju i onda se sve ovo zakotrlja, a do ovoga svega ne bi trebalo doći da se na vrijeme reagiralo. Hvala. Krešimir Bubalo, odgovor na repliku. i koji su morali otpisivati svoja potraživanja. Ja vjerujem da su na neke druge načine mogli ih naplatiti. Prema tome, bit će vremena kad će se i o tome progovoriti. Taj zakon je doneo i dobrih stvari, ali i za dosta poduzetnika i velike štete i sigurno da su one ogromne. No, zanimao bi me podatak koliko je Porezna uprava upravo kroz te predstečajne nagodbe izgubila pa možda evo što vi kažete i dobila. Volio bih tu kalkulaciju čuti, onda bi bili kolege uvjerljiviji. No, kada govorimo o pojedinim ugovorima, autobusima itd. svaki primjer je zaseban, ali moramo imati jasne kriterije da olakšamo ljudima koji rade u Poreznoj upravi, da ne moraju tumačiti ovako ili onako. Pa zato je upravo ovaj Sabor, zato su zakoni da olakšamo ljudima posao i to je imperativ Hrvatskog sabora. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. I u ime Kluba zastupnika SDP-a Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju Porezne uprave sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je znači danas odnosno danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona sa konačnim prijedlogom zakona, a moram na samom početku reći da je to u stvari temeljni zakon koji uređuje porezno-pravni odnos, odnosno poreznog tijela i poreznog dužnika, a isto tako odnosno poreznog obveznika, a isto tako Opći porezni zakon je postupovni zakon koji je donesen još prije desetak godina. 2009. godine je donesen novi koji je više puta mijenjan. I on je bio potreban Poreznoj upravi iz razloga što porezni postupak je upravni postupak, ali postoje tolike specifičnosti koje se naprosto nisu mogle regulirati, odnosno primijeniti kroz Zakon o općem upravnom postupku. Ja bih sad na početku prije nego što krenemo u stvari u raspravu o o Općem poreznom zakonu i o tome što on sad bi trebao nuditi, samo bih podsjetila, a u stvari na to me je motiviralo rasprava mojih prethodnika. Rekla bih samo ono što je od 2012. godine učinjeno na poboljšanju rada Porezne uprave i šta je sve mijenjano u Općem poreznom zakonu da bi Porezna uprava bila efikasnija, da bi Porezna uprava bila učinkovitija i da određeni procesi, odnosno određene pojavnosti koje su se događale u društvu vezane uz povezana društva, vezana uz nesrazmjer imovine, vezano uz postupak zlouporabe prava ovo je sve bilo normirano Općim poreznim zakonom i to je jedan od razloga zašto je Opći porezni zakon mijenjan. Podsjetit ću vas znači da smo u Opći porezni zakon unijeli institut proboja pravne osobnosti odnosno odgovornost odgovornih osoba, direktora uprava, poduzeća, koji su osnivali lance svojih poduzeća, gomilali velike dugove. I utvrdili smo, tim zakonom propisali smo, u ovom Saboru je taj zakon izglasan, da će svaki onaj pojedinac, direktor uprave koji je znači izvlačio novac iz poduzeća i na poduzeću ostavljao dugove za one dugove koji su nastali odgovarati svojom osobnom imovinom. Odgovorit ću znači da u Poreznoj upravi se oko toga vode postupci, da Porezna uprava za sada još uvijek nije izašla sa nekakvim podacima. Međutim, postupci su u tijeku, oni su dugotrajni i da bi uopće mogli ići u taj postupak morate imati prije svega poduzete sve ovršne mjere. Ali Porezna uprava je započela raditi taj posao i ništa više ne može taj posao zaustaviti. Ja mislim da je to bitno. Isto tako kad govorimo o nesrazmjeru imovine. Da, postoje svi alati u Poreznoj upravi. Oni su i Zakonom o Poreznoj upravi 2012. godine nadograđeni u smislu da Porezna uprava zaista kad se pritisne OIB vidi podatke o imovini, svoj imovini koju imaju pojedinci, odnosno porezni obveznici u RH. Sustav OIB-a je davno uveden, međutim tek od 2012. godine on je rekla bih zaokružena cjelina i Porezna uprava sada ima mogućnost uvida u sve pokretnine, nekretnine veće vrijednosti koje porezni obveznik ima. I ono što moram reći da ovaj zakon, ovaj Opći porezni zakon koji danas raspravljamo on je ne samo da je uveo ta dva instituta koja su iznimno bitna, nego je čak propisao da se zastara ne odnosi na ta dva instituta, nego da se može ići čak do 2005. godine. Tako da mislim da od 2012. godine puno stvari je napravljeno u Poreznoj upravi i da Porezna uprava zaista vodi računa o tome kako ste rekli nesrazmjeru te imovine i povezuje one porezne obveznike koji imaju ogromnu imovinu, a koji istovremeno su imali ogromni porezni dug koji na žalost eto bio je naslijeđen. 52 milijarde kuna duga je bilo 2012. godine. Ono što ste danas spominjali isto tako vezano za OPG pa ste govorili da ne postoji mogućnost da porezni obveznici, znači poljoprivrednici koji imaju potraživanja koja su dospjela prema državnom proračunu, a to su znači s naslova poticaja ili izravnih ulaganja moram reći da je Općim poreznim zakonom promijenjeno, odnosno omogućeno da se takva potraživanja mogu prebijati. Od 2012. godine prvi puta takva potraživanja se prebijaju na način da porezni obveznik koji ima potraživanja perma državnom proračunu, a istovremeno je i država ima određena potraživanja prema njemu, znači da je porezni dužnik. Ti podaci se uparuju sa Agencijom za plaćanja i ti porezni obveznici znači dobivaju novce. Ovih dana se zaista pojavila priča da Porezna uprava ide u blokadu tih OPG-ova, međutim to je zaustavljeno jer poticaji su isplaćeni. Znači, ta tvrdnja od 2012. godine ne stoji, jer to je omogućeno upravo izmjenama Općeg poreznog zakona. upravo izmjenama Općeg poreznog zakona. Znači, ono što je napravljeno u Općem poreznom zakonu do danas nitko nije spominjao. To znači da je skinut onaj veo porezne tajne člankom 8. i da su javno objavljeni dugovi svih poreznih obveznika. Po tome ta mjera je, po toj mjeri je naplaćen određeni dio poreznih dugova, međutim nije sam smisao te mjere bio da se naplate porezni dugovi nego je smisao te mjere bio da se pokaže da država ima snage, ima hrabrosti javno objaviti sve one porezne obveznika koji imaju svoje porezne dugove. I znači da je interes ustvari javnosti veći interesi koji su se, nego interesi pojedinih poreznih obveznika. Javni interes je značio ovdje rekla bih prevladao što u svakom slučaju je i potrebno, taj privatni interes jer se lista poreznih dužnika nije željela a mogla se prije toga objaviti. Uvijek se govorilo da je to ustvari institut porezne porezne tajne u koji se ne smije dirati a mi smo pokazali ustvari, ova Vlada da se to može napraviti. Isto tako sad ću se malo eto dotaknuti instituta odgode plaćanja koji je u OPZ-u bio članak 118. na 36 rata i imali smo institut odgode ovrhe na 6 mjeseci uz propisane mjere osiguranje. To je inzistiralo poreznoj upravi cijeli niz godina i moram reći da je 2013.godine to ukinuto u izmjenama Općeg poreznog zakona. Ulaziti u to da li je to bilo dobro ili nije bilo dobro, da li je bilo zlouporaba, pa sigurno da ih je bilo, u to uopće ne sumnjamo jel ako dajete odgodu na 36 mjeseci to je znači diskrecijska odluka čelnika tijela bez ikakvih mjera osiguranja, uvijek si znači u problemu da ta vaša odluka je ustvari subjektivna i pitanje je koliko su se pojedinci vodili općim interesom. druge strane da bi taj vezano za odgodu plaćanja, da bi porezni obveznik mogao dobiti rješenje o odgodi plaćanja morali ste ići u ispostave porezne uprave raditi oslobođenje poreznog duga. Tu je taj postupak koji je trajao mjesecima, a istovremeno u momentu kada znači porezni obveznik nije ispunjavao svoju obvezu po rješenju, znači o odgodi vi ste onda morali izdavati novo rješenje, ići u prisilnu naplatu tako da taj institut možda nije bio dobar, ali ono što s čime se danas suočavaju, odnosno godinu i pol dana suočavaju hrvatski porezni obveznici, poduzetnici to je da oni znači gotovo dvije godine nemaju apsolutno nikakve mogućnosti da svoje porezne obveze koje su nastale možda, neko je došao u probleme možda mjesec dva, međutim u poreznoj upravni znači nije postojao ni jedan propis temeljem kojega bi taj porezni obveznik mogao dobiti odgodu naplate poreznog duga. I ono o čemu ste govorili eto najviše gospodin kolega Bubalo, o strahu porezne uprave, govorili ste o strahu porezne uprave, a to je upravo to. Ako znači godinu i pol dana nemate alat da poreznom obvezniku koji je došao trenutno u teškoće na neki način, pa ajmo to reći, pomognete a znate tog obveznika da je godinama uredan porezni obveznik, jer svaki referent vodi porezne obveznike godinama i zna točno krvnu sliku obveznika tko će se to usuditi i na riječ reći ne nemojte ga blokirati jer on će za 15 dana, on će za mjesec dana platiti poreznu obvezu. U godini i pol dana u poreznoj upravi toga nema. Ali znači istovremeno država je bila dužna upravo zbog stanja u gospodarstvu propisati mogućnost odgode plaćanja. I eto upravo zato pozdravljam ova dva instrumenta i mislim da su iznimno dobri odnosi instituta, institut upravnog ugovora i porezne nagodbe. Bez obzira koliko oni mogu biti po vama, ono uvijek si spuštamo prostora koliko oni mogu biti zloupotrebljeni. Međutim, ja bi gledala dobre strane tih instituta upravni ugovor upravo se odnosi na one porezne obveznike koji imaju dospjelo znači porezno dugovanje. Ti porezni obveznici ne smiju biti blokirani od strane drugih vjerovnika strane drugih vjerovnika jer zašto bi država trpjela i davala odgodu, odnosno sklapala upravni ugovor na 24 rate sa poreznim obveznikom ako on znači ima već blokadu od drugih vjerovnika. Pa država sebe ne smije stavljati u nepovoljniji položaj. Mislim da je ta norma sasvim, ne da je dobra, nego da ustvari štiti državne interese, štiti javni interes osim toga i da upravni ugovor se neće moći sklopiti sa onim poreznim obveznicima koji su već imali reprograme, oni su raskinuti, što znači da su neuredni porezni obveznici, s onim obveznicima koji su imali, koji su u postupku zlouporabe prava. Isto tako znači i sa poreznim obveznicima koji su, kod kojih je dovršen postupak predstečajne nagodbe. Takvi porezni obveznici neće dobiti mogućnost sklapanja upravnog ugovora. Odluku o tome donosi čelnik poreznog tijela, čelnik poreznog tijela je ravnatelj porezne uprave. Upuštat se u to da li će on nekome dati ovlast ili neće to mislim da nije, to nije ovim zakonom regulirano. U svakom slučaju takve odluke donosit će se na razini središnjeg ureda porezne uprave. Ja ovdje sad neću čitati ko je uvjete sve mora imati porezni obveznik i što sve mora dostaviti da bi se sklopila upravna nagodba, ali mislim da ovim zakonom zaista propisano toliko uvjet koje porezni obveznik mora ispuniti da bi dobio tu ovaj upravni ugovor da naprosto postoje vrlo, vrlo male mogućnosti da neko izvrši nekakvu zloupotrebu. Mislim da je to gotovo nemoguće, i ne znam na koji način bi se više ustvari normiralo da se izbjegne mogućnost nekakvog utjecaja. Tako da mislim, gledajte u situaciji kada kažem godinu i pol dana nismo imali nikakav institut odgode plaćanja. Upravni ugovor, mislim da je to iznimno dobar instrument, daleko bolji nego odgoda plaćanja jel upravni ugovor znači u momentu ako on se sklapa dobrovoljno, u slučaju ako porezni obveznik ne plaća svoje dospjele obveze koje je preuzeo po tom ugovoru on ima snagu ovršne isprave. Rješenje o odgodi plaćanja nije imalo tu snagu i morali ste ići u postupak prisilne naplate. Znači razlika između tih instrumenata je velika i porezna uprava naprosto je morala to napraviti postoje na dnevnoj razini situacije gdje vam ljudi dolaze, ne mogu platiti porezne obveze i vi morate i to je svagdje u Europi i u svijetu da postoji instrument da date mogućnost poreznom obvezniku da svoje porezne obveze otplati na rate. Pa zar nije bolje to da netko plati svoju obavezu uz kamate na 24 rate nego da se nekome otpisuje porezni dug? Sami zaključite. Otpisivao se odlukama Vlade, ali su postojali neki drugi zakoni gdje se otpisivao porezni dug. Gospodin Šuker nećemo spominjati to. Zatim sada bih prešla na ovaj drugi institut, to je institut porezne nagodbe. Radi se o institutu koji je iznimno dobar. Strategija porezne uprave donesena je 2013.godine i ona znači sasvim jedan drugačiji pristup u radu Porezne uprave pristup prema poreznom obvezniku i napravljena je u skladu s stručnjacima iz EU koji su bili u hrvatskoj Poreznoj upravi koji dolaze na dnevnoj i mjesečnoj razini od koje smo tražili pomoć. Svaka moderna Porezna uprava u Europi ima princip porezne nagodbe. Hrvatska Porezna uprav upravo sukladno svojoj strategiji nadzora već je to predvidjela prije dvije godine međutim sada ovim Općim poreznim zakonom uvodi se institut porezne nagodbe što znači da porezni obveznik koji ima gdje su novoutvrđene porezne obveze, a one su utvrđene istovremeno procjenom na tom završnom razgovoru koje vodi kolektivno tijelo ne sam inspektor porezni koji je bio u nadzoru nego kolektivnog tijela u Poreznoj upravi, a prije donošenja zapisnika u kojem su te obveze utvrđene, može se nagoditi sa poreznim tijelom. S tim ako je riječ o nagodbi onda svako mora nešto otpustiti ja bi to tako rekla kolokvijalno. U tom slučaju poreznom obvezniku se eventualno otpisala kamata, a on bi trebao uplatiti svoju novoutvrđenu obvezu odmah i morao bi se odreći prava na korištenje pravnih lijekova. Pa zar to nije bolje da porezni obveznik plati obvezu odmah nego da se ide na sudovanje, da se ide na više instance gdje postupak traje dvije godine, gdje onda rastu poreznom obvezniku kamate, država dođe u situaciju da ne može naplatiti porezne obveze. Mislim da je ovaj instrument koji je preuzet od drugih zemalja članica izvanredan i da je potreban Poreznoj upravi i da će se time itekako uvećati efikasnost naplate. Kada smo govorili o … mišljenja gledajte po Zakonu o Poreznoj upravi je rekao i propisao je da su upute koje daje Porezna uprava su obavezni za sve područne urede Porezne uprave,

Prelazimo na replike. Krešimir Bubalo, replika. Izvolite. uvjerljivo ali i stručno raspravljala o ovoj tematici i sigurno da je napravila dosta u Poreznoj upravi kada govorimo o efikasnosti, kada govorimo o učinkovitosti i tu se vidi određeni pomaci. No sigurno da je pitanje koje se danas može postaviti koliko je tih koji su detektirani u Poreznoj upravi od uvođenja OIB-a da im imovina nije bila usklađena sa prihodima. No isto tako pitanje je i po Zakonu o pranju novca i po drugim zakonima, a vezano za OIB vi ste rekli da se može kontrolirati OIB i imovina u RH. No vidljivo je svakodnevno po člancima da je dobar dio te imovine, štednje, drugih stvari izišao iz Hrvatske u Švicarsku, na neke otoke. Pa kako se to dogodilo RH i sigurno da je teško procijeniti koliko je toga izišlo iz RH. Pa isto je pitanje, neki su imali ogroman dug i ogromnu imovinu. Pa koliko je tih u RH koji su detektirani a nisu platili porez? Pa i to je pitanje za Poreznu upravu. Ono što je za pohvalit to je da je objavljena lista dužnika i svakako treba staviti taj popis i jasno da je vidljivo u RH koga treba izbjegavati s kim ne treba raditi. to se olakšava i samim poduzetnicima da lakše posluju iako dobar dio njih danas osigurava u Hrvatskoj svoja potraživanja i plaćaju premiju osiguranja. No ono što nije napravljeno, a to je da strah postoji, a alat ste rekli da će biti sada, ali ja kažem neće biti dovoljno. Napravimo alat do kraja godinu i pol dana se radilo bez alata, a nećemo s ovim napraviti posao do kraja. Prema tome treba sva pravila jasno definirati i na enter da ljudi ne moraju tumačiti ovako ili onako nego da imaju alate, a ne da se boje za rate i ono što im se može dogoditi. Hvala. Odgovor, kolegice Smiljanec izvolite. postupci utvrđivanja nesrazmjera imovina i prihoda poreznog obveznika su postupci koji se na dnevnoj razini vode u Poreznoj upravi. Podatke o tome možete dobiti od Porezne uprave oni nisu tajna, zatražite ih pisanim putem. Eto ovdje su predstavnici Ministarstva financija Porezne uprave to su poslovi koji se rade na dnevnoj razini. Što se tiče novca koji su hrvatski građani ostavili u Europi ili nekim drugim državama, pa gledajte ovo što sam propustila reći u svojoj raspravi znači upravo ulaskom u EU isto tako se ovim Općim poreznim zakonom omogućava da se skine porezna tajna i da se mogu ne da se mogu nego se moraju vršiti razmjene, informacije o poreznim stvarima između Hrvatske i država članica i ne samo država članica EU nego i šire znači SAD-a poreznim poreznim obveznicima o kamatama na štednju i svim drugim stvarima koje su bitne, a da bi se spriječile porezne uprave. Vi imate sustav koji je zamišljen,koji radi na način da Hrvatska da drugim članicama EU danas ide u zajednički porezni nadzor isto tako postoji mogućnost nego je propisan zajednički platni nalog, ovršni nalog da se ide zajedno u ovrhu i to su stvari koje se rade u poreznoj upravi od 2013.godine kada je Hrvatska ušla u EU. A što se tiče ovog upravnog ugovora ne mogu se složiti s vama da to nije dobro definirano, gledajte rekla sam ništa nije savršeno pa ni taj upravni ugovor, ali sada u ovoj situaciji gledajući institute koji su bili prije u OPZ-u mislim da je to veliki iskorak i da je to velika stvar za Poreznu upravu i za porezne obveznike. Hvala. Branko Vukšić replika, izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Smiljanec, zanimljivo je danas razgovaramo sad o dopuni Općeg poreznog zakona, poslije toga Prijedlog strategije suzbijanja korupcije, dvije povezane točke. Prije i gospodin Bubalo je pitao i ja se isto pitam kad će u potpunosti profunkcionirati OIB, odnosno kada će se pronaći oni čija imovina ne odgovara poreznoj kartici. Kao što sam prije rekao, možda bi i nekoliko tisuća ljudi završilo u zatvoru, odnosno ostalo bez imovine kada bi radili ono što trebamo raditi. Koliko puta, da ne spominjem jednu te istu osobu, uvijek se tu spominje kao da je ona jedina koja se poslužila sa svojom funkcijom, a to je bivši premijer, mnogi su se ministri poslužili svojim funkcijama i mnogi ministri imaju strašno puno, gradonačelnici, načelnici, političari. Reklo se, prije se govorilo uzmeš jedan mandat i osigurao si svoju obitelj u petom koljenu i to su radili i to su mnogi napravili. Ne mislim ovdje u Saboru, tu je najmanje, ne mislim mandat u Saboru nego mandat tamo gdje si blizu vatre pa se dobro griješ. Međutim, treba progovoriti još o jednoj stvari. Ja sam nedavno kod gospodina Linića vodio jednog poslovnog čovjeka koji mu je ispričao priču o reketarenju poreznika. Poreznici rade odlično svoj posao u većini slučajeva, međutim postoji upravo i taj kukolj u kojem imamo i nekoliko procesa, ali imamo premalo procesa koliko je koji je govorio na koji su ga način, postoji ime i prezime pa ga mogu i vama dovesti, dapače nitko nije htio s njim razgovarati, na koji način su ga reketarili da može platiti manje poreza, više poreza, prebaciti u iduću godinu, šta su mu sve predlagali da bi dobili nekakvu kintu na ruku u kešu itd. I to treba rješavati u poreznim upravama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolegice Smiljanec izvolite. Pa uvaženi kolega Vukšić, vezano za podatke o nesrazmjeru imovine, odnosno o tome što Porezna uprava radi za one obveznike koji imaju veliku imovinu, a istovremeno male prihode, ja moram reći da je baza podataka, da je OIB znači u potpunosti profunkcionirao i da se svi podaci, oni naravno koji su prijavljeni, vide u poreznoj upravi, znači vi možete vidjeti dohotke one koji su prijavljeni i možete vidjeti imovinu ona koja je na tog poreznog obveznika. Ali kad idete u postupak naravno da onda možete u tom postupku i morate ustvari pozivati članove … na koje je porezni obveznik mogao prenijeti svoju imovinu. Ali ono što je bitno, mi smo u ovom Općem poreznom zakonu za nesrazmjer imovine išli smo do 2005. godine, što znači da možemo ići unatrag, do 2005. godine se znači rekla bih to ono češljaju porezni obveznici. To je posao koji se na dnevnoj razini radi u Poreznoj upravi. Podatke o tome može dati Porezna uprava. Ovo što ste kolega Vukšić rekli da postoje inspektori koji na neki način rekli ste reketare porezne obveznike. Gledajte, Porezna uprava kao sustav od 4500 ljudi, ja zaista ne mogu reći da nema i toga, međutim Porezna uprava ima svoju posebnu službu, to je služba za unutarnji nadzor. Ovdje je i gospodin ravnatelj Porezne uprave koja radi na dnevnoj bazi i sve slučajeve gdje građani prijave, gdje se sumnja na korupciju Porezna uprava promptno reagira. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nikola Vuljanić replika, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću o istoj temi. Naime, činjenica je i svi smo toga svjesni da Porezna uprava radi ovaj dio posla utvrđivanja disproporcije između stečene imovine i plaćenog poreza, odnosno prihoda poreznog obveznika. Pitanje je samo što se događa nakon toga. Kad vi ustanovite disproporciju ta bi loptica trebala preći na drugu stranu mreže i izvore odnosno legalnost imovine ne bi vi trebali dokazivat. Dok vi dokažete da je čovjek ogrezao u kriminal prošao voz i stvari se ne mogu dokazati i sudski postupci traju godinama, teret dokazivanja bi trebao biti na onom poreznom obvezniku za kog je Porezna uprava ustanovila da postoji ta disproporcija. Nakon toga vaša zadaća ne bi smjela biti, odnosno vaša, govori o Poreznoj upravi, ne bi smjela naplaćivanje poreza na tu imovinu. To je kriminalna imovina, na tu se imovinu ne smije naplatiti porez jer se na taj način legalizira i svakog švercera drogom, svakog kamatara proglašavate uglednim građaninom ovog društva jer eto platio porez na svoju imovinu i nemojte me dalje dirati. Ta bi se imovina nakon što on ne uspije dokazati porijeklo trebala podvrgnuti određenom sudskom postupku i nakon nakon postupka oduzeti i trebala bi postati imovina Republike Hrvatske. Ja sam to u dva navrata predlagao u promjenama Poreznog zakona, nije prošlo, bilo je popljuvano kao komunjarski hoćemo mi otimat privatnu imovinu ali to nije privatna imovina, to je ukradena imovina. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolegice Smiljanec izvolite. izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Vuljanić gledajte, kad govorimo o nesrazmjeru imovine onda s jedne strane imamo znači prihode, a prihodi su dohoci koje je porezni obveznik ostvario u određenom poreznom razdoblju, znači dohoci. I s druge strane imamo imovinu koju je porezni obveznik stekao. U tom slučaju kad se utvrdi nesrazmjer te imovine onda znači da taj porezni obveznik nije iskazao svoje prihode koji su trebali biti oporezivani. Prema tome, Porezna uprava u tom slučaju utvrđuje porez, znači utvrđuje koliko je ustvari nesrazmjer i na to ide sa stopama, poreznim stopama. Ali istovremeno Porezna uprava podnosi kaznenu prijavu za eventualno kazneno djelo utaje poreza. U tom slučaju ako se u tom postupku utvrdi da je ta imovina stečena nezakonitim radnjama, jer Porezna uprava ne može ići u ispitivanje da li je radnja nezakonita ili zakonita, ona samo ide u prihode i u dohotke gdje nije plaćen porez. Znači, u slučaju ako sud utvrdi u postupku je ta imovina stečena nekakvim nezakonitim radnjama u tom slučaju taj momenat može biti ovo što ste rekli, naravno proglašeno da je stečena protuzakonito i oduzeta. Tako da to nije isto. Hvala Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Giovanni Sponza, izvolite. **Sponza, Giovanni (IDS)** Evo poštovana kolegice, vi ste na samom početku svog izlaganja rekli da će svaki pojedinac koji je izvlačio novac iz društva odgovarati svojom imovinom. U posljednjih 20 godina jedino što se u rovinjskoj Mirni radilo, a to je bilo isisavanje novca iz firme i to kontinuirano, a slijedom toga nitko od državnih institucija nije poduzimao gotovo nikakve radnje, a ono što je tužno osim isisavanja novaca nisu niti izvršavali prema državi svoje obaveze. Govorim o porezu na dohodak čime su zapravo doveli radnika u jednu tragičnu situaciju da je njihova sudbina neizvjesna, a ono što je isto tako jednako tragično da jedna riboprerađivačka industrija koja danas nedvojbeno ima i tržište, a time i perspektivu dovedena je u znak upitnosti. Obzirom na vašu prvu konstataciju kazati ću da doista prije svega radnici, a tako i svi u Rovinju očekuju da će doći taj dan kada će oni koji su isisavali novac za to i odgovarati. Hvala. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Pa gledajte, poštovani kolega sad neću govoriti o pojedinačnom slučaju nego ću reći u stvari što je smisao instituta zlouporabe prava, odnosno smisao toga da direktor, odnosno članovi uprave poduzeća odgovaraju svojom vlastitom imovinom. Znači, Porezna uprava ima u svojoj bazi podataka povezana društva. Netko je znači osnovao jedno poduzeće, pa je na tom poduzeću nagomilao dugove, ostao je dužan državi, otvorio drugo poduzeće, treće, četvrto i tako. Imate čak lanac od 20 poduzeća. Znači, ti su porezni obveznici u povezana društva pod posebnom pažnjom Porezne uprave. U slučaju ako se utvrdi, znači da je netko izvlačio iz tog poduzeća svoje privatne potrebe, a nije uplaćivao uplaćivao u državni proračun novce u tom slučaju on potpada pod tzv. …/Govornica se ne razumije./… osobnosti i on odgovara svojom vlastitom imovinom kao porezni jamac. Ja sad ne mogu reći šta se događa s tim da uvjeti za to da budu pokrenute sve ovršne mjere prema tom poduzeću prema tom poduzeću koje je porezni dužnik. Ja sad ne mogu govoriti, komentirati slučaj Mirne jer nisam zaista s time upoznata. Ali gledajte, ovdje ste javno znači izrekli da postoji takva sumnja što se tiče poreznog obveznika Mirna. Evo ovdje su ljudi iz Porezne uprave, mislim da ako postoji takva sumnja da se treba ići,

oko konkretnog zakona želio bih nešto reći i mislim da ovaj Visoki dom na temelju svih ovih rasprava kolega prije mene na žalost toga u potpunosti nije svjestan, a to je profesionalizacija Porezne uprave i obrazovanja Porezne uprave. To je ključ da s vremenom nikad neće prestat pokušaj poreznih prevara da se one smanje na minimum. Druga stvar, ono što bih želio također reći ni jedan zarez, ni jedna brojka u poreznom knjigovodstvu ne može se promijeniti bez akta bez obzira da li je on upravni ili neupravni. Dakle, za svaku promjenu povećanja ili smanjenja poreznog duga mora postojati akt. Taj akt je netko donio, netko ga je potpisao i to su činjenice. I kad krenemo od tih činjenica onda će rasprava otići u drugom smjeru. Zašto sam nakon uvodnog obrazloženja zamjenika ministra replicirao da je žalosno da ovaj akt Ministarstva financija i Porezne uprave nije potkrijepljen sa njegovim fiskalnim efektom. Zašto? Pa ja vam garantiram da se slušalo ljude Porezne uprave, onda se sigurno ne bi dogodilo smanjenje doprinosa sa 15 na 13 pa vraćanje natrag i ne bi se sigurno dogodilo smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu, ne u turizmu. Jer u turizmu za troškove smještaja i paket aranžmana PDV od 10% je od 2006. godine sigurno bi Porezna uprava sa svojom analizom onoga kome to pada na pamet upozorila što će se dogoditi. Međutim, na žalost toga nema i zato je to ugrađeno u Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Ono što želim reći je, a najprije ću citirati odredbe zakona, Općeg poreznog zakona koji je mijenjan u 2012. Veli briše se članak 118. odgode naplate poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa jer će se obveze iz porezno-dužničkog odnosa između dužnika i poreznog tijela regulirati prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi. Jel' ovo priznavanje greške o predstečajnoj nagodbi, jel' ovo priznavanje greške da se nije smjela ukinuti obročna otplata ili što je to? Jer gledajte, postoji predstečajna nagodba i vraća se obročna otplata. Toliko o tome kako se neke odluke ne trebaju donositi na prečac i ne treba se inzistirati na nekim stvarima jer naprosto Porezna uprava izmjenom zakona donosi temeljem svojih spoznaja spoznaja i dobrih i loših, unapređenja, temeljem gospodarske politike Vlade ako poreznu politiku želi staviti u funkciju gospodarskog oporavka konkurentnosti hrvatskog gospodarstva prema nekom drugom. Dakle, to je smisao porezne politike. A ovo zašto sam ovo rekao, zato što su to ad hoc mjere kao što na žalost jedan dio ovog izmjene ovog zakona su ad hoc i pa čak mogu reći pomalo politikantske mjere koje s obzirom na sve neće donest ništa kvalitativno. Zašto? Pa zato ako je nešto bilo i netko je tvrdio da je to katastrofa, da to ne valja, a danas donosi istu stvar malo modificiranu i sad je to najedanput sjajno. ne može bit, ako je danas sjajno onda je bilo sjajno tada u tim vremenima. Druga stvar, jedan dio odredbi iz ovog zakona je s jedne strane posljedica ulaska Hrvatske u EU i direktiva EU, druga stvar tehnoloških mogućnosti koje prije tri, četiri ili pet, šest godina su bile nezamislive, o informatičkoj pismenosti poreznih obveznika itd. itd. No, da mi prijeđeno na prijedlog ovoga zakona, neću se puno zadržavati na ovim tehničkim mjerama koje su usklađivanje sa direktivama EU i korištenja tehnološki mogućnosti da se prijave na ovaj ili onaj način, nego naprosto želio bih i prokomentirati s vama kolegama zastupnicima, i isto tako prije svega sa predlagateljima kolegama iz Ministarstva financija određene odredbe koje htjeli mi to ili ne htjeli priznati ali u sebi skriju određene zamke. I onaj tko je radio u poreznoj upravi zna što se tih zamki nažalost može izroditi. članak 2.kaže da obvezujuće mišljenje porezno tijelo ovlašteno je na pisani zahtjev poreznog obveznika donijeti obvezujuće mišljenje o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti poreznog obveznika. E sad, uzmite da je neko ovo tražio 2012.godine njemu bi tada rekli da će doprinosi za zdravstvo biti 13 a ne 15%, da će PDV PDV biti takav i da će njegove transakcije biti oporezovane tako i tako pa između ostalog i vjerojatno mu niko ne bi spomenuo niti PDV od 25% na građevinsko zemljište. I pustimo to, bilo je nekad umjesto ovoga tzv. obvezujućeg mišljenja, porezni obveznici ne znajući kao protumačiti ili provesti određene odredbe zakona su tražili mišljenje porezne uprave. I to mišljenje porezne uprave po nalogu ministra je bilo obvezujuće. Međutim, nažalost neki su to različito primjenjivali na terenu. I onda se dobije osjećaj nekakve disharmonije i svega. Ali ovo krije u sebi puno zamki, prije svega što neka se slučajno ovaj postupak temeljem ovog mišljenja dođe na drugostupanjski, temeljem čega će postupiti drugostupanjsko tijelo u Ministarstvu financija, što će ako dođe na Upravni sud gdje rade ljudi koji nisu financijski toliko educirani, oni će gledate propise, a ovo je usko specijalizirana stvar. Jer znate kad neko vama dođe i ide u investiciju od 10, 15 ili 20 milijuna pa vam postavi pitanje oko određenih odredbi zakona kako će se to ponašati, pa na kraju krajeva mi mu na takav način i dajete garanciju da se neće mijenjati porezni zakoni onda je to vrlo diskutabilno. Ali ono o čemu bih želio samo upozoriti kratko je članak 6. veli: "U članku 57.iza riječi porezni obveznici dodaje se riječ i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige." Gledajte neko može vodit meni poslovne knjige, ali bez moje suglasnosti ne smije dati niti slovo a, ali bilo kakav dokument, ja bih vas molio kolega Rađenović da slušat, ali bilo kakav dokument ne poreznoj upravni nego bilo kome. Prema tome, uz ovo ja moram dati pismeno ovlaštenje nekome ko vodi moje poslovne knjige da vam može dostaviti ovo. Bez toga niko to ne može dostaviti da se razumijemo. Dakle, vi ste ovdje dali odredbe o OPZ-u koja je bila prije. Ja ako sam dao ovlasti svom knjigovođi da mi dostavi određene podatke on ih je tako i tako nosio u poreznu upravu, nisam ih nosio ja. tome, odredba koja je suvišna. Međutim, idemo mi na ono što je u principu najbitnije u ovom zakonu i ovo je samo jedna mjera ovaj članak 13.u nizu ovih populističkih mjera otpisa duga, deblokiranja švicarskog franka i svega skupa što se događa ali bez konkretnih rješenja. Dakle, upravni ugovor nekad je to bila obročna otplata, pa s obzirom da to nije bilo u vrijeme ove koalicije onda to nije bilo dobro, bilo je ovako, bilo je onako iako ta obročna otplata je bio upravni akt, ne neupravni, nego upravni akt neko je donosio rješenje o obročnoj otplati po tim i tim uvjetima i za tu obročnu otplatu je neko morao dati jamstvo. Do 2008.je to izglasavano na ovom viskom domu kroz Zakon o izvršenju državnog proračuna i bilo je točno naznačeno da za vrijeme obročne otplate se obračunavaju zatezne kamate prema zakonu, dok to ovdje nemate nigdje eksplicite navedeno. Nema eksplicite, nigdje nema navedeno. Dakle, to je jedno. Druga stvar, ugovor, upravni ugovor s poreznim obveznikom sklapa čelnik poreznog tijela. Čelnik poreznog tijela je i onaj na najnižoj razini. Dakle, ovdje se mora, nema poreznog tijela ima porezna uprava, prema Zakonu o ustrojstvu Hrvatske Vlade i Ministarstva financija postoji porezna uprava, postoji čelnik porezne uprave, i na početku svake godine ministar financija određene ovlasti prenosi na čelnika porezne uprave, a ne na čelnika poreznog tijela. Porezno tijelo je terminologija koja se ne koristi, nju ne možete naći ni u Zakonu o Hrvatskoj vladi, ni u zakonu, zapravo u Uredbi o ustrojstvu Ministarstva financija, imate porezna uprava. Prema tome, ovdje može biti samo čelnik porezne uprave. E sad, gledajte kolegice i kolege članak 91.c je nešto što mi svi ovdje govorimo a to je reforma porezne uprave, to je razlog zašto je uveden OIB. Ovo sve što piše u članku 91.c praktički porezna uprava putem OIB-a može povući i može provjerit te podatke i temeljem tih podataka može izdat pozitivno ili negativno rješenje. jer pogledajte ovdje, ja ću samo nešto zavesti, veli OIB, podatke o strukturi i vlasništvu poreznog obveznika, to je podatak koji se povlači iz Visokog trgovačkog suda, podatke o povezanim društvima pa zato i je uveden OIB da neko ne može ovu firmu uvesti u dugovi i onda otvara još deset firmi, upravo zbog toga da sa tim pokazateljem se dokaže da bez obzira što formalno se ne može primijeniti Zakon o povezanim društvima, a mi smo praktično dokazali da su to međusobno povezana društva. Prema tome, to je nešto što se može povući zato mislim da ovo ne bi trebalo stajati u prijedlogu što sadrži jer Porezna upravo to može ići. Međutim vrlo je interesantna ovdje jedna odredba popis imovine u vlasništvu poreznog obveznika s … knjigovodstvenim vrijednostima na zadnji obračunski datum. Gledajte kolegice i kolege,mnogi porezni obveznici što se tiče nekretnina nisu napravili ispravak vrijednosti. Vrijednost nekretnina sada i vrijednost nekretnina prije 6 mjeseci po prilici negdje danas možda ne ide niti 40% od onoga što je bila prije 5 ili 6 godina, dakle to je jedna stvar. Druga stvar, ovdje je daleko bitnije da li je ta imovina opterećena da li hipotekarno ili nekako drugačije. Daleko bitnije od popisa imovine jer vi do popisa imovine dođete ali međutim ovdje treba ugraditi ako već stavljate popis imovine sa svim opterećenjima te imovine to je nešto što je činjenica. Jer što vrijedi Poreznoj upravi ako neko kaže da ima šta ja znam tu, a na to su već upisale 2 ili 3 banke ili ne znam tko drugi, razumijete. Dakle bitno je da znaš ako nekome ako nekome nešto uzimaš kao zalog, a to će biti zalog za obročnu otplatu ili za kako se ovo kaže upravni ugovor, da znaš da je to čisto ili pod kojim kondicijama to uzimaš. Međutim ovdje je to samo taksativno nabrojeno, da izgleda puno, da izgleda ozbiljno ali to je tako. to je tako. Isto kao i u stavku 1.veli prijedlog za sklapanje upravnog ugovora porezi porezni obveznik fizička ili pravna osoba. Porezni obveznik je to neovisna fizička ili pravna osoba. Zna se da fizička osoba može podnesti u ime sebe, a u ime pravne osobe podnosi onaj tko je ovlašten. Ali kažete porezni obveznik onda je to jasno definirano, drugim aktima je definirano tko može podnest taj nalog. Ali vi ovdje kada kažete fizička ili pravna osoba, pravna osoba ne može podnest, u ime pravne osobe može netko drugi podnest. Prema tome, ako stavite podnosi porezni obveznik i točku onda izbjegavate ovo jer pravna osoba u ime pravne osobe neko drugi to podnosi. I sklapanje upravnog ugovora, veli upravni ugovor može sadržavati najmanje odredbe kojima se uređuje, svrhu i predmet ugovora, visina poreznog duga i način namirenja, rok na koji je ugovor sklopljen, posljedica neispunjena ugovora, prestanak ugovora, prava, obveze i odgovornosti itd. i sada se vraćam na ono ključno to je kamata. Po kojoj kamatnoj stopi? Što za tih 24 mjeseca na stari dug koja kamatna stopa jer ovaj novi dug se tretira po novoj kamatnoj stopi. I druga stvar, ono što je ključno, a što nije ovdje spomenuto dakle on kada uđe u proces upravnog upravnog ugovora mora se napomenuti da je dužan izvršavati sve tekuće obveze redovito, što je bilo nekada prema onome da tako kažem lošem HDZ-ovom zakonu o obročnoj otplati, dakle on je mogao biti u procesu i ući u proces ako tekuće obveze izvršava redovito jer to mora biti jedan od uvjeta za raskidanje tog ugovora. Jer što se događa ako vi njemu date ugovor na 24 mjeseca da plaća sa odgodom, a on istovremeno prestane plaćati tekuće obveze i onda će vam se opet za 24mjeseca …. Mislim da je to ključna stvar. pomaže se poreznom obvezniku ali istovremeno se traži od njega da bude redovit što se tiče ovog sveg skupa. I gledajte kolegice i kolege, svega ovoga nit bi trebalo nit bi bilo da hrvatski poduzetnici imaju i minimum kreditne sposobnosti i da mogu doći do obrtnih sredstava, onda bi to rješavali na drugi način kreditom ili bilo koji drugi način jer to bi bilo u interesu njihovim poslovnim bankama. I na kraju ove nagodbe i pogodbe kod nazora, mislim da je to van svake pameti jer ako je inspektor došao, ako je utvrdio činjenice on prvo nacrt zapisnika da poreznom obvezniku i porezni obveznik na taj zapisnik izloži svoje svoje primjedbe i onda nadzornik može prihvatiti ili ne prihvatiti. A davati mogućnost nadzorniku da se pogađa sa onim kog koga je bio u kontroli kršimo osnovne postulate po kojem porezni nadzor radi. I zašto bi se s nekim nagađali ako ste mu utvrdili porezni prekršaj, ako je to činjenica po zakonu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Šuker, ima replika pa će biti prilike. Prelazimo na replike. Krešimir Bubalo. s kolegom Šukerom bi se složio da nijedna promjena brojke ne ide bez akta. No ovdje će teško biti donijeti akt kada govorimo o onome da se daje na rate, no uvijek su bitni fiskalni efekti i simulacije. Kada ste govorili o porezu vezano za ono zdravstveno smanjivanje s 15 na 13 pa povećanje na 15 mi smo kao oporba HDSSB bili protiv smanjivanja sa 15 na 13 jer smo znali da je neozbiljno i da nije rađena dobra simulacija. Iako je logično za oporbu da bude za smanjivanje, ali smo bili odgovorni odgovorni da je to neodgovorno ponašanje, da Hrvatska nije ništa ušparala i da nije moglo doći do smanjenja. Prema tome tu se vidi neodgovornost. A ono što nam se danas događa da smo imali smanjivanje poreza na dohodak sa procjenom i tu je bilo izraženo kolega Šuker u zakonu da će milijardu i 800 milijuna manje dobiti jedinice lokalne samouprave, ali nije pisalo da će doći do povećanja cijena. Evo i sam svjedočim u mjestu u kojem živim, a zove se Osijek da cijene GPP-ovim usluga, znači gradskog prijevoza za pojedine skupine umirovljenika dižu se 600%. E E onda se vidi da te simulacije nisu rađene dobro. Prema tome, mi u HDSSB-u jesmo za mjere pa bile one makar i što ste vi rekli malo prije populističke jel kada netko ima kredit u švicarcu pa treba mu pomoći i tražiti rješenje, kada neto ne može plaćati dug, pa treba mu dug pokušati otpisati. Upravo zbog tih stanovnika i građana RH i donosimo zakone samo uvijek sa jasnim efektima i jasnim simulacijama, a to u ovom trenutku je ipak nejasna od strane resornog ministarstva. Hvala. Odgovor kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Bubalo porez na dohodak je možda još i tipičniji primjer od ova dva doprinosa i PDV-a da se nije slušala Porezna uprava. Jel Porezna uprava je izračunala da će gubitak prihoda jedinice lokalne samouprave s tog osnova biti negdje oko milijardu 800, 2 milijarde. Ali istovremeno ne da se dogodilo to nego se dogodilo smanjenje učešća u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije. A istovremeno Vlada je prošli tjedan izišla sa minimalnim standardima u školstvu, zdravstvu, socijali, vatrogastvu, koji su ostali na potpuno istoj razini kao prošle godine. E sad se postavlja pitanje, ako će se Vlada držat zakona kako će ona onu razliku platiti ako je … za pokriće smanjeno poreznih prihoda osigurala samo negdje oko 300 milijuna manje, a samo je prihod od smanjenja udjela za decentralizirane funkcije smanjen skoro za 800 milijuna kuna gradovima i županijama koje imaju te decentralizirane funkcije. Dakle to je taj fiskalni učinak i zato taj Zakon o fiskalnoj odgovornosti je predložen iz jednostavnog razloga da svakoga onog u Republici Hrvatskoj tko predlaže bilo kakav zakon prisili da prije svega Saboru, a i hrvatskim građanima što taj zakon znači i na rashodovnoj i na prihodovnoj strani proračuna. Pa nije Zakon o fiskalnoj odgovornosti donesen zbog toga da bi se netko malo špičio i pravio važan, nego upravo iz praktičnih razloga. ponovit ću, niti jedan zarez ni brojka u Poreznoj upravi se ne može promijenit bez …. Prema tome, sve priče netko nekome otpisivao, ovako ili onako su priče za malu djecu jer ako je nekome nešto otpisano postoji nečiji potpis i postoji razlog zašto je to napravljeno. Ali postavlja se pitanje što je sa silnim otpisom oko predstečajnih nagodbi gdje smo mi administrativno … milijarde i milijarde,gdje ne znamo koji će efekat predstečajnih nagodbi bit. Što će bit ako te tvrtke odu u stečaj, a predstečajna nagodba smisao je bio da te tvrtke opstanu. koje doprinose poboljšanju života građana, pa bilo oni i poreski obveznici, ja smatram da treba pozdraviti. Međutim, neću oko toga polemizirati, znam otprilike već na kojoj razini mi razgovaramo. To bi nas uvijek možda vratilo u prošlost. Recite vi meni molim vas, dok mi ovdje gledamo kako država da bude poštenija prema poreznim obveznicima, a i oni prema državi, dotle čitav proračun Europske u poreznim rajevima koji se nalaze i u srcu Europe, nestaje na bankama u Švicarskoj. I mene zanima ovo kad vi kažete da imamo identifikacijski broj. On je zaista spasonosan i dobar gdje vidite identifikaciju svake osobe, njezine imovine. Međutim ja ovdje vas pitam, baš me zanima i vaše mišljenje i dobro je da su ovdje i predstavnici Vlade da čuju o tom problemu. Što ćemo s osobama koje imaju, koje nisu poznate osobe nit su političari nit su biznismeni, dakle koji su nepoznatog imena odnosno imena koji je nepoznat javnosti i koji nije uočljiv Poreznoj upravi, a koji drži u ime nekoga, a kako ćemo ga identificirati i recimo primjerice na banci u Švicarskoj koja ne daje te podatke niti možemo zatražiti s obzirom kako dati i kako identificirati takvu osobu i povezati je sa određenom osobom. Mi tu smo gotovo nemoćni, ja ne vidim tu rješenja, bez obzira što postoje i objektivne zakonske prepreke još uvijek nismo do kraja, pa ni u Europskoj uniji relativizirali bankarsku tajnu. Mene zanima upravo ovdje i vaše mišljenje. Hvala. Odgovor kolega Šuker, izvolite. bilo kakve predrasude političke ovakve, onakve o nekome o kome se provodi istraga. Ono što nije pro funkcioniralo kod OIB-a je središnji registar i to je srce cijele priče. To je netko zaustavio, vjerojatno neke lažne moralne veličine u ovoj državi koje su toliko bile moćne jer središnji registar je mjesto gdje ljudi po točno potpisanom protokolu prikupljaju sve informacije i nijedna transakcija u ovoj državi se ne može dogodit da ne bude evidentirana. Jedino što je sporno i to smo znali i to cijelo vrijeme govorimo, to je imovina u gruntovnici. Što se tiče ovoga u Švicarskoj, vi kad dobijete ime i prezime vi vrlo lako uđete u njegove prihode legalne i vrlo lako utvrdite da li je to pokriveno s onim što je legalno ili s onim što je Hrvatski ured za sprečavanje novaca je daleko nastao prije nekih ureda od nekih zemalja koje nama danas drže lekcije kako bi trebalo biti, između ostalog jedna i od susjednih zemalja i prema tome kroz Ured za sprečavanje novca imate sve transakcije evidentirane. Ono što je odneseno u koferu gdje se postavlja pitanje onoga tko je primio te novce i to je razlog zašto se u Švicarskoj traži da se skine bankarska tajna jer vi točno po Zakonu o deviznom poslovanju, a to je imamo ovaj slučaj ovih zadruga nesretnih koje su mnoge tisuće i tisuće Hrvata učinile nesretnima, točno je propisano. Vi možete dignut kredit u Austriji, ali te novce ne možete unest u torbi ili u prtljažniku od auta nego ih možete isključivo preko žiro-računa i ako ste to napravili mimo toga vi ste napravili devizni prekršaj. Prema tome, jedno je što je zakonom propisano i što je evidentirano, a jedno je što je netko pokušao izvrdat zakon i točno zna se po kojim zakonima se onda prema njemu postupa. I ne treba radit ni veliku famu ni oko Švicarske ni ovoga ni onoga, u onom trenutku kad mi dobijemo podatke koliko tko ima ušteđevinu vidjet ćemo koliko je tko zaradio u proteklim godinama. Porezna uprava hvala Bogu ima evidenciju. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Šuker, vi ste u svojoj raspravi govorili o ponovnom uvođenju instituta odgode otplate poreznog duga koji je eto 2013. ukinut pa ste konstatirali da ako je danas to rješenje sjajno da je bilo sjajno i ranijih godina i da se zapravo po tome kako ste rekli nije trebalo niti ukidati. Dakle, zakonska odredba može biti jednako sjajna i danas, kao što je bila jednako sjajna ranijih godina, međutim ono što čini razliku je provedba, dakle provedba te odredbe. Znamo da su razlike između napisanih zakona u Hrvatskoj i prakse odnosno provedbe tih zakonskih odredbi da su ogromne razlike. je otplata poreznog duga na rate 2013. ukinuta jer su… … /Upadica se ne razumije./ … Sa primjenom u 2013., zato što su do momenta primopredaje vlasti 2011. godine naakumulirani porezni dugovi veći od 50 milijardi kuna. Dakle, netko je debelo koristio, zlorabio zapravo reći ću, zlorabio institut sjajno zamišljene zakonske odredbe o obročnoj otplati poreznog duga na 36 mjeseci. Ivan (HDZ)** Kolegice Jelaš, ja bih vas molio da se ispričate djelatnicima Porezne uprave jer ovo što ste rekli je uvreda za sve njih. Nitko bez ni jednog upravnog akta nije nekome mogao prolongirati. Druga stvar, kolegice Jelaš, Opći porezni zakon je stupio na snagu 2008. točno propisano kako se daje ne na 36 mjeseci obročna otplata. Do tada je bilo u Zakonu o izvršenju državnog proračuna 10 mjeseci. Imate u Poreznoj upravi točno koliko se godišnje davalo obročnih otplata. Reći neodgovorno, ovo je neodgovorno nemojte se ljutiti, ja vas poštujem, ali moram iskoristiti ovu riječ neodgovorno da je 50 milijardi duga nastalo zbog obročne otplate je u najmanju ruku. Pogledajte si 2002. veljača, Zakon o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima 22 milijarde. Pogledajte se koliko je polovicom 2002. kad je ukinut Hrvatski zavod za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ostalo duga od mirovinskog i zdravstvenog. I nemojmo zbog hrvatskih građana i zbog stvaranja lažne slike da bi eventualno nekoga politički diskreditirale sebe politički digli. I druga stvar, nemojte nemojte govoriti o provedbi, jer o tome kakva će provedba ovog zakona tek ćemo vidjeti za tri, četiri godine. Prema tome, nemojte reći da je bila loša provedba. Jer gledajte i nekada netko nije mogao dati nekome obročnu otplatu ako nije uzeo jamstvo itd. Ako je to netko zlorabio, pa točno se zna tko je to potpisao. Prema tome, nemojmo na pamet govoriti. Ja vas lijepo molim zbog velikog dijela, najvećeg dijela poštenih ljudi koji rade u Poreznoj upravi nije korektno ovo što ste rekli, nije korektno. Ti ljudi pošteno rade svoj posao. Ali sa strahom, sa otpuštanjem 9 čelnika Porezne uprave pod krinkom da su učinili kriminalno djelo, da su HDZ-ovi kadrovi. Prije mjesec dana jedna mala notica je napisana da su oslobođeni optužbe. Nitko im se nije ispričao, ali ti ljudi više nisu na svojim radnim mjestima, nego dapače i dalje ih se šikanira. Šalje ih se u porezne uprave 50 kilometara …/Govornik se ne razumije./… To je klasičan politički obračun s tim ljudima, zato tražimo depolitizaciju Porezne uprave. **Batinić, Milorad Hvala. Pa meni se čini da su ove vaše tehničke preporuke oko dijelova zakona koje bi trebalo poboljšati prilično dobre. Mislim ja ću svakako podržati vaš amandman ako se pojavi kao amandman. Dakle, ovih prijedloga popravaka članaka zakona. To je zapravo jedan aspekt je li sam popravak ovakvog prijedloga kakav je, a ovaj drugi aspekt koji se već vrti u više navrata to je zapravo pitanje pravednosti koje se uvijek iznova otvara kad se kreće u te obročne otplate da li će im se obračunati zatezne kamate, da li se stavlja u jednakopravan položaj ili neravnopravan položaj one koji plaćaju redovito porezni doprinos i I svaki put je to bilo posljednji put jedan takav model. Samo tada i nikad više i naravno pola godine ili godinu kasnije ponovo se pojavi samo u nekom drugom obliku. Mislim da je ovo drugi ili treći sličan model nekog nekog oblika obročne otplate tog poreznog duga uz predstečajne nagodbe koje ovdje ne bi ni uopće u njih ulazio. Ja mislim da smo svi svjesni to je barem moj dojam, ja nisam ekonomista, ali da je taj ogroman iznos poreznog duga jednostavno takav da je on nenaplativ u priličnoj mjeri, da je taj novac već odavno negdje na različite načine izišao iz onih sustava koji su porezni dužnici, a da zapravo hrvatska pravna država nikada nije našla prave instrumente da zapravo utvrdi kako, na koji način i da zapravo zapravo penalizira one koji su proizveli tu veličinu poreznog duga. Mi smo danas suočeni s time gdje jesmo. Ja bih osobno uvijek bio sretan kad bi ove mjere koje idu ka rasterećenju, ka nekakvom niveliranju zapravo bile praćene mjerama i za jačanje gospodarstva i slično, no to se na žalost ne događa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Đurović vi ste samo posnažili neke stvari koje sam ja govorio jer vi čim dozvolite malu dozu subjektivizma na žalost ono se s vremena na vrijeme širi u jednu sivu rupu i to je ono što je problematično. Ono što su nas učili svjetski stručnjaci, vrhunski sa Sveučilišta Haidelberg i ostali koji su sudjelovali u poreznoj reformi RH, vidite Nijemci su nešto dobro napravili. Porezni sustav koji je bio sjajan, ali smo ga mi svojim patvorenjem rastočili sa silnim olakšice ovdje, olakšice ondje i onda imamo nešto što nije dobro. A što se tiče tog silnog dugovanja, pa gledajte kolega Đurović, sjetite se kakva je priča bila oko objave liste dugovanja. Ovo, ono, to je bila igra da tako kažem za narod 15 dana. Ovaj je tražio nekog prijatelja, netko tko mu se zamjerio, ovo, ono, tko je dužan. Koji je efekat toga? Koliko se toga naplatilo? Skoro pa ništa. Sjetite se Registra hrvatskih branitelja s kojom pompom, koji rezultat je toga. Ima nas koji smo sudjelovali pa nam kažu da po zakonu ne možemo se staviti na listu hrvatskih branitelja. Vrlo interesantno, obrnuti proces ne može, ali ovim što se dokazalo. Prema tome, to je bila samo hajka da netko nešto nije radio prije. Ali ja vam samo ponavljam, točno se zna od 2003. na ovako koliko je koje godine rastao ili se smanjivao ukupni dug. Točno će se vidjeti koje su posljedice. Dakle, godišnje prema Izvješću Porezne uprave je naplata ne računajući onu kriznu 2009. je bila 98 Dakle, izvjesno visoki postotak. Međutim, najveći dio ovih nenaplaćenih prihoda je upravo ovo što se ovdje otvara prostor subjektivizma a to je utvrđeno nadzorom. Najveći dio nenaplaćenog u upravi, najveći dio predmeta na drugostupanjskom je obveze koje su utvrđene poreznim nadzorom. I ono što smo htjeli eliminirati OIB-om, a to je da netko ima tvrtku, napravi dug, otvori tvrtku i ide tako u nedogled. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa. Pa evo kolega Šuker, upravo ste u odgovoru na repliku rekli ono što sam ja htjela vama replicirati a radi se o sljedećem. Znači, porezna nagodba porezna nagodba se odnosi na iznose koji su novoutvrđeni u poreznom nadzoru i radi se o momentu ustvari kada je onim postupcima gdje se vrši procjena, znači porezne osnovice, PDV-a, ili dohotka ili druge vrste ustvari poreza. tako je propisano u zakonu. ja ću vam samo reći ne spominjujući ime poreznog obveznika kojemu je dug utvrđen od 29 milijuna kuna od 2006.godini i do 2012., 2013.nije uopće naplaćen, znači to je jedan porezni obveznik. Prema tome, ima smisla ova norma, odnosno uvođenje instituta porezne nagodbe upravo zato što ponavljam najveći generator nastajanja poreznih dugova su novo utvrđene obveze gdje porezna uprava nije uspjela naplatiti ono što je utvrdila. I druga stvar, porezni obveznici, odnosno podnositelji žalbe na porezna rješenja, postupci koji se vode na drugom stupnju su dugotrajni, traju po dvije tri godine a ovdje dajete mogućnost znači da svatko rekla bi na neki način otpusti da se država odrekne kamata a porezni obveznik da plati novoutvrđenu poreznu obvezu koja je procijenjena odmah. I mislim da je to instrument koji je iznimno dobar, država će dobiti novce odmah a ne nakon pet godina sudovanja. A pitanje više što je s tim poduzetnikom? Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** E kolegice Čavlović, vidite meni je drago, mi kad uđemo u sferu financija onda se mi vrlo lako složimo i razumijemo. Čim nema politikantstva. Ono što sam ja istakao je upravo ovo što ste vi rekli, a to je što će se dogoditi ako taj s kojim se postigne nagodba ne izvrši tu nagodbu? Da li će neko sutra zbog političkih razloga, zbog takve nagodbe progoniti čelnika porezne uprave ili ministra financija? Pustite, isto i sad je potpisano je nekakvo rješenje, ja vam samo govorim kad se politika uplete u nešto što je izvan sfere struke što se događa, dakle stavljate veliku odgovornost na neko. Druga stvar, ja sam ipak pobornik onoga da je puno ljudi kad su došli u poteškoće pokušavajući spasiti svoj obrt i svoje poduzeće jer unutra je uložio dio sebe i svog ponosa su prodavali privatnu imovinu i sve da pokušaju sačuvati to poduzeće. I ima puno i prijatelja i poznanika koji su funkcionirali na takav način i onda ja smatram da smo nepošteni prema njima. Oni bi da podmire svoje obveze su prodavali prodavali svoju imovinu, a nekome ko je išao po sistemu ako me ulove ulove, ako me ulove bum platil, ako me ne ulove super, njega ćemo nagraditi. I to je ono s čim se ja ne mogu nikako složiti. Naprosto se ne mogu s tim složit. Bez obzira što mi može neko reći ovako ili onako. Ali gledajte, ako je inspektor i to tijelo koje će donositi te nagodbe utvrdi da evidentno s vidi iz aviona da je on znao da mu tu postoji porezna obveza, ma ja mu to ne bi oprostio ni lipe pa taman da je ne znam šta. Ali ako se dogodi nešto da je netko evidentno krivo protumačio određene odredbe zakona onda se tu može razgovarati. Ali to vam se događa i sada kolegice kad date zapisnik i kad stranka da primjedbu na zapisnik pametan inspektor prihvati realne zamjerke i završi postupak. kad netko zbog toga da bi dokazao zašto je kod njega bio deset dana zbog tisuću kuna, i onda imate taj predmet na drugostupanjskom, onda vam tih tisuću kuna zbog zatezne kamate naraste na oho ho. E dakle, to su te ekstremne situacije koje ne možemo riješiti zakonom, ali moramo spriječiti da dođe do njih. Hvala kolega Šuker. Za riječ se javio u ime Vlade zamjenik ministra Igor Rađenović. Izvolite zamjeniče. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo dopustite da kratko odgovorim na nekoliko tema i dilema koje su se pojavile u tri, četiri rasprave u ime klubova. Nema, obično u replikama odemo malo dalje od same teme pa se pa se stvari prošire, nema kolegice Antičević ona je govorila oko poreznih prijevara identiteta itd. a i kolega Bubalo je više puta u svojoj raspravi i u svojim replikama spomenuo taj čuveni članak 63.i da vidimo mi koga to i kako ima nesrazmijer imovine. Upravo da bi spriječili te međunarodne i nacionalne i sve druge prevare sofisticiranog tipa da tako kažem i trčimo za mogućnostima koje se tu i elektronski i svakako drukčije, dakle tehnički mogu obavljati zato i jesmo osnovali i dobili vašu potporu da osnujemo sektor za porezne prijevare koji jest osnovan u suradnji i sa Bavarskom vladom što je kolega Milošević malo iskrivio. Dakle, zapravo i na prijedlog njihov i uz njihovu konzultaciju dakle upravo jesmo osnovali sektor za porezne prijevare i vjerujte da on ovih dana pri Ministarstvu financija i direktno pod ministrom financija i da on revnosno radi ovih dana baš zato da tako nešto otkrije. Što se tiče broja i ljudi koji jesmo i nismo utvrdili ne mogu o tome govoriti i to jest porezna tajna. smo utvrdili da smo čak malo i preekstenzivno na terenu provodili tu cijelu raspravu i da nisu baš bila najjasniji propisna pravila oko toga, pa zadnjih dana i tjedana je gospodin ravnatelj dosta energije oko toga uložio i sad su nam tu puno jasnije procedure i u suradnji sa DORH-om u pravilu radimo takve provjere i vjerujte da smo oko toga uspješni. Ono što je govorio kolega Šuker neko reče dosta tih

odgovorim na ono što jest, shvatio sam kao dobronamjerna primjedba ali čisto da dam i nekoliko kontra argumenata. Što se tiče neobvezujućeg mišljenja i ovo oko poreza i doprinosa itd. mislim da ste i svi svjesni da je to malo nategnuto i da kad se radi o mišljenju, tom poreznom mišljenju onda se primarno misli na neku novu na nešto što je složeno i neuobičajeno i što je zapravo investitor traži da dobije neke odgovore oko nekih složenih poreznih pitanja a ne oko toga kakva će biti porezna politika. Naravno da bi svi voljeli i željeli da ona bude dobra, ali porezi se u svakom slučaju ne mijenjaju zbog te mikro politike i to nije to nije taj smjer. Što se tiče ovog čelnika poreznog tijela reče mi kolegica da je to, imali smo već mi sličnu diskusiju na zahtjev pravnika naših uklonjeno, bio je ravnatelj porezne uprave pa je rečeno da je ovo bolje. Ne znam, vidjet ćemo, pogledati još jednom pa možda da oko toga, da oko toga što se tiče ovoga popisa imovine 91c što ste govorili i što sve treba donijeti pa eventualno je imovina opterećena. O.k. ako tražite dlaku u jajetu ali jedna od tih 10 točaka i popis dospjelih obveza prema svim vjerovnicima na zadnji obračunski datum pa ako nema nikakve obveze onda logika stvari govori da ne možete imati nikakvu ovrhu nad nekom imovinom tj. bilo bi tamo u onim obvezama ali bi i zatražili dodatnu informaciju oko toga prije nego što se upravni ugovor sklopi. Što se tiče primjedbe koju smatram najboljom oko tekućih obveza, to također nismo predvidjeli jer ne možete predvidjeti da upravni ugovor se prekida ukoliko se tekuće obveze ne otplaćivale. Kažu mi kolege pa logično je ugradit ćemo to kao obveznu stavku obveznu stavku svakog upravnog ugovora, znači propisat ćemo to pravilnikom, ali dopustite da još jednom razmislimo da li da to unesemo u zakonu kao posebnu normu ili da to zaista pravilnikom utvrdimo. Naravno da se može pretpostaviti da im je netko otplaćivao rate tih obročnih otplata, obročnih otplata, a da ne bi otplaćivao tekući dug ali to nećemo dopustiti. Sada da li mjerom amandman u ovaj zakon ili obveznom odredbom kao obveznu stipulaciju u svaki upravni ugovor to ćemo svakako ugraditi. I zadnja primjedba vaša je bila oko ovog kolektivnog tijela tj. oko porezne nagodbe i eventualne mogućnosti pojedinca da tu bude koji je utvrdio određeni dug pa da onda na njega ide neki pritisak da mu bude neugodno, mislim ako smo išta pogodili onda je baš to to kolektivno tijelo koje je istinabog ne piše u zakonu ali je više puta javno rečeno, evo ja za ovom govornicom, ministar je više puta o tome govori, premijer je o tome govorio na sjednici Vlade, znači cilj je da napravimo kolektivno tijelo koje će za složene porezne predmete, a u cilju porezne nagodbe zajednički odlučivati na temelju nadzora nadzora koji je izvršen a prije predaje zapisnika i kao što rekoh to ćemo dodatno propisati da ono bude tajan broj kao kada ne znam se biraju arhitektonski radovi pa su pod brojem i to ćemo u svakom slučaju detaljno propisati. To je i cilj da bude antikorupcijski, da bude transparentno i odgovorno. Hvala vam lijepa. **Batinić, Replika, Ivan Šuker. Izvolite. Sada na znam jel bio lapsus ili? Plaćanje tekućih obaveza, kolega Rađenović pogledajte što vam je bilo i u Zakonu o izvršenju proračuna i što vam je bilo u onom starom opće poreznom zakonu. Dakle preduvjet osnovni da neko dobije obročnu otplatu je bilo da od tog datuma podmiruje tekuće obveze pa čak da je u toj godini podmirivao obveze. Prema tome vjerujte mi to je jedan od ključnih momenata jer ti ljudi nažalost koji će doći tražiti obročnu otplatu su u silnim problemima i vi ako niste platili jedan određeni porezni iznos vrlo teško u uvjetima kakvi su danas u Hrvatskoj, kada vam je zarada svedena na minimum ćete dovoljno zaraditi da pokrivate obveze koje niste platili u prethodnom razdoblju i plaćate tekuće obveze. Dakle to morate imati na umu. I treća stvar, gledajte po Zakonu o Poreznoj upravi inspektori su osobe sa posebnim ovlaštenjem i vi sada u principu krajnji rezultat njegovog rada je rješenje i vi sada uvodite kolektivno tijelo koje će donositi odluku o konačnom izgledu toga rješenja. Možda ste nespretno napisali u zakon, ali on mora donijeti rješenje i temeljem tog rješenja onda može tek ići nagodba. Ali mora prije toga a on da bi završio svoj postupak rezultat tog postupka mora biti rješenje na koje stranka ima pravo prigovora prije konačnog dijela. I vi možete nakon što to rješenje se donese donest odluku ili zakonom propisati da to neko kolektivno tijelo sa strankom može dogovoriti oko korigiranja određenih iznosa iz rješenja. zakonu i prema posebnom ovlaštenju koje imaju nadzorna tijela u Poreznoj upravi njemu se niko ne smije miješati u posao on je potpuno samostalan i to morate imati na umu. zamjenik ministra. Izvolite zamjeniče. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa da, imao sam kratak rok pa možda bio nedovoljno shvaćen ili nedovoljno dobro shvaćen, a možda je bio i lapsus oko Htio sam reći da ove globalne stvari i iznos PDV itd. i nisu u tom upitu i sa te strane nije porezno mišljenje. kada se zatraži to porezno mišljenje vi to dobro znate onda se radi ili o nekoj investiciji većeg tipa, neuobičajenog tipa ili se radi o nekim statusnim promjenama itd. Nitko neće pitati Poreznu upravu a da li vi i vaša vlada planirate u narednih 6 godina mijenjati PDV ili doprinose, takav upit neće dolaziti. Dolaze specifični i sofisticirani uvjeti za ozbiljne investicije, a usput rečeno nisam rekao porezna uprava će i naplaćivati taj svoj stav i to je kao što radi sve druge porezne uprave to svoje mišljenje i ono će biti ukalkulirano u cijenu, to rade sve porezne uprave u tom segmentu. Kada ste govorili o drugom dijelu oko upravnog ugovora i plaćanja tekućih obveza itd. pa cilj jest tog upravnog ugovora da porezna uprava prepozna dakle plaće su obveze svim drugim vjerovnicima znači da se radi o zdravom subjektu, ali je došao u određeni problem u koji je došao, inače bi bila neopravdana potpora i … subjektivna ako ovako ekstenzivno tumačite kao vi. Ali cilj je upravo da porezna uprava prepozna obveznika koji je ne svojom krivnjom ne nekvalitetnom svog poslovodstva ili proizvoda došao u problem i da mu se omogući plaćanje postojećih obveza da bi mogao izvršavati i tekuće obveze i te postojeće obveze u dinamici koju mu zbog poslovnih problema ne izazvani njegovom krivnjom dolaze. Prema tome to je također tako. Što se tiče porezne nagodbe, tu je ključ i tu je promjena. Pa cilj jest da ne dođe do drugog stupnja i cilj jest da nema prigovora itd. zato jest nagodba.

konačnog zapisnika da kolektivno tijelo vidi sa inspektorom koji mu predaje tamo i da onda porezna uprava ima zajednički stav da rastereti tog pojedinca baš od tog vremena samostalne odluke i pritiska na njega samog. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika Jadranke Kosor i HGS-a Nevenka Bečić. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam zamjenika ravnatelja, ministra financija, kolegice i kolege. Kod izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona ja ću se osvrnuti na neke nove institute koji se uvode, a krenut ću od obvezujućeg mišljenja. Naime, uvođenje obvezujućeg mišljenja u Opći porezni zakon je dobrodošao. Zašto, pa zbog toga što u stvarnosti i u svakodnevnom radu stručnih profesionalnih računovođa dešavalo se da su kod pozicioniranja pojedinih poslovnih događaja i poslovnih transakcija dolazili i bili u dilemi kako i na koji način u poslovne knjige evidentirati određeni poslovni događaj, a da on poreznom tijelu kada dođe u nadzor bude prihvatljiv. U tim situacijama gdje se radilo o kompliciranijim poslovnim događajima i gdje struka, a napomenula bih da u pravnim osobama a i za fizičke osobe i za pravne, poslove računovodstva i porezne poslove rade visoko stručni profesionalci koji imaju i znanje i iskustvo i to ne u onolikoj mjeri koliko imaju porezni inspektori. Usuđujem se reći da imaju i veće znanje. Zašto, pa zato što oni rade te poslove za jednu užu djelatnost i znaju sve specifičnosti te djelatnosti, dok inspektori Porezne uprave imaju široku lepezu djelatnosti koje moraju pokrivati i u koje moraju biti uključeni. Dakle tako visoko kvalitetni profesionalci, računovođe koji te poslove rade za pravne i fizičke osobe, kad bi došli u dilemu kako i na koji način pozicionirati poslovni događaj, nisu imali mogućnost to raspraviti sa Poreznom upravom, a sve u cilju da to pozicioniraju na ispravan način i da ispravno ukalkuliraju u porezne obveze poreznog obveznika prema Ministarstvu financija. Istina je što je kolega Šuker maloprije rekao da se moglo zatražit mišljenje porezne uprave, da moglo se ali ta mišljenja u praksi uglavnom nisu bila primjenjiva. A zašto, zato što su bila napisana suhoparno, neprimjenjivo, na način da bi se samo prepisao članak zakona koji regulira problematiku na koju je zatražen odgovor na postavljeno pitanje. Dakle, nikad se nije htjelo odgovoriti na koji način knjiženje mora biti provedeno a da to bude poreznicima prihvatljivo nego se ostavljalo poreznom obvezniku da on to provede kako hoće, a onda kad oni dođu u nadzor dapače imalo se utisak da jedva čekaju da netko u pravnim osobama pogriješi kako bi ga mogli prekršajno sankcionirati i izlagati dodatnim što psihološkim, što emocionalnim, što materijalnim izdacima, troškovima i opterećenjima. I zato ja pozdravljam ovo obvezujuće mišljenje, ali ja sam utvrdila da ovdje također postoji jedan nedostatak. Koji? Pa transparentnost i objava tih obvezujućih mišljenja koje će Porezna uprava izdati na zahtjev poreznog obveznika. Dakle smatram da bi svako obvezujuće mišljenje koje je na zahtjev poreznog obveznika izdalo Ministarstvo financija trebalo biti javno objavljeno i dostupno svim poreznim obveznicima, ali naravno u tim objavljenim mišljenjima da se ne navode pravne osobe odnosno porezni obveznici koji su to mišljenje zatražili. To je potrebno da bi se uspostavila jednakost svih poreznih obveznika prema zakonu i da bi se svima dale jednake mogućnosti. Dakle, ako je netko o obvezujućim mišljenjem proknjižio kroz svoje poslovne knjige jedan događaj na određeni način na koji je pristanak dala Porezna uprava onda i netko drugi može koristiti to mišljenje i na isti način pozicionirati i svoje poslovne događaje koji su istovjetni takvom poslovnom događaju. U tom smislu očekujem da ministarstvo ili putem pravilnika to detaljnije objasni ili ukoliko već nisu namjeravali da se uvede javna objava tih obvezujućih mišljenja. Ja bih molila da se o tomu porazmisli. Naravno zamjenik ravnatelja ne sudjeluje u ovoj raspravi pa bih ga molila da se usredotoči jer mislim da je ovo jako, jako bitno za porezne obveznike. Dakle javna objava je jako bitna. Dalje, iznijet ću jedan primjer iz prakse koji će potkrijepiti ovu moju tezu da je javna objava itekako potrebna. Primjera radi, u jednoj situaciji u jednom poreznom nadzoru kod jednog poreznog obveznika porezno tijelo utvrdi nepravilnosti zbog evidentiranja troškova i ostalih poreznih davanja nastalih iz ulaganja u poslovni prostor u kojem je porezni obveznik bio zakupoprimac. I pobije utvrđene troškove, odnosno porezna davanja da bi porezni obveznik radio i prigovor i žalbu na drugostupanjsko tijelo i naravno u toj žalbi svoje knjiženje i svoje pozicioniranje poslovnog događaja kroz poreznu evidenciju utemelji na presliku knjiženja istovjetnog, samo su drugi iznosi bili u Službenom glasilu Porezne uprave u Poreznom vjesniku. I zahvaljujući tom presliku tog knjiženja koje je objavljeno u Službenom glasilu Porezne uprave drugostupanjsko tijelo poreznom obvezniku prihvati žalbu i vrati je na ponovno razmatranje prvostupanjskom tijelu. Zato je zamjeniče ministra potrebno da se ova obvezujuća mišljenja javno objavljuju, jer ako želite a želite, a porezni obveznici itekako žele raditi u dobroj vjeri, poštivati zakonske propise i ne dovodit sebe u situaciju da te propise krše onda im vi olakšajte i omogućite da zaista budu sigurniji, da budu pravno zaštićeni, da znaju da oni ono što su evidentirati, proknjižili da je to porezno prihvatljivo. Ponovit ću, poduzetnici ne vode svoje knjige. To za njih rade profesionalci, dakle koji imaju istu stručnu spremu kao i porezni inspektori, imaju isto znanje, a za onu djelatnost koju obavljaju možda čak i više jer su samo orijentirani na tu djelatnost i na njene specifičnosti. Inače, porezni inspektori su stručni i ja odgovorno tvrdim da pošteno obavljaju na terenu svoj posao, pošteno. Ali ja ne znam šta se u pozadini dešava, a to ću se uključiti kad budem govorila o ovom članku 14. izmjena i dopuna zakona pa ću reći nešto malo više o radu poreznog tijela u nadzoru. Dakle, prešla bih na slijedeći institut koji se uvodi u ove izmjene i dopune Općeg poreznog zakona, a to je porezna nagodba. Dakle, propisuje se da će se porezna nagodba između poreznog obveznika i poreznog tijela sklopiti kod novoutvrđenih poreza u poreznom nadzoru i to prije prije nego što porezno tijelo uruči Zapisnik o nadzoru poreznom obvezniku. Naravno u tom slučaju bi porezni obveznik trebao platiti taj neutvrđeni porez i trebao bi odustati od korištenja pravnih lijekova, a porezno tijelo ne bi obračunalo zatezne kamate i ne bi pristupilo prekršajnom progonu. No međutim, ovdje nadalje u ovom članku stoji da će se novo utvrđena porezna obveza utvrditi procjenom. Što je zakonodavac s ovim htio reći pitam se? Naime, sve pravne osobe i fizičke osobe koji su obrtnici ili su po sili zakona temeljem članka 19. do 23. Zakona o porezu na dohodak izjednačeni sa obrtnicima dužni su voditi poslovne knjige i knjigovodstvo primjenjujući knjigovodstvena načela, primjenjujući Zakon o računovodstvu, porezne zakone, hrvatske standarde financijskog izvješćivanja, međunarodne standarde financijskog izvješćivanja kao skup mjera i propisa kojima se objašnjava na koji način će se pojedini poslovni događaji i transakcije evidentirati kroz glavnu knjigu, dnevnik odnosno kroz poslovne knjige. E sad, ako je tomu tako, a mora po zakonu biti ja se pitam komu se to utvrđuju porezne obveze procjenom? Pa onomu tko nema ustrojenu tu evidenciju. A ako je nema ustrojenu, onda je to kazneno djelo. Dakle o čemu mi pričamo kad kažemo da će predmeti procjene biti novo utvrđeni porezi kojima će se osnovica utvrditi procjenom. Pa kojom procjenom? Poslovne knjige se moraju voditi na način da svakoj stručnoj osobi omogućuju kontrolu i uvid u financijsku snagu kontrolirane osobe u njegovu imovinu, njegove obveze, a poglavito u porezne obveze. Dakle, procjena se može utvrditi onomu tko ne vodi knjige pa ćemo onda otprilike vidit koliko je taj porezni obveznik možda morao imati realizacije. Kojom metodom? Ovdje Kojom metodom? Ovdje uopće nije navedeno koja je to metoda. Usporedna? Dohodovna? Troškovna? Koja? Jer ako će se usporednom vidit koliko susjedni hajmo reći kafić primjera radi ostvaruje realizacije pa ćemo gle procjenom ovdje razrezati nekomu porez, pa ćemo reći gle vi platite toliko, pa ćemo zaboravit da niste imali knjigovodstvo. Ali ne vođenje poslovnih knjiga ima elemente kaznenog djela. Da li ovo predmet procjene znači da se porezna nagodba neće dogovarati sa tvrtkama i pravnim, fizičkim osobama koje uredno vode knjigovodstvo utemeljeno na svim pozitivnim zakonskim propisima? Dakle, ovdje nije dovoljno dorečeno da li to Ministarstvo financija misli razraditi detaljnije u Pravilniku koji će donijeti ja to ne znam, ali bih svakako molila zamjenika ministra da mi to pojasni. Ja smatram da ova porezna nagodba ovdje ovako kako je citirana u ovim izmjenama Općeg poreznog zakona nije dovoljno transparentno objašnjena i ona otvara mogućnosti zloupotrebe jer kao što je rekla potpredsjednica Sabora jutros kolegi Bubalu da je metar jedinica mjere u hrvatskom mjernom sustavu. Da slažem se, to jest metar. Ali porezno tijelo istim metrom prema svakom istom ne mjeri i to je činjenica, a da bi ih naveli da mjere svakom istim metrom jednako treba objavljivati sva obvezujuća mišljenja i pomoći poreznim obveznicima da ne krše porezne prekršaje jer ni jedan porezni obveznik to ne želi. Ali struka radi stručne stvari, ali nekad su u dilemi. Nemaju s kim sučelit svoje stavove, nemaju s kim razmijenit svoja mišljenja jer Porezna uprava se ne ponaša kao partner, oni se ponašaju kao represivno tijelo i oni nisu imali i nemaju koga pitati. Zato obvezujuće mišljenje da, objava da. A sada bih krenula na treći institut koji je isto tako bitan u ovim izmjenama Općeg poreznog zakona ali bih ga malo detaljnije ja raspravila uvažavajući moj stav i moje mišljenje s kojim se vi ne morate složiti. Dakle, to je članak 14. ovih izmjena i dopuna. To se odnosi na financijske institucije, odnosno banke. Dakle, na zahtjev Ministarstva financija banke su dužne dostaviti promet svih računa kunskih, deviznih za sve pravne osobe, fizičke osobe, obrtnike i fizičke osobe koje su izjednačene s obrtnicima i koji moraju voditi knjigovodstvo kao i obrtnici, ali oni nisu upisani u registar obrtnika i ne moraju biti. Propisano je da moraju dostavljati sve te promete i sad po ovim izmjenama i dopunama moraju dostavljati i sa ostalih računa tj. sa tekućeg i štednog računa podatke o o saldu i stanju u prometu itd. Međutim, ja bih napomenula da je to i dosada bila mogućnost, ali ne temeljem postojećeg OPZ nego Zakona o kreditnim institucijama pa su u poreznom nadzoru temeljem članka 63. Zakona o porezu na dohodak u kontroli imovine i izvora sredstava odnosno porijekla imovine porezni inspektori tražili od banaka te podatke i banke su im temeljem Zakona o kreditnim institucijama dostavljali jer su to bili dužni. Međutim, ono, budući da mi vrijeme ističe, bi još rekla zamjeniče molim vas poslušajte, znači u tim kontrolama se je dešavalo u praksi da porezni inspektor nakon što izvrši nadzor porijekla imovine određene osobe a utvrdi da nije bilo poreznih nepravilnost izbjegava i neće da izda zapisnik. Zašto zamjeniče ministra, zašto? Jer ako porezno tijelo po OPZ mora nastupati u u dobroj vjeri i na isti način prema svakom poreznom obvezniku po OPZ dužan je dati, izdati porezni akt za svaki nadzor. Onda zašto to izbjegavaju ili ako izdaju napišu jednu rečenicu nije bilo poreznih nepravilnosti? Mislim da se tu OPZ krši i da bi se tu trebalo na tom poraditi. Hvala lijepa. Ispričavam se. jer porezni obveznik traži mišljenje porezne uprave kad mu je nejasan porezni status nekakvih događanja u budućnosti i da bi se zaštitio, da bi pravilno postupio tražili su mišljenje i to mišljenje je bilo obvezujuće. To što su nažalost na terenu različito postupala to je drugi par cipela. I druga stvar, ta mišljenja su bila javna. Dakle, ona su se dobila, nisu se donosila zatvoreno da o njima porezni obveznici ne znaju iz jednostavnog razloga ako je tako ona nema smisla, jer ako vi njega javno objavite onda slijedeći koji ima sličnu nekakav poslovni događaj ne zna kako će ga porezno tretirati, zna kako će porezno biti. A što se tiče procjene, dakle kad s procjena radi u poreznoj upravi kad imate određene spoznaje da je dohodak ili prihod bio veći onda temeljem određene metodologije vršite procjenu Pa to vam je evo recimo tipičan, naj da tako kažem prosti prihod, dođete u ugostiteljsku radnju, utvrdite da ima više keša u kasi nego što je evidentirano putem registra blagajni i vi mu temeljem toga radite procjenu nekakvog njegovog godišnjeg prihoda i dohotka. Dakle to je najjednostavniji prihod, a kod tvrtki je to puno složenije. Prema tome, zato mi nije jasno ako inspektor ima posebna ovlaštenja i on završava svoj posao sa rješenjem ako prije toga stranka u postupku ima pravo prigovara na to rješenje čemu dozvoljavati nagodbe? Jer ponavljam svi oni koji plaćaju svoje obveze ispadaju bedaci, a neko ide pa idem ako me ulove ulove, ak me ne ulove super. upravo zbog toga ak me ne ulove super budeš platio što si igrao. Molim lijepo, to je klasično kockanje, izvoli plati što si se kockao. A ne, mi ga nagrađujemo zbog toga što je on pokušao izigrati državu. Kakva procjena, kakva ocjena, kažem takve nejasne odredbe u zakonu otvaraju sive rupe koje nažalost nas onda vode tamo gdje ne bi trebali biti. Ja sam rekla i ponovit ću, većina takvih mišljenja nije davala konkretan odgovor na konkretno pitanje. Ja ne znam kako je radila pojedina porezna uprava, ali imam primjere gdje su na upit poreznog obveznika porezna tijela odgovarala prepisujući samo članak Poreznog zakona i to je nedopustivo. Nadalje bi istaknula ponovo potrebu da se obvezujuća mišljenja javno objavljuju i nadam se da će to ministarstvo zaista i prihvatiti. Sa ostalim što ste iznijeli u potpunosti se slažem. Ovo je primjer procjenom koji ste vi naveli u slučaju da se dođe u kontrolu na neku blagajnu pa se utvrdi i višak gotovine, to da ali u smislu izmjena i dopuna OPZ ja nisam shvatila da je osnovica utvrđena procjenom, ono što ste vi maloprije istaknuli, jer nije jasno navedeno što pod pojmom procjene u ovom slučaju predlagatelj podrazumijeva. I zato smatram da bi to detaljnije trebalo razjasniti u pravilniku ili na neki drugi način. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Alen Prelec replika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolegice Bečić, ja sam od vas ipak očekivao malo više razumijevanja vezano za ove izmjene i dopune OPZ, zašto? Zato što ste svi bili i radili u poduzetništvu. Mi možemo reći činjenicu da danas u Hrvatskoj stvarno ima jako puno poduzetnika kad govorimo o poduzetnicima to su jasno poduzeća i obrti koji imaju velikih problema, velikih problema i njima čini mi se treba pomoći. To je cilj ovoga zakona. Ja mislim da ni jednoj državi sigurno nije u interesu da poduzetništvo propadne, to je tako. da li je ovaj zakon idealan? Vjerojatno svi se možemo složiti da nije idealan, uvijek postoji zakon di će pogotovo u našem ovom okruženju, jasno di ljudi iznalaze mogućnosti kako da nađu rupe u zakonu ali definitivno ide u pravcu tome da se se poduzetnicima pomogne, da se dignu iz problema, da rade i da jasno plaćaju poreze. Nije u redu da kažemo evo opraštamo ne treba se plaćati poreze ali ja ću samo reći jednu ovakvu paralelu, postoji Švedska koja je poznata po vrlo liberalnom Kaznenom zakonu i kaže kod njih u Švedskoj bolje da je deset kriminalaca na slobodi, nego jedan nevin u zatvoru. Ja bih rekao da je bolje kod nas da deset poduzetnika pomognemo pa onda među tih deset možda jedan bude onaj koji će se izvući u svemu tome skupa al bit je načina. Želimo pomoći poduzetnicima trebamo im omogućiti jedan novi početak i mislim da je ovaj zakon upravo u tom smjeru. Hvala. Hvala. Odgovor kolegica Bečić izvolite.

pozicioniraju neke poslovne transakcije koje znaju biti jako komplicirane, a kažem vam nisu imali mogućnosti do sada to raspraviti sa poreznim tijelo. I zato pozdravljam uvođenje obvezujućeg mišljenja jer će on doprinijeti toj sigurnosti. I inače bi napomenula da obvezujuće porezno mišljenje se primjenjuje u poreznim sustavim mnogih država i već kada je tomu tako zašto ne bi bilo i u Hrvatskoj. I zato ja smatram jedan od najvrednijih najvrednijih institucija ovih izmjena i dopuna ovog zakona je upravo to obvezujuće mišljenje. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se javio zamjenik ministra Igor Rađenović. Izvolite zamjeniče. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kao i kod gospodina Šukera moram reći da mi je žao što gospođa Bečić isto jučer nije bila na matičnom Odboru za financije i da otvori sve ove teme. Više puta me je ukorila da je ne slušam pažljivo. Ja sam je vrlo pažljivo slušao i sa kolegicom koja je stručnjak za to područje i tražio odgovore na njena pitanja. Žao mi je u ovoj skraćenoj formi već sam dva puta prekoračio, valjda sada neću ovih pet minuta, teško je odgovoriti na sva ta pitanja osobito ako vam to nije uska stručnost, a vi kao uspješna dugogodišnja voditeljica više tvrtki dakako ste imali puno posla i sa poreznim upravama i dakako da ste puno više u detalja. Kažem žao mi je i apeliram ovim putem ako nije prezločesto od mene da na tijelima nadležnim tijelima, stručnim tijelima na odborima svi skupa dođemo a ne da to bude samo nadglasavanje većine nad manjinom nego da ovakvu vrst prijedloga, ne govorim to vama osobno nego svima nama zajedno … /Govornik govori prebrzo, ne da svi zajedno vratim dignitet u ovom Domu i da na odborima raspravljamo o ovako stručnim pitanjima. Sada je to zaista ovako teško pogotovo u detalje odgovoriti. Cilj ovih poreznih nagodbi je da se izbjegnu sve te dakle morate u jednom času promijeniti i neće se ići u poreznu nagodbu prema onom poreznom obvezniku koji je zločest da tako kažem koji nije vodio porezne knjige, prema njemu idu kaznene prijave i nema uopće govora o poreznoj nagodbi. Cilj je baš da se utvrdi, a nažalost oni koji su negdje između su često ove institute žalbe 1, 2.stupanj sporosti i neefikasnosti i količine toga koristili pa nam je porezni dug često otišao i u zastaru i sve druge. Prema tome sa te strane nam se ne bi smjelo događati i zato je cilj porezne nagodbe da pravovaljano sjedne porezni obveznik jedne strane sa svojim stručnim tijelima, a sa druge strane Porezna uprava, ali ne inspektor sam jer onda je on u problemu i donošenje odluke i sigurnosti u svoju odluku i raznoraznih mogućih pritisaka već upravo sa podrškom svojih kolega da donesu zajednička rješenje da oni provjere ono što je on utvrdio i da onda jedna i druga strana dođu do nagodbe. A sama nagodba otpisuje žalbe s jedne strane, kamate s druge strane i mislim da je to dobro rješenje. Na konkretan upit oko obvezujućih mišljenja, to moram priznati da je i meni bilo malo komplicirano da uđemo u temu. Porezna uprava i danas objavljuje jedan niz mišljenja na desetka mišljenja iz raznoraznih poreznih područja temeljem raznoraznih temeljem raznoraznih zahtjeva poreznih obveznika i oni se nalaze na stranicama porezne uprave, znači na desetke mišljenja iz svih područja poreza i samo zacrnimo onoga koji je zatražio. To je za neka kako bi rekao tipična pitanja za neke standardne poslovne procese kako se nešto računa. Ovo drugo obvezujuće mišljenje je zaista znači tvrtka koja traži svoju specifičnu priču jednu atipičnu novu investiciju koja raspituje raspituje se o nekim neuobičajenim ne svakodnevnim transakcijama, međunarodnim, internim itd. ako se radi o statusnim promjenama i slično. Prema tome ono je na neki način … stadij samo njegova priča. I tu Porezna uprava preuzima obvezu da ono što napiše u svom mišljenju raditi za 2, 3, 5 godina, promijenio se premijer, predsjednica vlade, ravnatelj porezne uprave, zamjenik ministra i zastupnik u Saboru. znači Porezna uprava će to provoditi onako kako je napisala taj dan. To je cilj tog obvezujućeg mišljenja. Ono je praktički vlasništvo, rekao sam i naplatit ćemo ga kao što to rade porezne uprave vani, ono je vlasništvo onoga tko je upitao i sa te strane možemo vidjeti još jednom da li da se objavljuje javno ili ne, mislim da to ipak ovisi o drugoj strani da li ono to želi ili ne želi pa sa te strane da pomogne transparentnosti. provjerit ću još jednom da li to možemo ugraditi, ako možemo ugraditi, ugraditi ćemo u pravilnik. Mislim da ćemo morati ugraditi ukoliko zahtijevate i na to pristane da se može javno objaviti i nema razloga da tome tako ne bude. A kada bi ovako poslušali da stvarno sve da se malo našalim za kraj, da stvarno sve radi Porezna uprava i odgovara na svaka pitanja i sve to objavljuje i sve to rješava pa ubili bi jedan dobar dio gospodarstva hrvatskog i knjigovođe i porezne savjetnike i savjetovanja i revizorske kuće itd., itd. shvatite to kao šalu ali zaista svi zajedno moramo dati neku interakciju, mi sa svoje strane onoliko koliko možemo, ali i sve ove ta stručna zainteresirana javnost je također potrebna. Oko obvezujućeg mislim da sam sada razjasnio znači da li ovih uobičajenih mišljenja koja se sada objavljuju objavljivat će i ubuduće, da li je njih dovoljno, evo velim na svim područjima poreza na desetke se danas nalazi na stranicama porezne uprave. Da li treba biti još više i da li to možemo raditi promptnije i brže o.k., dapače ali obvezujuće mišljenje je nešto drugo, mislim da smo se sada razumjeli. Hvala lijepo. na jučerašnji Odbor za financije, naime zbog određenih obveza koje sam imala u gradu Splitu, a koje nisam mogla izbjeći nisam mogla biti prisutna, a inače bi rado prisustvovala jer je tema meni bila jako interesantna, to je što se tiče toga. A nadovezala bi se ponovo na ovu objavu obvezujućeg mišljenja, mislim da je ona potrebna ali ne na način da se u njoj navode porezni obveznici na koje se odnosi. Znači oni ne moraju bit navedeni nego samo mora bit po meni navedeno način na koji se određeni događaj mora pozicionirati kako bi i svi ostali porezni obveznici na isti način iste poslovne događaje mogli pozicionirati u svojim poslovnim knjigama, a to je zbog zadovoljavanja jednakosti pred zakonom svih koji sudjeluju u porezno pravnom odnosu. Hvala lijepa. Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo drago mi je da smo se uspjeli ovako sa 20 metara usuglasit. Kažem dok tamo sjedili zajedno, visoko cijenim sve vaše rasprave, niste shvatili osobno. Nažalost, Sabor funkcionira kako funkcionira, vi ste uvijek redovni bili i uvijek konkretni i konkurentni i koliko se sjećam otkad sam ja s ove strane dva-tri prijedloga smo i direktno ugradili tako da mi je drago da i ubuduće doprinosite sa te strane, a drago mi je da smo razjasnili ove sve dileme. Kažem oko obvezujućeg mišljenja, evo baš sad razgovaram sa kolegicom, ovisi o toj drugoj strani ako je ona voljna da da se objavi bez njenog zacrnjenja čak razmišljam evo da kad ćemo već naplaćivat pa možda da 10% skinemo cijenu ako dozvole da se objavi pa da postane ne neki način javno dobro. Možemo i o tome razmislit. U svakom slučaju, da bude maksimalno ozbiljno pogledat ćemo iskustva drugih zemalja i prenijet ćemo ih kroz taj pravilnik koji ćemo onda donijeti, zapravo koji će donijeti ministar. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo nastavit ću ovdje gdje smo sad stali, dakle na obvezujućem obvezujućem mišljenju poreznog tijela. Mi smo i do sada imali mišljenje Porezne uprave za određene stvari koje su se dešavale u praksi gdje su porezni obveznici bili u nedoumici kako određenu stvar riješit. Ta su mišljenja Porezne uprave bila javno objavljena na stranicama Porezne uprave Ministarstva financija, međutim imali smo jedan drugi problem, a to je da ta mišljenja nisu bila obvezujuća za inspektore koji su dolazili u porezni nadzor. I temeljem tih mišljenja koja su bila javno objavljena događala su nam se nejednaka postupanja u poreznim nadzorima. Po istoj osnovi poreznog nadzora porezni inspektor u Poreznoj upravi Rijeka različito je tumačio istu stvar i to što je pročitao na stranicama Porezne uprave od inspektora u Požegi, Slavonskom Brodu, Splitu, Dubrovniku ili negdje drugdje. To je ono što je bilo zabrinjavajuće i otvaralo dodatan prostor za određene sumnje, prozivanje određenih ljudi, ali i narušavanje tržišnog gospodarstva jer je upravo zbog nejednakog postupanja određeni porezni obveznik došao u probleme i kao konkurent nekome drugome po istoj osnovi bio zakinut da obavlja svoju djelatnost zato što je poreznim nadzorom utvrđeno da je nešto napravio suprotno tome. Ovaj institut koga sada uvodimo u ovome ja razumijem samo s jednog konteksta. Ja ulazim u nekakav posao, imam određenu investiciju, moram napravit određeni poslovni plan, ne znam ili ne razumijem kako će se taj trošak trošak u toj investiciji odrazit na moje buduće poslovanje. Idem kod svog poreznog savjetnika koji me vodi, pitam da mi daju mišljenje, ali tu dolazimo do jednog drugog problema. Ja sigurno neću pitat koliko će mi bit PDV, ako sad imamo PDV 25% to mi je jasno pa vjerojatno neću pitat da mi da svoje mišljenje za PDV. Neću niti tako pitat mišljenje da mi kaže koliko će za 2, 3 ili 5 godina bit PDV na ugostiteljske ili turističke usluge jer se podrazumijeva da će taj PDV i dalje biti isti. Dakle ovo su konkretna po meni, kako ja razumijem ovaj prijedlog, a molila bih onda da mi zamjenik objasni da li sam u krivu, ovo su konkretna mišljenja za određene pozicije knjiženja koja moramo obavit u nekom budućem vremenu ili sada, a dovoljno a dovoljno dobro ne razumijem kako i gdje to knjižit da ne bi napravili nekakav računovodstveni, eventualno računovodstveni prekršaj. To mišljenje mora biti obvezujuće za sve stranke u postupku. Ako je Porezna uprava meni dala svoje mišljenje po određenom pitanju i ja imam ili bilo koji pravni subjekt nakon određenog vremena porezni nadzor, to mišljenje koje je dano mora bit obvezujuće i za mene kao poreznog obveznika, ali isto tako i za inspektore koji dođu u porezni nadzor i moramo ga imat ispred sebe jedni i drugi da bi se eventualno knjiženje tumačilo na jednak način, da ne bi nakon toga dolazilo do određenih problema. Ja sam osobno protiv toga da poduzetnici plaćaju takva mišljenja iz jednostavnog razloga što tvrdim da će se takva mišljenja tražit uistinu samo u konkretnim slučajevima i mislim da svaki poduzetnik na to ima pravo. A sad slušajući ovo ovo dogovorit ćemo se da cijena bude 10 ili 20% manja ili niža ukoliko mi to mišljenje Porezne uprave javno objavimo, mislim da je neozbiljno. Ukoliko porezni obveznik nešto plati to je njegovo vlasništvo, on je to uredno platio. Ukoliko pravilnik bude složen na taj način i Porezna uprava u svakom slučaju u tom u tom trenutku koliko god bi to bilo dobro da svi porezni obveznici znaju kakvo je mišljenje Porezne uprave i bilo bi dobro da to bude javno objavljeno. Osobno smatram ukoliko je obveznik nešto platio da je to isključivo njegovo vlasništvo jer je on u biti platio pružanu pružanu uslugu od te Porezne uprave. Tu ostaje nam prostor da još o tome razgovaramo. Pozdravljam ovu upravni ugovor, dakle da se da mogućnost otplate u 24, maksimalno do 24 rate upravo zbog toga što smo taj institut ukinuli uvođenjem predstečajnih nagodbi koje su evo pokazali sve svoje i mane i malo vrlina. Ali veliki broj poreznih obveznika došao je u situaciju da su se predstečajne nagodbe odužile, a da paralelno s tim nije imao mogućnost u obročnim otplatama otplaćivati nekakav svoj dug. Ono što mene u ovom prijedlogu zakona najviše zabrinjava jesu nagodbe i pogodbe prilikom poreznog nadzora. Ja ovdje u tumačenju čitam gdje stoji ovako. "Propisuje se i mogućnost sklapanja porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i to do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru." Dakle, porezni inspektor dođe u nadzor, utvrdi nakon mjesec ili dva poreznog nadzora određene nepravilnosti, samo meni primijeni određenu praksu naplate obaveza. Moja obaveza porezna nova porezna osnovica je veća za pet, dvanaest ili kako je bivša porezna, voditeljica Porezne uprave rekla 26 milijuna kuna. Nisam dobila zapisnik, ne znam što u zapisniku piše i dolazim u sljedeću situaciju. Dakle, porezni inspektor kaže mi smo vam utvrdili poreznu obvezu s osnove te i te i te, primjerice plaćanje ili obračunavanja drugog dohotka kojeg ste vi bili dužni platiti, a nitko u Hrvatskoj po toj osnovi ga nije plaćao. Ja u tom trenutku kažem hajmo, pristajem na nagodbu u kom iznosu? 12 milijuna, 15 milijuna, 20 milijuna. Što znači ta nagodba? Tu piše ukoliko se utvrde kaznena djela da nagodbe nema. Imamo slučajeva poreznih nadzora gdje se poreznim obveznicima utvrđivala porezna osnovica veća za 10, 15 milijuna kuna, 6 milijuna kuna samo njima u Hrvatskoj i nikad ih nitko nije prijavio za kazneno djelo, nikad nitko. Ti porezni obveznici dan danas vode postupak drugostupanjski ne odgovara ili odgovara nakon tri godine. U međuvremenu porezni obveznik ne može se kreditno zadužiti jer mu nitko neće dati kredit jer mu je Porezna uprava blokirala žiro račun. I onda kažemo da vodimo brigu o poduzetništvu, gospodarstvenicima i radnim mjestima. Nejednako postupanje Porezne uprave u Hrvatskoj donijelo je do određenih anomalija i mislim da smo toga svi svjesni. Profesionalizacija Porezne uprave i jednako postupanje ono je što nam je u ovom trenutku nasušno potrebno. isti zakon po istoj osnovi svaka Porezna uprava i svaki inspektor u poreznom nadzor moraju tumačiti isto. Sad govorimo o nagodbama prilikom poreznih nadzora. Imali smo pri Ministarstvu financija Ured za reviziju izvršenih poreznih uviđaja i onda kada se je poduzetnik obratio u želji da izbjegne, dakle drugostupanjski i kad se obratio Uredu za reviziju nije se ga primilo ili nije mogao do te revizije doći. Dakle, govorimo gotovo o istoj stvari. Jedno smo ukinuli u 8 mjesecu jer nam ta unutarnja revizija poreznih nadzora nije trebala, a bila je nužna upravo zbog jednakog postupanja poreznih inspektora. Znači, to nam nije trebalo. Sad govorimo o nagodbi. Plašim se da će ta nagodba donijeti puno osobnih procjena i da ulazimo u jedan prostor gdje ćemo bit u još većem problemu, u još većoj personiliziranim poreznim nadzorima i osobno se toga plašim. Danas smo spomenuli nekoliko važnih članaka Općeg poreznog zakona. Jedan koji mene osobno muči jeste članak 158., koji govori da kod Ministarstva financija Porezna uprava može poduzeti mjere za osiguranje naplate ako postoji vjerojatnost da će porezni obveznik ili porezni jamac onemogućiti naplatu još nedospjelog iznosa poreza. Mi smo svi svjedoci sljedećeg. Imamo porezne obveznike, imamo Plan poreznih nadzora Porezne uprave. u tom planu ide nekome u porezni nadzor, blokira isti trenutak tom poreznom obvezniku žiro račun pod presumpcijom da on neće platiti kaznu koju mu Porezna uprava tek bude odredila. Ja sam zatražila od Ministarstva financija određene podatke i dobila sam podatke za 2012. godinu, pa bi ih voljela pročitati sa vama da vidimo gdje to jedan veliki dio novaca hrvatskih obveznika završava i na koji način. tom famoznom presumpcijom i člankom 158. Općeg poreznog zakona tijekom 2012. godine navedene su se mjere primjenjivale prilikom povrata PDV-a kod 188 poreznih obveznika. Kod tih poreznih obveznika zaposleno je 1916 zaposlenika. Ukupan iznos plijenjenog prava na povrat PDV-a iznosio je 163 milijuna kuna, nešto manje od toga ali da vam ne govorim baš u lipama. U trenutku pisanja rješenja o pljenidbi prava na povrat navedeni porezni obveznici imali su evidentiran dug javnih davanja u iznosu od 22 milijuna. porezni obveznici su bili poreznoj upravi dužni 22 milijuna kuna ali im je porezna uprava blokirala žiro račune sa ukupnim iznosom od 163 milijuna kuna. I to s osnove povrata PDV koji svaki porezni obveznik ima pravo tražit. To su podaci Ministarstva financija potpisani od ministra. Dakle, govorim samo ono, činjenica je slijedeća imali smo porezne obveznike koji su izvoznici, koji temeljem izvoza imaju pravo na povrat PDV-a ali smo im odlazili u porezne nadzore, blokirali žiro račune za povrat PDV-a i to vam je sad ova cifra koju sam vam rekla da je preko 140 milijuna kuna blokirano na poreznoj upravi, odnosno pri Ministarstvu financija a da paralelno s tim govorimo o poteškoćama svakog poduzetnika koji izuzetno teško dođe do svojih obrtnih sredstava. Probleme imaju ne samo poduzetnici, ne samo oni koji čekaju kakvo će im mišljenje i kakav zaključak dati porezna uprava, odnosno porezni nadzor nego imamo problema svi i poduzetnici, i porezna uprava. Ako smo rekli da je ovo izuzetno važno onda uistinu moramo doći do točke gdje ćemo svi reći jedno, a to je da su porezni obveznici i porezna uprava poslovni partneri koji moraju Ukoliko taj dogovor ne postignemo, ukoliko na taj način ne počnemo razmišljati i postavljati stvari događat će nam se iz dana u dan, iz tjedna u tjedan novi zakoni koji će vodit samo u krivom smjeru ali nikako ne u onom smjeru gdje bi smo određene probleme kojih očito očito imamo i koji su jako veliki, gdje bismo ih počeli rješavati. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sada ćemo zastati sa radom. Nastavljamo u 15 sati. Replike ćemo nakon stanke.